Þann dag árið 1962 var Helsingfors-sáttmálinn undirritaður. Sáttmálinn tryggir öllum ríkisborgurum Norðurlanda m.a. jafnt aðgengi til náms og vinnu hvar sem er á Norðurlöndunum og er hornsteinn samstarfs ríkjanna sem kristallast ekki síst í Norðurlandaráði. Norræn félög alls staðar á Norðurlöndunum halda daginn hátíðlegan, fagna norrænu samstarfi og benda á mikilvægi þess. Af þessu tilefni er nú fánum Norðurlandanna flaggað hér við inngang Alþingishússins. Þess má jafnframt geta að fyrr í dag áttum við forsetar norrænu þjóðþinganna með okkur stuttan fund,

við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu Ríkisendurskoðunar sem ber heitið Framkvæmd fjárlaga, janúar til september 2020, málefnasvið og málaflokkar.

Forseti. Stjórnvöld hafa eftirlátið sérfræðingum að stýra sóttvörnum. Það hefur gefið mjög góða raun er ástæða til að fylgja áfram þeirri stefnu að fylgja leiðsögn þess fólks sem hefur náð árangri á sviði sóttvarna hér á Íslandi. Því er hins vegar öðruvísi farið hvað varðar bóluefni og útvegun bóluefna sem er hápólitískt mál, eins og við sjáum af fréttum og höfum reyndar gert síðustu misseri. Á því sviði þurfa stjórnvöld að beita sér og því spyr ég hæstv. forsætisráðherra: Hvað er að frétta af tilraunum til að afla bóluefnis utan við samkomulagið sem gert var við ESB?

Sú seinni tengist líka bólusetningu en hún snýr að því hvort hæstv. ráðherra geti ekki farið að gefa okkur einhverja hugmynd um hvað taki við þegar ákveðnum áföngum er náð varðandi bólusetningu. Nú hefur danski forsætisráðherrann t.d. tilkynnt að þar verði opnað þegar búið verður að bólusetja þá sem eru eldri en 50 ára og styttist í að þeir geti náð því í Danmörku. Hvað ætla íslensk stjórnvöld að gera þegar tilteknum áfanga er náð, t.d. þeim áfanga að búið verði að bólusetja þá sem eru eldri en 50 ára á Íslandi?

þeir samningar sem nú þegar eru í gildi í gegnum Evrópusambandið, sem snúast um bóluefni frá mörgum framleiðendum, miða við þær upplýsingar sem við höfum. Það verður allt sagt með þeim fyrirvara að það geta komið snurður á þráðinn, eins og nú hefur gerst í tilfelli AstraZeneca, sem ég veit að hv. þingmaður þekkir og hefur skilning á,

og miða þar við framvindu bólusetningar. Því er til að svara að við höfum leitast við að leggja mat á hvað það þýðir þegar við erum komin niður í til að mynda 60 ára aldur í bólusetningum. Það er ljóst að miðað við þær upplýsingar sem við höfum núna

leita allra leiða til að afla bóluefnis fram hjá ESB-klúðrinu. Meira að segja Evrópusambandslönd eru nú farin að leita sjálf, eins og í tilviki Danmerkur fyrst hún var nefnd hér áðan, í samstarfi við Austurríki, annað Evrópusambandsland, sem hafa núna nálgast Ísrael með það fyrir augum að útvega bóluefni í gegnum Ísrael. Að minnsta kosti eru

Herra forseti. Ég get verið sammála hv. þingmanni um það. Ég tel einmitt að Ísland hafi ákveðna sérstöðu, bæði hvað varðar árangur í sóttvarnaráðstöfunum og stöðu innviða

þess sem upp getur komið við framleiðslu efnanna, eins og ég kom að áðan. Aðeins aftur að Danmörku og opnunaráætlunum og -áformum stjórnvalda. Ef við miðum við að veiran hegði sér eins og hún hefur hingað til gert og leggist fyrst og fremst á eldri hópa mun það þýða verulega breytingu þegar 60 ára og eldri hafa verið bólusett. Það sem ég flagga hér eru þau gögn sem við sjáum frá öðrum löndum um að ný afbrigði leggist af auknum þunga á yngri hópa, sem er nokkuð sem við þurfum að taka tillit til í áætlanagerð

eða 5.000 fleiri einstaklingar en ríkisstjórnin gerði ráð fyrir í fjármálaáætluninni sem samþykkt var fyrir jól. Í kynningunni skautar ríkisstjórnin svo algerlega fram hjá því að gert er ráð fyrir 5% atvinnuleysi í lok tímabilsins árið 2023. Það er 50 milljarða kostnaður fyrir ríkissjóð á hverju ári og sá kostnaður mun haldast um ókomna tíð ef ekki verður ráðist að rót vandans, sem er fjöldaatvinnuleysi. Hin ábyrga sýn ríkisstjórnarinnar, sem hún segist standa fyrir, afhjúpast svo algerlega þegar skoðað er til hvaða ráða verður gripið ef svartsýnustu spár ganga eftir og ákveðið skuldahlutfall ekki heldur. Ríkisstjórnin segir að þá verði gripið til afkomubætandi ráðstafana. Á skýrari íslensku heitir það niðurskurður eða skattahækkanir eða hvort tveggja. Það er ekkert sérlega geðsleg pólitísk sýn sem felst í því að sætta sig við áframhaldandi atvinnuleysi en hóta svo með ótilgreindum niðurskurðartillögum í lok tímabilsins til þess eins að ná einhverju sérstöku óskaskuldahlutfalli. Þetta er einfaldlega vegferð sem er dæmd til að mistakast. Þetta er markaðsherferð en ekki góð hagstjórn. Ég spyr: Gerir hæstv. forsætisráðherra sér ekki grein fyrir að grunnvandinn er atvinnuleysi? Í því liggur bæði halli ríkissjóðs en líka erfiðleikar 26.000 manna. Herra forseti. Við munum aldrei vinna bug á skuldastöðunni fyrr en við náum niður atvinnuleysinu.

Það er ár liðið frá því að heimsfaraldur skall á Íslandi með tilheyrandi samfélagslegum og efnahagslegum afleiðingum og ríkisstjórnin hefur frá fyrsta degi

þannig að atvinnulífið gæti haldið áfram að ganga sinn gang eins og mögulegt væri, þannig að ekki félli aukin byrði á konur umfram karla út af heimsfaraldri, pólitískar ákvarðanir sem felast í því að kynna til sögunnar bæði hlutastarfaleið, lokunarstyrki, tekjufallsstyrki, viðspyrnustyrki, hækkun atvinnuleysisbóta og svo mætti lengi telja. Aðgerðir sem hafa skilað því að samdrátturinn er minni en áður var spáð. Samdrátturinn er minni. Einkaneysla hefur að einhverju leyti vegið upp á móti þessari erfiðu stöðu og sömuleiðis höfum við beitt okkur fyrir því að fólk geti haldið sínu ráðningarsambandi með hlutastarfaleið og nú með nýjum aðgerðum undir yfirskriftinni Hefjum störf, sem snúast um nákvæmlega þetta,

opinberum stofnunum, frjálsum félagasamtökum og fyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum, er gert kleift að taka fólk af atvinnuleysisskrá sem hefur verið þar lengur en í 12 mánuði. Það er risastórt verkefni sem mun skipta verulegu máli til að draga úr langtímaatvinnuleysi,

Og þegar hér er metatvinnuleysi, hér er verðbólga umtalsverð, hér er fjórðungur launafólks í vanda við að ná endum saman sem og helmingur allra atvinnulausra,

Herra forseti. Stærsta hættan fyrir okkur sem viljum tryggja jöfnuð í þessu landi

að tryggja ráðningarsamband fólks, að tryggja afkomu fólks, að tryggja að við sköpum fleiri störf. Við munum sjá núna aukningu í fjárfestingu ríkisins. Töluvert hefur verið rætt um opinbera fjárfestingu og hlut ríkis og hlut sveitarfélaga í henni þar sem við erum líka að skapa störf. Síðan skiptir að sjálfsögðu máli það sem hv. þingmaður sem hér talaði á undan spurði um, þ.e. hvernig bólusetningu mun vinda fram þannig að samfélagið geti tekið við sér og atvinnuleysi verði ekki viðvarandi vandamál. Það er mín sýn, svo að það sé algerlega skýrt, að langvarandi atvinnuleysi megi ekki verða í samfélagi

Virðulegi forseti. Afstaða, félag fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og betrun, hefur unnið ötult og mikið starf í gegnum tíðina í þágu þess að fangar sem koma út úr fangelsi geti með auðveldari hætti snúið aftur til hins borgaralega lífs og þá þannig að þeir geti komið sér í vinnu, snúið við blaðinu og orðið uppbyggilegir borgarar í stað þess að lenda aftur í sama farinu.

eftir einhvers konar forskrift, þá geri ég ráð fyrir einhvers konar þjónustusamningi. Hins vegar bólar ekkert á þessu fé og nú erum við að fara inn í annan fjórðung þessa árs.

hvort þetta mikilvæga félag sem sinnir því brýna hlutverki að aðstoða fanga við að komast aftur út í samfélagið á uppbyggilegan hátt, geti farið að búast við því að fá stuðning yfirvalda fyrir þau góðu störf sem félagið innir af hendi.

voru til nokkurra félaga. Það er á lokametrunum að klára skiptingu framlagsins og verkefni. Ég held að við þurfum að gæta þess vel í hvað fjármunirnir fara til að þeir gagnist sem best þessum félögum fyrir fanga þegar þeir koma

öll bataúrræði eru nauðsynleg til að fækka endurkomum í fangelsin og tryggja að við séum að gera viðkomandi að virkum samfélagsþegnum að nýju þegar fangelsisrefsingu er

forseti. Stjórnvöld tilkynntu fyrir nokkru að frá og með 1. maí muni Ísland sleppa fólki við sóttkví ef það kemur frá svokölluðu grænu svæði og er með neikvæð PCR-próf. Eftir þrjá daga taka síðan við reglur um að farþegar utan Schengen jafnt sem innan geti framvísað vottorði um bólusetningu og fengið undanþágu frá sóttkví. Það lyftist sannarlega brúnin á ferðaþjónustunni við þessi tíðindi. Einhverjir töluðu jafnvel um að þetta væri eitt það mikilvægasta sem hægt væri að gera fyrir ferðaþjónustuna og efnahagslega viðspyrnu landsins enda stóðu vonir til þess að Bretar og Bandaríkjamenn myndu flykkjast hingað til landsins sem ferðamenn. Nú berast hins vegar fréttir frá Englandi þess efnis að þarlend stjórnvöld muni sekta hvern þann sem fer í ferðalag án gildrar ástæðu um rúmlega 800.000 kr. eða 5.000 pund. Ég hygg að fáir Englendingar muni leggja í frí fyrir þá upphæð til viðbótar við annan kostnað. Við svona lestur leitar hugurinn óneitanlega að því hvort farið hafi verið í einhverjar greiningar áður en blásið var í lúðra með þessa Schengen-breytingu.

líka: Hafa stjórnvöld reynt að kasta einhverjum tölum á það eða glöggva sig á því hvort líkur eru á aðrar þjóðir feti í fótspor Englendinga með slíkt bann?

Var farið út í greiningu á því hvaða áhrif mögulegt aukið smit vegna þessarar opnunar hefði á aðrar atvinnugreinar hér á landi? Það skiptir auðvitað miklu máli nú þegar fá smit eru hér á landi og ýmis rekstur

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Auðvitað er þetta allt saman mjög flókið, óvissan enn þá óþolandi mikil og það eru takmörk fyrir því hvaða stjórn við höfum á þessu öllu saman. Við þekkjum ágætlega hvaða áhrif smit hafa og höfum auðvitað verið að glíma við það hér í meira en ár. Við getum með engu móti stýrt því hvað önnur ríki ákveða eða stöðu veirunnar eða sóttvarna í öðrum ríkjum. við sjáum líka hvaða efnahagsáhrif smit hafa. Sú ákvörðun sem tekin var á Englandi snýr, að mér skilst, eingöngu að Englandi en ekki Bretlandi öllu og eins og staðan er núna skilst mér að það sé bara þangað til í maí. til í maí. Íslandsstofa hefur verið að mæla ferðavilja og við fundum að viðbrögð við þessari ákvörðun voru líklega hvað mest í Bandaríkjunum og hjá fólki sem er þegar bólusett.

Nú liggur fyrir að opna á landamærin af því að ríkir hagsmunir eru undir. Ég spyr hvernig þeir hagsmunir hafi verið vegnir og bornir saman við hagsmuni þeirra sem núna lifa og starfa í okkar, þrátt fyrir allt, opna samfélagi hér innan lands. Það skiptir máli,

Herra forseti. Væntingarnar eru þær að bóluefni sé leiðin út úr ástandinu.

konar aðgerðir sem eru til þess að þétta varnirnar við landamærin. Annars vegar snúast þær um að öll börn verði tekin í sýnatöku á landamærum, sem ekki hefur verið raunin áður. Við byrjum á því. Í öðru lagi gerum við ráð fyrir því að fólk sem kemur frá svæðum þar sem veiran er hvað skæðust í Evrópu sé í sóttkví í sóttvarnahúsi eða farsóttarhúsi. Þessar breytingar eru í samræmi við tillögur sóttvarnalæknis og snúast alltaf um það sem hv. þingmaður nefnir hér, þ.e. að gæta sérstaklega vel að mögulegum smitum sem koma í gegnum landamæri, og ekki síst vegna þess sem hv. þingmaður nefnir, að við höfum ástæðu til að ætla að þar séu frekar á ferðinni þessi skæðari, stökkbreyttu afbrigði. Nefnd eru afbrigði

Virðulegur forseti. Einmitt vegna þeirra sjónarmiða sem koma fram í fyrirspurninni er núna lagt til að þeir ferðamenn sem koma frá þeim svæðum þar sem smit er hvað mest

þannig að þetta eru breytingar. En ég vil bara minna á það, vegna orðaskipta okkar hér, mín og hv. þingmanns, ítrekað um þessi mál að það er skylda stjórnvalda á öllum tímum að gæta meðalhófs í sínum aðgerðum. Við höfum ekki leyfi gagnvart þinginu, gagnvart stjórnarskrá, gagnvart lýðræðinu, að vaða fram með ákvarðanir sem eru ekki undirbyggðar,

Nú stefnir í töluverðar breytingar á rekstri hjúkrunarheimila í landinu þar sem rekstur nokkurra hjúkrunarheimila á landsbyggðinni er að flytjast frá fjórum af stærri sveitarfélögunum til ríkisins. Ég ætla ekkert að rekja aðdragandann að þessari breytingu en sú leið hefur verið óþarflega grýtt og ég tel að nýta hefði mátt síðustu mánuði betur til samtals og vinnu að sameiginlegri niðurstöðu. Þessar breytingar kunna að vera skynsamlegar en ég sakna þess og hef áhyggjur af því að þetta gerist án undangenginnar umræðu og stefnumótunar um hvað sé íbúum hjúkrunarheimila fyrir bestu, hvernig þjónustu við aldraðra verði best sinnt í hverju samfélagi og hvernig opinbert fé nýtist sem best. Því spyr ég: Hvaða framtíðarsýn hefur hæstv. heilbrigðisráðherra og hvaða stefnumótunar- og greiningarvinna fer nú fram á vegum stjórnvalda varðandi þjónustu við aldraða sem þarfnast stuðnings í daglegu lífi? Hefur verkefnisstjórnin, sem falið var að ráðast í greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila fyrir 1. nóvember 2020, skilað niðurstöðum? Sum þessara sveitarfélaga þar sem breytingarnar standa nú yfir voru um tíma í hlutverki tilraunasveitarfélaga þar sem markmiðið var beinlínis að einn aðili hefði yfirsýn yfir og sæi um að samþætta alla þjónustu við aldraða í nærsamfélaginu, svo sem félagslega þjónustu, heimahjúkrun og rekstur hjúkrunarheimila. Hvað gerist nú í þessum samfélögum? Verður þessari þjónustu aftur deilt á tvær til þrjár hendur eða hefur verið unnið skipulega úr þessum tilraunaverkefnum og verður reynsla nýtt við mótun þjónustunnar áfram? Og að lokum: Úr því sem komið er og þar sem allt stefnir í að skipt verði um rekstraraðila, væri þá ekki mikilvægt að gefa góðan tíma í það verkefni þannig að tryggja megi vandaða, yfirvegaða og ígrundaða yfirfærslu verkefna?

heilsueflingu og heilsurækt almennt, bæði sem forvörn en ekki síður til að auka lífsgæði aldraðra eftir því sem á ævina líður. Mín sýn á málaflokkinn, af því að hér er sérstaklega spurt um það, er sú að við þurfum að leggja stóraukna áherslu á heilsueflingu og forvarnir. En við þurfum líka að leggja stóraukna áherslu á möguleika aldraðra til að búa heima.

við aldraða og þessum málaflokki sérstaklega. Ég vona að ég komist betur að öðrum svörum í mínu síðara svari. En þetta er afar mikið áherslumál og skiptir mjög miklu máli að þar sé byggt á öflugri stefnumótun og greiningu.

ég ítreka: Er ekki tími til að staldra við, fara í samvinnu um aðilaskiptin með hjúkrunarheimilin frá sveitarfélögunum til ríkisins? Þótt það þýddi tímabundinn útgjaldaauka hjá ríkinu er næsta víst að vönduð vinna við yfirfærsluna drægi úr heildarkostnaði. Verkefnið snýst um þjónustu við íbúa hjúkrunarheimila, þjónustu í hverju samfélagi og ráðstöfun og nýtingu opinbers fjár. Í þessum verkefnum er starfsfólk hjúkrunarheimila í lykilhlutverki. Því snýst vönduð yfirfærsla að miklu leyti um hvernig til tekst með samfellu í starfsmannahaldi.

Þingmaðurinn spurði líka um skýrslu sem kennd hefur verið við Gylfa Magnússon. Ég geri ráð fyrir að við munum ná að halda skilafund síðar í þessum mánuði, vonandi fyrir páska. Ég vil líka segja það hér, af því að við erum að tala um þennan stóra og mikilvæga málaflokk sem verið hefur á höndum bæði ríkis og sveitarfélaga, og mismunandi þætti að því er varðar þjónustu við þennan hóp,

Það er gríðarlega mikilvægt að sveitarfélögin ráði mjög vel við að sinna þeirri nærþjónustu sem þjónusta við aldraða er. Heilbrigðisþjónusta hefur verið á borði heilbrigðisyfirvalda,

er þetta dýrt í dag en við eigum einmitt að setja fjármuni og peninga í að rannsaka þetta til þess að við getum orðið algjörlega sjálfbær, alla vega með þennan hluta af landbúnaðinum, og þá um leið fengið þær vottanir á okkar landbúnað sem við fáum ekki í dag vegna þess að við erum að nota tilbúinn áburð, svo að þetta sé nefnt.

reyna að framleiða hrein og góð matvæli, fjárfesta í þróun á sínum byggingum, fjárfesta í bættum búskap, fjárfesta í því að rækta sitt búfé,

merkilegt samstarf sem Norðurlöndin eiga með sér og ástæða til að halda því vel á lofti. Nú um stundir

til að skapa öflugt og nútímalegt velferðarsamfélag sem er undir það búið að taka á móti áskorunum framtíðar þurfum við marga nýja sprota og gefa þeim færi á að blómstra og dafna eða þess vegna að falla í gleymsku, það verða ekki allir sprotar að fallegum blómvendi. Við þurfum að vera tilbúin að gera tilraunir sem kannski heppnast ekki allar. Það er eðli nýsköpunar. Við þurfum að skapa andrúmsloft og menningu sem ýtir undir nýsköpun með öllum ráðum. Hæstv.

hún sé okkur lífsnauðsyn. Það er hárrétt og þessum orðum þurfa að fylgja efndir og þessum orðum þurfa að fylgja aðgerðir og við þurfum að vanda okkur vel og skapa trygga umgjörð. Nútímaleg fyrirtæki í öllum atvinnugreinum gera sér grein fyrir nauðsyn þess að stunda nýsköpun og þróun. Það er sjálfsagður hluti í daglegum störfum í rauninni. Þetta á jafnt við um hreinræktuð vísindafyrirtæki og sjávarútvegsfyrirtæki sem og fyrirtæki í verslun, iðnaði, þjónustu og í skapandi starfsemi. Það er enginn efi á því að öflug og samfelld fjárfesting í rannsóknum og nýsköpun bætir samkeppnishæfni þjóða eins og hinnar litlu íslensku þjóðar til að leysa þau stóru verkefni sem þegar blasa við í nútíðinni, svo ekki sé talað um það sem við getum skyggnst inn í hina óræðu framtíð. Við stöndum á þröskuldi nýrrar aldar. Það gildir einu hvort um er að ræða rannsóknir eða nýjar lausnir í umhverfismálum, orkumálum, samgöngumálum eða heilbrigðismálum. Það þarf að hvetja einstaklinga,

Frumkvöðlar eiga það flestir sameiginlegt að eiga ekki peninga heldur aðeins góðar hugmyndir, einhver drög kannski, og eldmóð. Það er mikilvægt að ungt og vel menntað fólk eigi þann möguleika að hasla sér völl og skapa sér starfsvettvang í rannsókna- og nýsköpunarstarfi hér á landi. Til þess þarf að skapa forsendur, öruggt skjól og svigrúm við hæfi. Við þurfum að tryggja að nýsköpun og sprotastarfsemi geti fengið tækifæri til að eflast um allt land. Landshlutasamtökin hafa lýst yfir miklum áhyggjum um hvað taki nú við við þessar kringumstæður þegar nýtt frumvarp er komið fram og Nýsköpunarmiðstöðvar nýtur ekki lengur við. lengur við. Af hálfu landshlutasamtakanna hefur komið skýrt fram að þau telja að áformin sem birtast í frumvarpinu

í því að skapa öflugt stuðningskerfi við nýsköpun á landsbyggðinni. Kallað er eftir því að efla grunnstoðir nýsköpunar með sveigjanlegu stuðningskerfi og sterkum tengslum við akademískt umhverfi, atvinnulíf og þá sem hagsmuna eiga að gæta. Þetta sé allt fremur óljóst eins og frumvarpið er fram sett. Já, það er því miður ekki að finna sterka sýn á framtíð nýsköpunar á Íslandi í frumvarpinu sem nú liggur fyrir. Eins og fram kemur í nefndaráliti 1. minni hluta atvinnuveganefndar er fyrst og fremst verið að bregðast við þeirri ákvörðun ráðherra að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og koma á fót Tæknisetri Íslands sem einnig er umfjöllunarefnið. Uppbygging á tæknisetri er vitaskuld framfaraskref en setrið fer með þrengri skyldur en Nýsköpunarmiðstöð. Nýsköpun gerist í öllum geirum. Háskólar eru sem dæmi drifkraftar nýsköpunar og þekkingar en á sama tíma verður að gæta að umhverfi þar sem frumkvöðlar og sprotafólk er að störfum sem ekki hefur notið skilgreindrar háskólamenntunar

Það er vandi að virkja þessa krafta, vandi að vinna úr því og við þurfum að skapa umgjörð sem gerir þessu fólki kleift að hasla sér völl. Á Íslandi eru sjö háskólar víðs vegar um landið. Aðkoma háskóla á landsbyggðinni í þessu verkefni sem hér er boðað er óskýr. Nýsköpunarstefna þarf sem sagt um leið að vera félagsleg. Hún er leið til að opna og skapa nýja sýn, nýja eftirspurn. Nýsköpunarstefnan þarf að koma frá fólki sem er meðvitað um að nýsköpun er ekki einkaeign þeirra sem hafa aðgang að peningum atvinnulífsins eða háskólanna einna. Hún þarf að vera hluti af daglegri menningu okkar og raungerast á heimilum í sveitum landsins, í borginni, í grunnskólum, hjá hinu opinbera og hjá einkaaðilum, í öllu þessu. Herra forseti. Nýsköpunarmiðstöð heyrir nú sögunni til og spurt er: Til hvers hafa nú refirnir verið skornir? Það er stórt spurt. Í hvaða tilgangi er heil og rótgróin stofnun lögð niður með manni og mús, sundrað í frumeindir? Svörin virðast nokkuð óljós og vera á reiki. Í greinargerð frumvarpsins bregður fyrir setningum á borð við þá að nauðsynlegt sé að draga úr yfirbyggingu og auka sveigjanleika þannig að opinbert fé nýtist sem best til úthlutaðra verkefna. Þetta eru góð og gild rök, góð og gild orð, en standast þau, halda þau vatni? Það hafa margir umsagnaraðilar um þetta frumvarp sett verulega fyrirvara við þessa sýn og telja þetta ekki standast. Ný lagasetning hefur í för með sér tilfærslu á vinnu sem hið opinbera á að sinna eða ætti að sinna og þetta sé sett yfir á herðar annarra og það með talsvert óljósum og tilviljanakenndum hætti. Þetta mun einfaldlega hafa þær afleiðingar að þróunarverkefnum sem krefjast mikillar tækniþekkingar og þróunar mun hugsanlega fækka. Bent er á að stuðningur við hugmyndir og verkefni eða verkefnadrög í formi þekkingar, að leggja til rannsóknarinnviði eða -aðstöðu og stytta ferla til upplýsinga sé ódýr og nauðsynleg leið til að íslenskur iðnaður og háskólar og einkaaðilar nái þeim markmiðum að skapa verðmæti, skapa nýtt umhverfi, skapa forsendur til að við getum haldið áfram, haldið í við þau lönd sem eru helst í nágrenni okkar. Ég nefndi Norðurlöndin áðan sem hafa fyrirkomulag sem er að mörgu leyti mjög til fyrirmyndar. Herra forseti. Áhyggjur vegna niðurlagningar Nýsköpunarmiðstöðvar eru viðvarandi því að ekki er ljóst hvað tekur við. Við erum þarna með fræin og við megum ekki kasta þeim í grýtta jörð, kasta þeim á dreif. Þarna liggja tækifærin okkar ótal mörg og takmörkin eru bara hugmyndaflugið, hugkvæmni, sköpunarkrafturinn. Og sem betur fer eigum við djarfa frumkvöðla og hugsuði sem margir hverjir þurfa skilning og stuðning. Sá stuðningur er enn ekki tryggður og enn síður nú þegar yfirsýn tapast Þessir fjárvana aðilar, fullir af hugmyndum, þurfa fyrirgreiðslu varðandi umsóknir um styrki og þar eiga stjórnvöld að koma að með virkum hætti og ekki láta hendingu ráða. Það er mikið í húfi. Styrkir eru margvíslegir og ekki bara innan lands heldur kannski fyrst og fremst erlendis því að góðar hugmyndir flæða yfir öll landamæri.

komið svo að það er á valdi fagfólks að sækja um og búa út góðar umsóknir sem skila árangri. Þar eigum við líka gott fólk við þurfum að skapa þann möguleika að við getum virkjað þessa aðila saman. Herra forseti. Það er verið að leggja niður þjónustu gagnvart frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum sem eru að taka sín fyrstu skref án þess að skýr mynd hafi verið dregin upp og vandaðar greiningar liggi að baki en ekki bara einhver draumsýn, ég segi nú kannski ekki einhver pólitísk hugmyndafræði. Þeir aðilar sem um er að ræða hafa ekki efni á því að borga háar upphæðir fyrir ráðgjöf og aðstöðu og þetta má með engu móti verða til þess að færri nýsköpunarfyrirtæki verði stofnuð. Um það veit svo sem enginn en við gætum misst af tækifærum engu að síður. Herra forseti. Það er margt sem stingur í augu. Hvaðan er sú hugmynd eiginlega komin að loka Nýsköpunarmiðstöð, rótgróinni, fullstarfandi, í miðri efnahagskreppu? Og það er gert án þess að hafa algerlega skothelt plan og standa að öllu leyti vel að vígi að ráðherra sé búinn að tryggja það að hafa vaðið fyrir neðan sig en hugsanlega ekki fyrir ofan sig. Hver er hinn beini peningalegir ávinningur af því að fella Nýsköpunarmiðstöð í heilu lagi af grunni sínum?

Í gögnum ráðuneytisins kemur fram að bein framlög úr ríkissjóði til Nýsköpunarmiðstöðvar séu nú rúmlega 700 millj. kr. árlega. Gert er ráð fyrir að kostnaður ríkisins annars vegar vegna lokunar stofnunarinnar

Það er mikilvægt að halda þeirri staðreynd á lofti og hún kann að vera augljós og að ekki þurfi að færa það í orð að starf á borð við Nýsköpunarmiðstöð er ekki bara kostnaður. Eins og komið hefur fram er starfið og verkefnið í eðli sínu fjárfesting í hugmyndum og drögum að verkefnum sem ætlað er að aukast að verðmæti, gerjast og þróast í umfjöllun og smita út í allt samfélagið. Þess vegna hefur nýsköpunarstarfið og Nýsköpunarmiðstöð sannarlega

Sem dæmi má nefna að frumkvöðlasetur Nýsköpunarmiðstöðvar hefur alið af sér fjölda sprotafyrirtækja. Í dag eru líklega um 400 þeirra enn starfandi og velta líklega samtals tugmilljörðum króna á hverju ári. Á landsbyggðinni er unnið að nýsköpun og annarri atvinnustarfsemi mjög víða af þeim krafti sem gefst. Best þekki ég auðvitað til í mínu kjördæmi þar sem tækniþekking er víða á háu stigi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 Það er ólíkt hlutskipti að fást við nýsköpun og vísinda- og þróunarstarf á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu. Það er þó algjört lykilatriði að sprotar fái að dafna að þessu leyti um landið allt. Flest sprotafyrirtæki hafa á einhverju stigi notið fyrirgreiðslu og stuðnings, fengið styrki til rannsókna og þróunar eða fengið aðra fyrirgreiðslu, fyrst og fremst af hálfu Nýsköpunarmiðstöðvar. Í flestum tilvikum vitna þeir sem starfa á landsbyggðinni um að á þá halli í flestum tilvikum. Þeir virðast eiga erfiðara erfiðara uppdráttar að afla sér styrkja til þróunarstarfa og nýsköpunar. Sumir segja að trúverðugleiki þeirra sem starfi á landsbyggðinni sé jafnvel ekki sá sami og þeirra sem starfa nær þeim sem veita styrkina, eru þeim sýnilegri, kunnugri. Traust og trú á verkefni úti um landið vanti. Oft sé um huglæga þætti í umsóknum að ræða og þá geti þetta skipt máli. Herra forseti. Opinberum starfsmönnum hefur fækkað á landsbyggðinni og það nær líka til þessa geira. Nú er t.d. Nýsköpunarmiðstöð fallin sem hefur stutt lítil sprotafyrirtæki með þekkingu og leiðbeiningum varðandi rannsóknarstyrki sem hefur slegið talsvert á þennan aðstöðumun. Það skal ekki neitt undan dregið varðandi það. Aðstöðumunurinn birtist líka í miklum ferðakostnaði þegar leita þarf sérfræðiþekkingar til lykilstofnana hér syðra eins og mun nú líklega verða. Þeir sem starfa á þekkingarsetrum úti um landið, en þau eru nokkur, benda á að ekki virðist gert ráð fyrir neinni aðkomu ríkisins að rekstri innviða og þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins heldur séu kynnt í greinargerð með frumvarpinu áform um aukningu á fjármunum til verkefnasjóðs. Bent er á að eitt af því sem brýnast sé varðandi stuðningskerfi nýsköpunar á landsbyggðinni sé einmitt festa í rekstri innviða nýsköpunar og frumkvöðla það verði að gerast á nokkrum stöðum um landið. Sú festa náist ekki með því að stofnsetja enn einn samkeppnissjóð sem sveitarfélög eða landshlutasamtök eigi svo að sýsla með og útdeila í tímabundin og afmörkuð verkefni. Það sem þarf er föst og regluleg þjónustu og aðstaða á landsbyggðinni fyrir atvinnulíf, frumkvöðla og almenna íbúa á hverju svæði. Það er gríðarlegt atriði, herra forseti, að við náum að fjölga fólki með sérfræðiþekkingu á landsbyggðinni, breikka þekkingargrunninn og efla möguleikana til að sækja um rannsóknarstyrki og landa þeim í höfn. Þetta er hörð barátta. Fjármunir eru takmörkuð auðlind. Þarna gegna þróunarsetur og nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðvar úti um landið lykilhlutverki, virka hreinlega eins og bræðslupottar fyrir hugmyndir og nýsköpunarverkefni. Hér þurfum við að sækja fram og hika hvergi. Ef litið er á framlög ríkisins til nýsköpunar sem hlutfall af opinberum útgjöldum sést bersýnilega hvernig stuðningurinn hefur sveiflast eftir mismunandi áherslum síðustu ríkisstjórna. Styrkirnir hafa því verið sveiflukenndari hér en annars staðar á Norðurlöndum þar sem þeir haldast stöðugir milli ríkisstjórna og taka ekki skjótum breytingum.

án þess að stóru hagsmunirnir hafi verið hafðir sem leiðarljós, að styrkja grundvöllinn, styrkja umgjörðina. Hér hefur sú leið verið valin án vandaðrar greiningar

mikið á þá hugmynd að allur ríkisrekstur eigi einhvern veginn að kosta sem allra minnst, ekkert megi nokkurn tíma kosta mikla peninga og

Gæti verið að þessi rök, sem ég held að hann hafi bara samþykkt í einhverju framhjáhlaupi, séu kannski bara röng,

Ég nefndi þá upphæð sem hér hefur verið hent á lofti varðandi það að spara með lokun Nýsköpunarmiðstöðvar.

til nýsköpunar, við erum að fjárfesta til lengri tíma. Auðvitað á markmiðið ekki að vera að spara, það er algerlega misráðin nálgun. Við þekkjum viðbrögð nágrannalanda okkar.

alls ekki sýnt fram á það hvernig nýsköpunarstarf á Íslandi, umgjörð þess, verði styrkt með þeim aðgerðum sem ráðherra leggur til í frumvarpinu.

Það er ótrúlega kjánaleg tilhneiging að ganga út frá því að bókhaldsleg skilvirkni ríkisstofnana sé einhvers konar mælikvarði á samfélagslega skilvirkni samfélagsins í heild. Það er auðvitað fásinna.

Þú verður að eyða peningum til þess að græða peninga. Ef einungis er horft á þetta út frá mjög þröngu kapítalísku einstaklingshyggjusjónarmiði

arfleifð þess að ríkið lagði til fjármagn og lagði til einhvers konar stuðning og hafði þessi verkfæri í höndunum.

vænst að þurfa að byggja upp. Í nokkrum atriðum er það augljóst en í öðrum atriðum ekki. Eitt er það að við þurfum að efla

Spennandi lausnir bíða á því sviði og þess vegna er mikilvægt að vera í tengslum við háskólaumhverfið og framhaldsskólaumhverfið líka því að nú eru

tíðarandinn og tímarnir breytast.

og tækniþróun. Eitt einfalt dæmi er verkefni sem heitir Tré lífsins og ég vek athygli á og hægt að kynna sér betur á vefslóðinni trelifsins.is. Það er dæmi um nýsköpunarverkefni sem vissulega kemur upplýsingatækni á einhvern hátt við en er í grunninn ekki tæknilegs eðlis heldur er fyrst og fremst nýsköpun. Við verðum að hafa augun opin fyrir þessu. Ég geri fastlega ráð fyrir því að meira verði rætt um þetta seinna í dag. Sömuleiðis, eins og fram kemur í umsögn Space Iceland við málið er nýsköpun ekki einungis háskólaverkefni.

Vitaskuld er ég ekki að draga úr mikilvægi háskólamenntunar heldur einungis að nefna að við megum ekki líta svo á að nýsköpun sé ýmist afmörkuð við STEM-greinarnar eða háskólasamfélagið vegna þess að svo er ekki.

óháð þessum tilteknu málum sem við ræðum hér í dag, hvernig viðhorf yfirvalda geta staðið í vegi fyrir tækifærum sem blasa við og við ættum að nýta og yfirvöld ættu að sjá að hægt sé að nýta þegar þau koma upp.

Nú verð ég að viðurkenna að skilningur minn er sá að þetta verkefni hafi því miður ekki gengið upp, án þess að ég hafi fylgst með því nýlega, en á sínum tíma var það þannig að þeir aðilar sem stóðu að þessu lentu á vegg hjá íslenskum yfirvöldum. Þá kom í ljós að það var einhver reglugerð sem gerði það að verkum að þetta var eitthvert ægilegt vandamál á Íslandi. Ef nýsköpunarhugarfarið hér væri rétt þá hefði kerfið okkar frekar gripið utan um þetta og reynt að lagfæra þær reglur sem voru í gildi til að gera verkefnið mögulegt frekar en að sporna gegn

Þar ætla ég nefna ágætt þingmál frá þingflokki Pírata um kjötrækt, sem er nú til umfjöllunar í hv. atvinnuveganefnd. Ég verð að segja það í leiðinni að á sínum tíma þegar

og það væri hægt að spýta í lófana og reyna að rannsaka þetta betur eins og reyndar eina umsögnin sem fylgir málinu leggur til vegna þess að þarna er um að ræða tækifæri sem Ísland er í sérstaklega góðri stöðu til að nýta eða í það minnsta er það mögulegt.

Það ætti ekki að fara fram hjá neinum hversu mikil tækifæri gætu falist í því að geta ræktað kjöt án þess að því fylgi áhrif á umhverfið, sér í lagi

Enn og aftur minni ég á það að þótt Ísland sé lítið ríki með fátt fólk miðað við hinn stóra heim, vissulega Sovétríkin sálugu eða Bandaríkin eða Kína, þá stendur okkur til boða alþjóðlegt samstarf í geimiðnaði og það er Evrópska geimvísindastofnunin eða European Space Agency á ensku, skammstafað ESA. Nú liggur fyrir samþykkt ályktun Alþingis um að sækja um aðild að gefinni greiningu á kostnaði og skuldbindingum og er sú ályktun einfaldlega í gildi. Einnig var hv. þm. Guðjón S. Brjánsson að leggja fram fyrirspurn í febrúar til hæstv. utanríkisráðherra um stöðu málsins og hlakka ég til að fá svarið við þeirri fyrirspurn og þakka hv. þingmanni fyrir að leggja hana fram. En það er þannig, virðulegi forseti, hvort sem fólk trúir því eða ekki, að það er nú þegar geimiðnaður á Íslandi. Hann er ekki mjög stór, hann hefði gott af meiri stuðningi. Hann hefði gott af því að yfirvöld settu sér einhverja sýn í málaflokknum

taka þátt í hugbúnaðargerð eða eðlisfræði eða veðurathugunum eða jarðfræði eða sálfræði eða lögfræðinni sem fylgir geimiðnaðinum, virðulegi forseti. Það eru líka fög og svið fyrir utan STEM-greinarnar í geimvísindum. Það er reyndar mjög fátt í mannlegu samfélagi sem kemur geimvísindum á engan hátt við

Það er í fyrsta sinn sem hér er skotið upp eldflaug á Íslandi í meira en 50 ár. Það er vonandi að þessi tilraunaskot verði fleiri en Skyrora hyggst prófa tvö skot í viðbót á næstu misserum

árið 2018. Það var aðeins fjallað um þetta í fréttum á þeim tíma. Síðast en ekki síst má nefna Space Iceland sem eru hagsmunasamtök sem skiluðu inn umsögn um þessi mál, sem er reyndar ansi umfangsmikil, hún er 45 blaðsíður. Að lokum langaði mig að fara aðeins út í

Þar hefur verið unnið mikið og gott starf síðustu ár og ég hefði frekar viljað sjá að sú leið yrði farin að aðstoða þá miðstöð við að þróa sig áfram. Nýsköpunarumhverfið á Íslandi er mjög karllægt og einhæft og ekkert kemur fram í þessu frumvarpi um að grípa eigi til aðgerða til að snúa þeirri þróun við. Þegar ég segi karllægt meina ég að mikil áhersla sé lögð á svokallaða hátækni.

lokaafurð sem hefur möguleika á að græða fullt af pening svo að fjárfestar, sem oftast eru líka sískynja karlmenn, geti grætt peninga. Ég vek athygli á því að ég er meðvituð um að verið er að reyna að auka fjölbreytileika innan deilda háskólans sem kenna tæknigreinar eða verkfræði en betur má ef duga skal.

Það er mikil áhersla lögð á að koma fram með mjög fastmótaða hugmynd sem á að skila sér í lokaafurð og þú átt að geta sannfært fjárfesta um að fjárfesta í þér og þessari hugmynd. Það hljómar auðvitað vel að segja að Ísland ætli að vera fremst í flokki þegar kemur að því að framleiða tækni. CCP hefur t.d. oft verið hampað hér sem undraverki frá Íslandi. En með fullri virðingu fyrir þeim fyrirtækjum sem hafa náð langt í gegnum árin þá á hugmyndaauðgi og nýsköpun sér stað á öðrum sviðum en hátækni. að vera fremst meðal þjóða getur falið í sér að efla samfélagið af því að samfélagið er svo miklu meira en bara tæknilausnir og ekki er unnt að leysa öll vandamál með tækni. Framþróun samfélaga verður þegar við leyfum okkur að ímynda okkur öðruvísi framtíð. Það getur falið í sér að ýta undir nýsköpun innan hugvísinda eða félagsvísinda. Hugmyndafræðin byggir upp kerfin sem við búum til og búum í. hverju ekki að nýta þá þekkingu sem við höfum, m.a. innan Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, til að leyfa frumkvöðlum að hugsa út fyrir kassann enn frekar? Rannsóknir eru ekki einvörðungu tæknilegs eðlis. Ef sú væri raunin gætum við alveg eins pakkað saman nánast helmingnum af Háskóla Íslands, ef við trúum því í alvörunni. Samfélög sem skara fram úr eru þau sem leyfa sér að ímynda sér öðruvísi kerfi og því gæti verið nauðsynlegt að veita fólki rými til að hugsa og tala við annað fólk. Ég myndi vilja sjá nýsköpunarstyrkjum í meira mæli beint að hugmyndafræðilegum hugmyndum, t.d. hugmyndinni um að gera samfélög barnvænni eða brenna niður feðraveldið. Hvernig ætlum við að komast á þann stað ef við leyfum hugmyndaauðgi ekki að blómstra, hvort heldur sem það er á hugvísinda-, félagsvísinda- eða tæknilegu sviði? Af hverju ekki að byggja á þeirri þekkingu sem var til staðar og vera fremst meðal þjóða í velferð og uppbyggilegri samfélagsrýni? Tæknin hefur vissulega bætt lífsskilyrði okkar og getur verið skemmtileg. En hvaða samfélagi og hvaða markmiðum viljum við að þessi tækni þjóni?

Frumvarpið felur í sér breytt fyrirkomulag á stuðningsumgjörð, við getum kallað það stofnanastrúktúr í kringum nýsköpun. Málaflokkurinn allur er þess eðlis að það þarf að vanda mjög til verka. Ég held að í sjálfu sér sé andi frumvarpsins alls ekki slæmur. Ég held að það sé með umgjörð nýsköpunar eins og aðra hluti að við þurfum sífellt að vera vakandi fyrir því að hún sé þannig úr garði gerð að hún komi að sem mestu og bestu gagni. Nýsköpun, tækni og vísindi eru málefni sem varða mjög þjóðarhag, varða mjög framtíð okkar, varða mjög framvindu til langs tíma í efnahagslífi þjóðarinnar, skipta verulegu máli um lífskjör hér til framtíðar, skipta miklu máli fyrir það að við getum tryggt betur stöðugleika í íslensku samfélagi, getum byggt upp fjölbreytt atvinnulíf sem getur verið undirstaða útflutnings á margvíslegri þjónustu, vörum og þekkingu. Hér er því gríðarlega margt undir. Ég hef margsinnis bent á það að þetta sé málaflokkur sem eigi alltaf að taka alvarlega. Við eigum alltaf að vera að ræða um þessi málefni. Við eigum alltaf að leita bestu leiða til þess að vinna þessum málefnum framgang. Það er einu sinni þannig að við erum vön því að búa við mjög sveiflukennt hagkerfi. Það er ekki síst vegna þess

og á hinum síðari árum þá höfum við þrátt fyrir allt náð að byggja upp atvinnugreinar sem við erum stolt af sem falla undir þann flokk sem byggir á tækni, nýsköpun

að við missum svolítið fókusinn og athyglina á þessum málum. Það eru fjölmörg dæmi um þetta. Við þekkjum auðvitað að í kjölfar efnahagsáfallsins 2008 varð hér til má segja nánast ný atvinnugrein, a.m.k. í þeim mæli sem raun hefur borið vitni, sem er ferðaþjónustan. Hún óx hér á, við getum sagt, undraverðum hraða.

Það þýðir ekki það að við höfum ekkert gert. Við höfum gert ýmislegt vel en eins og áður hefur komið fram þá þarf að gera betur þannig að við getum nýtt þann ávinning sem án án nokkurs vafa felst í því að ná góðum árangri. Við getum nefnt hin klassísku fyrirtæki sem hafa orðið hér til og

það hefur tekið talsverðan tíma fyrir þessi fyrirtæki að vaxa og dafna, jafnvel áratugi. Svona fyrirtæki eru sjaldnast hrist fram úr erminni. Það eru auðvitað til undantekningar frá því takist svo vel til að hasla sér völl á þessu sviði með nýrri þekkingu, nýrri tækni á grundvelli vísinda, að það taki örfá ár að ná verulegum árangri og skapa miklar tekjur.

Það gerum við með hinni almennu umgjörð. Við gerum það líka með aðkomu

bæði beina fjármögnun fyrirtækja á upphafsstigum í formi styrkja en síðar að greiða götu þess að til verði aðilar sem sjá sér hag í því að fjármagna vöxt og framgang þessara fyrirtækja. Okkur hefur miðað nokkuð í þessum málum, svo maður hrósi nú því sem vel hefur verið gert þó að það hafi sumt tekið fulllangan tíma. En það sem mér hefur yfirleitt þótt til baga þegar þessi mál eru til

Nýsköpun er langhlaup, er oft sagt, og það eru orð að sönnu. Það sem er mikilvægt fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem vilja feta þessa braut er að hægt sé að sjá eins langt fram í tímann hvað varðar aðgang að aðstöðu, styrkjum og fjármögnun og nokkur kostur er.

einhyrningum sem stundum er talað um. Aðrir ná verulegum árangri, aðrir litlum og svo enn önnur fyrirtæki engum. En þetta er umhverfið og við

En eitt af því sem var fljótlega farið að tala um, og er akkúrat í takt við það sem ég var að tala um áðan, var að nú þyrfti að leggja áherslu á nýsköpun. Enn einu sinni kom kreppa og bjargráðið er nýsköpun. Já, það var vissulega gott að gera það. En þær ráðstafanir sem var gripið til í kringum nýsköpunina voru allar því marki brenndar að vera til bráðabirgða. Þetta voru bráðabirgðaákvæði, t.d. varðandi hækkun fyrirgreiðslu til fyrirtækja vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar.

svigrúm til að taka þátt í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, eins og það er kallað, oft kallað líka vísisjóðir. Það átti upphaflega að vera til tveggja ára en

Engu að síður er þetta hin sama skammtímahugsun. Sjóðir um sameiginlega fjárfestingu eða svokallaðir vísisjóðir hafa takmarkaðan starfstíma og eru þess eðlis að það er byrjað á því að safna fé í sjóðinn eða fjármögnunarloforðum. Þá byrja sjóðirnir að fjárfesta og síðan loka þeir fyrir frekari nýfjárfestingar, fylgja fjárfestingum sínum eftir með frekari stuðningi á vaxtar- og líftíma sjóðanna og síðan eru þeir yfirleitt leystir upp. Það sem þarf að vera er keðja af svona keðja af svona sjóðum þannig að hver geti tekið við af öðrum. Þeir þurfa að vera nokkrir. Sjóðir af þessu tagi hafa þá eiginleika yfirleitt að þeir eru sérhæfðir, sérhæfðir, geta verið sérhæfðir eftir því á hvaða stigi vaxtar fyrirtækin eru. Þeir geta líka verið sérhæfðir eftir viðfangsefnum þeirra fyrirtækja sem fengist er við. Allt þetta er gríðarlega nauðsynlegt til þess að halda að halda við þessu umhverfi þannig að hægt sé að halda nýsköpuninni og fjármögnun hennar áfram þrátt fyrir að eitthvað fari að rætast úr í efnahagslífinu. Við Við þurfum svo mikið á því að halda að breyta íslensku atvinnulífi frá því að treysta um of á fáar atvinnugreinar sem þar að auki eru viðkvæmar. Við sjáum það að árferði í hafinu getur haft mikil áhrif á sjávarauðlindina. Við sjáum það líka og erum búin að læra það núna af biturri reynslu að það má ekki mikið út af bregða, þó að þetta hafi verið óvenju hastarlegt núna, til að ferðaþjónustan verði fyrir áfalli. Það má ekki vera þannig að við séum með svona fáar og stórar greinar sem geta síðan þegar illa árar valdið — það eru auðvitað ekki greinarnar sjálfar heldur þau áföll sem þær verða fyrir búsifjum fyrir efnahagslíf Íslendinga. Þetta er mjög stórt hagsmunamál sem er hér undir þegar við erum að tala um alla þessa umgjörð. Þess vegna vil ég bara ítreka það að við þurfum að hugsa stórt í þessum efnum. Það mun taka okkur býsna langan tíma að koma þessu í almennilegan farveg og við eigum að horfast í augu við það. Þess vegna eigum við að gera ráðstafanir þannig að þeir sem eru í þessu umhverfi viti a.m.k. að næstu tíu árin verði fyrirkomulagið með einhverjum tilteknum hætti. Það má vel hugsa sér að móta stefnu sem er auðvitað til sífelldrar endurskoðunar en engu að síður sérðu alltaf visst langt fram í tímann þegar þú leggur af stað í þína vegferð. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli til þess að hér skapist frjór jarðvegur fyrir vísindi, tækni og nýsköpun. Við sjáum það að við eigum fullt erindi, við getum svo margt á þessu sviði. Við getum bæði byggt á því sem íslenskar séraðstæður skapa,

orkumálum. Það er dálítið sérkennilegt að við skulum ekki hafa meira af vörum eða búnaði sem tengist

og kyndingu með heitu vatni. Við erum ekki með neitt slíkt. Mér finnst alltaf dálítið skrýtið að við skulum ekki hafa getað haslað okkur einhvern völl þar. þar. Þetta er ein hliðin á peningnum, þ.e. við getum nýtt okkar styrkleika sem fyrir eru og spunnið út frá þeim. Marel er auðvitað gott dæmi um þetta sem á rætur að rekja í nýsköpun í sjávarútvegi eða vinnslu sjávarafla og er síðan komið um víðan völl í matvælaframleiðslu og sjávarútvegsfyrirtækið eða vinnsla fiskmetis kannski orðinn minnstur hluti af þeirra starfsemi. Svo eigum við önnur fyrirtæki sem hafa sprottið upp á ólíklegum stöðum. Þar er nærtækt að nefna fyrirtæki eins og Össur sem er orðið mjög stórt fyrirtæki á heimsvísu

mjög stórt í leikjaiðnaði. Forsaga þess er að mörgu leyti mjög forvitnileg. Við áttum hér einu sinni fyrirtæki sem hét Oz og við trúðum mikið á sem var mjög mjög framsýnt, skulum við segja, var að gæla við ýmsa tækni og möguleika í sýndarveruleika. Það tókst ekki alveg sem skyldi en frá því fyrirtæki hafa sprottið ótrúlega mörg önnur fyrirtæki, þar á meðal einmitt CCP. Þannig að það að hafa grósku á öllu þessu sviði skiptir okkur gríðarlega miklu máli og ég held að við getum bætt okkur til muna með mun markvissari aðgerðum og sýn í þessum málum, sérstaklega ef við höfum þá þolinmæði og framsýni sem þarf til þess. Þá hef ég engar áhyggjur af því að við munum ná góðum árangri á þessu sviði.

fjármögnun þeirra, sem ég tel að skipti gríðarlega miklu máli og það er alveg hárrétt hjá honum að þeir sjóðir koma ekki að þessum málum fyrr en fyrirtæki eru aðeins farin að sanna sig og komin á einhvern legg. En ég hef líka talað fyrir því að það sé gríðarlega mikilvægt að sjóðir á borð við Tækniþróunarsjóð séu efldir og virkir. Ég held að Tækniþróunarsjóður hafi sýnt það og sannað að einmitt á frumstigum skiptir svo miklu máli líka að hafa aðgang að styrkjakerfi.

sem þar vorum með hugmynd á servíettu nánast en þurftum aðstoð sem við fengum. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Ég tek alveg undir það og það er kannski sá ágalli sem er á þessu ágæta frumvarpi hér hér að menn ákveða að taka skref til að taka svolítið í sundur kerfi sem fyrir var án þess að vera búnir að hugsa til hlítar hvað eigi að taka við. Ég held

Því fyrr því betra, því að aðstæðurnar eins og þær eru núna kalla einmitt á grunnnýsköpun og hugmyndirnar eru alveg fjöldamargar þarna úti. Mig langar aðeins að

við eitt parhús á höfuðborgarsvæðinu á ári sem landsbyggðin er að keppast um að fá hlutdeild í. Hversu langt skilar það okkur á því stigi nýsköpunar í raun og veru?

Það er alltaf eitthvað sem menn verða að hafa á bak við eyrað. En ég tek undir með hv. þingmanni að það er mjög mikilvægt að allur þessi sægur af hugmyndaríku fólki geti fundið kröftum sínum einhvern farveg og eðlilegt

Herra forseti. Nú hitti ég vel á. Hér lauk hv. þingmaður síðasta andsvari sínu á því að tala um að við mættum ekki sitja uppi með of þunglamalegt stofnanastoðkerfi.

Nýsköpunarstoðkerfið þarf að vera vettvangur fyrir samtal á milli fræðasamfélagsins og menntakerfisins, ríkis og sveitarfélaga, vinnumarkaðarins, fyrirtækja, og þetta þarf allt einhvern veginn að koma saman og fólk að vera með sameiginleg markmið. Ég held við getum öll verið sammála um að núverandi umhverfi sé ekki hið fullkomna. Ég held að enginn í þessari umræðu hafi efast um það.

þetta er góð spurning. Ég held að það sé alveg rétt að

fyrirbæri sem hafa það hlutverk. Við erum með landshlutaáætlanir, við erum með atvinnuþróunarfélög, Nýsköpunarmiðstöð, við erum að setja hér upp alls konar tæknigarða og vísindagarða. Við erum að samþykkja klasastefnu og við erum með alls konar góð áform og sumt af því sýnist manni skarast mjög mikið. Ég ætla ekki að vera með neina palladóma um að að þetta sé endilega allt ómögulegt en það læðist að manni sá grunur að það mætti gera betur. En til að svara spurningu hv. þingmanns þá held ég að það sé alltaf skynsamlegt að leita ráða hjá þeim sem veita þjónustuna og eiga að njóta þjónustunnar áður en ákvarðanir

Mig langar aðeins að velta því upp með hv. þingmanni hvort við séum í nokkrum ólíkum málum farin að sjá teiknast upp hina raunverulegu nýsköpunarstefnu stjórnvalda.

sem flutningsmaður ótal tillagna að því að veita meira fé beint inn í grunnrannsóknir og nýsköpun á síðustu mánuðum sem viðbrögð við Covid, sem hluta af viðspyrnunni eftir Covid

í nýjum og spennandi verkefnum sem myndu byggja undir efnahaginn á næstu árum. Tökum annað dæmi. Nú stendur til að koma með frumvarp til þingsins þar sem Vísinda- og tækniráði verður breytt í Vísinda- og nýsköpunarráð.

Yfir Vísinda- og nýsköpunarráði svokölluðu á að gína ráðherranefnd, ekki fjölbreyttur hópur heldur bara hópur fólks sem situr á ríkisstjórnarfundum saman tvisvar í viku.

falleg orð sem við notum á hátíðarstundu og tölum svolítið hátimbrað um en gleymum að huga að hinum praktíska veruleika starfseminnar

fjármunum í verkefnið og að búa þannig um hnútana að það hvetji aðra til að setja fjármuni í þessi verkefni.

yfirstjórar þess sem best er í framþróun á þessum sviðum sé kannski ekki endilega það heppilegasta eða skynsamlegasta í stöðunni. (Forseti hringir.) Ég ætla að láta nægja að orða það ekki sterkar en þetta.

forseta að umræður af þessu tagi, um mál sem eru jafn umdeild og þetta mál er, eru miklu líklegri til að ná árangri ef það er þátttaka í umræðunni af hálfu bæði stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihluta.

sé vægast sagt undarlegt að stjórnarliðar leggi ekki í að standa hér í sal og verja þetta mál. Það er ekki bara þetta frumvarp sem er sem er ólíðandi heldur aðdragandinn að því. Það er ólíðandi framkoma gagnvart öllu því fólki sem starfar innan Nýsköpunarmiðstöðvar og öllu því fólki sem reiðir sig á þjónustu hennar að tefla fram þeirri tilkynningu í janúar á síðasta ári að stofnunin yrði lögð niður og svo leið og beið og leið og aldrei kom í ljós hvað ætti að gera, hvernig ætti að standa vörð um innviði nýsköpunar einmitt árið þar sem nýsköpun er leiðin fram á við, einmitt árið þar sem þarf að setja áherslu á þennan málaflokk til að koma samfélaginu út úr efnahagsáfallinu í kjölfar Covid.

En fólk þarf að standa fyrir svörum gagnvart lélegum ákvörðunum líka, ekki bara þeim góðu hér í sal.

um stóru myndina varðandi það hvers vegna þetta er algjörlega gallað frumvarp, og þá er ég að tala um frumvarp um opinberan stuðning við nýsköpun.

fyrirtæki sem hafa náð gífurlegum árangri á sínu sviði, eru með svakaleg útflutningsverðmæti, eru með gríðarlegan vöxt og eru ímynd þess sem við viljum sjá meira af á Íslandi.

verið svolítið gagnrýninn á sjávarútveginn í gegnum tíðina en það er samt alveg réttmætt að nefna sum þeirra fyrirtækja í sama samhengi vegna þess að gríðarleg nýsköpun á sér stað innan þeirra líka

sem þrátt fyrir að hafa ekki náð markmiðum sínum um sýndarveruleika á sínum tíma — ég man bara sem unglingur að hafa heyrt af þessu fyrirtæki sem var að gera svo flotta hluti og var virkilega að því þá

Þá mætti maður spyrja sig hvort ekki sé til betri leið til að byggja upp svona fyrirtæki og fjöldaframleiða fyrirtæki af þessu tagi en að tortíma því umhverfi sem varð til þess að þau fyrirtæki urðu til til að byrja með. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvaða áhrifaþættir ollu því að Marel gekk vel eða Össuri gekk vel eða Íslenskri erfðagreiningu gekk vel eða CCP. En það er ljóst að það var eitthvað sem virkaði og ég veit ekki til þess að í þinglegu ferli þessa máls hafi átt sér stað samtal við forsvarsmenn þessara helstu nýsköpunarfyrirtækja landsins um það hvað það var sem stuðlaði að því að þeim gekk vel,

öðrum nýsköpunarfyrirtækjum að banameini. Það er ljóst að það var eitthvað sem virkaði hér og ég hef oft gagnrýnt það að nýsköpunarumhverfið hérna er ótrúlega lélegt í samanburði við mörg önnur lönd. En einhvern veginn tókst þessum fyrirtækjum að koma sér

ef markmiðið væri þess í stað að tvöfalda tíðni stórra, flottra nýsköpunarfyrirtækja, þ.e. í staðinn fyrir að þau komi upp að jafnaði á tíu ára fresti að þau komi að jafnaði upp á fimm ára fresti? Hver væri breytingin í frumvarpinu þá? Væri það niðurlagning Nýsköpunarmiðstöðvar? Ég held ekki. Væri það aukið fjármagn í Tækniþróunarsjóð? Já, þarna gæti verið möguleiki. Væri það kannski breyting á áherslum?

það er ekki mikið svigrúm fyrir þjónustuþróun sem er ekki tæknilegs eðlis innan Tækniþróunarsjóðs. Það er ekki mikið svigrúm fyrir vöruþróun sem felur ekki í sér rannsóknir innan þess. innan þess. Gætum við kannski náð meiri árangri með því að fókusera aðeins meira á útflutningssögu, að verið sé að búa til hvata til þess að fyrirtæki reyni að hafa eins mikla arðsemi í útflutningi og mögulegt er? Ég held að svona hugsun væri miklu líklegri til að skila af sér einhverju, en ekki taka mark á mér um það, hlustum frekar á fólkið sem hefur bókstaflega gert þetta,

þekkingarmesta og reynslumesta fólkið á þessu sviði, bæði starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og þá sem hafa leitt þessi fyrirtæki á þann punkt sem þau eru komin í dag,

Hvernig dettur fólki það í hug? gott nýsköpunarumhverfi fyrir íslensk fyrirtæki þá er þetta þveröfugt við það sem á að gera. Ef markmið okkar er að búa til gott nýsköpunarumhverfi þá verðum við að byrja á því að átta okkur á því hvað hefur gengið vel, hvað hefur gengið illa og breyta kerfinu í átt að því, laga það sem er að og gefa í þar sem gengur vel. Að hrúga öllu út með þessum hætti skilar okkur í besta falli óvissu

Herra forseti. Já, ég er heldur betur sammála þessu. Við búum í alþjóðlegu umhverfi. Allt sem við gerum á Íslandi gerist í því umhverfi. Við lifum ekki í tómarúmi og við verðum svolítið að hætta að láta eins og við búum í tómarúmi.

tek undir það með honum að þar leynast ótal tækifæri sem nú þegar hafa nýst íslensku rannsóknar- og vísindafólki. Nýlegt dæmi eru svefnrannsóknir sem hlutu evrópskan styrk úr sjóðum Evrópusambandsins til þróunar og nýsköpunar.

að margir, bæði ráðamenn og þingmenn, tali um nauðsyn þess að efla nýsköpun og að nýsköpun sé tækið og tólið út úr Covid og í viðspyrnunni.

Það hefur ekki einn einasti þingmaður stjórnarmeirihlutans, utan framsögumanns meirihlutaálitsins, tekið til máls um þetta efni og er þó af nógu að taka. Hér á eftir mun ég flytja mína þriðju ræðu um efnið sem ég vona að dugi til að koma því að sem ég hef að segja um þetta mál, og er ég þó bara einn þingmaður. Hér hafa þingmenn fjallað um ýmis nýsköpunarmál. Það er ýmislegt að ræða, sér í lagi með hliðsjón af því hversu illa undirbúið frumvarpið var í upphafi og þrátt fyrir ágætar tilraunir meiri hlutans til að bæta úr einhverjum vanköntum frumvarpsins. Ég held að það færi betur á því ef hv. þingmenn stjórnarmeirihlutans myndu taka þátt í þessari umræðu, ýmist til að verja frumvarpið,

það hefði eiginlega orðið til í fundarhléi á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Annaðhvort hefðu menn verið með skrá yfir stofnanir á blaði og svartan tússpenna til að strika yfir eða með servíettu, bryddaðri með fálkanum, þar sem menn hefðu skrifað nöfn á stofnunum sem þeim væru ekki þóknanlegar.

án þess að vita hvað eigi að gerast næst. Þetta hefur t.d. verið mjög áberandi í störfum hæstv. heilbrigðisráðherra sem hefur rifið upp með rótum alls konar starfsemi án þess að vera með í hendi hvað gera skuli næst. Þetta mál er af sama toga. Hér á að tæta niður ríkisstofnun og það er reyndar búið að því, þrátt fyrir að þetta frumvarp sé ekki orðið að lögum. Það er búið að segja upp fólki hjá Nýsköpunarmiðstöð, fólki með áratugareynslu og -starfsaldur, það er búið að segja því

Það kom fram í máli þeirra sem ég heyrði í á þeim tíma þegar frumvarpið var lagt fram að það var ekki einungis, herra forseti, að

Hvað kostar tilurð einkahlutafélagsins? Verður það með lágmarkshlutafé, sem er 500.000 kr., ef ég man rétt, eða verður það kannski með einhverjar milljónir í hlutafé eða tugmilljónir sem maður myndi halda

að þegar þau eru orðin burðug og þegar vara er orðin til, kominn er árangur af erfiðinu, eru þessi fyrirtæki seld úr landi. Af hverju?

þá, voru íslenskir lífeyrissjóðir hvattir til að taka þátt og kaupa hlutafé í Össuri. Nei, þeir vildu það ekki. Af hverju? Jú, þeir voru að fjárfesta í viðskiptabönkunum á Íslandi.

Það verða tíu þokkalega burðug fyrirtæki. Það verður eitt Marel eða Össur af þessum 100 hugmyndum.

Þau eru mest í hugum þeirra sem hafa fundið upp og geta miðlað og í tölvum. Þessi fyrirtæki eru núna mjög mörg hafa á undanförnum misserum, bara á örfáum árum, verið seld úr landi í stórum stíl. Hluti af starfseminni hefur farið með. Sumir eru með starfsmenn hér en kannski miklu fleiri víða úti um lönd. Nú hef ég ekkert á móti því að Íslendingar stundi atvinnuuppbyggingu í útlöndum. Ég hef ekkert á móti því. En mér finnst nærtækara að Íslendingar vinni að atvinnuuppbyggingu hér innan lands og mér finnst miklu nærtækara að við sækjum okkur fjármagn,

niðurrif. Það er verið að rífa í sundur stofnun. Það er verið að færa hluta hennar sem er mjög rótgróinn, mikil innbyrðisþekking, mikið stofnanaminni,

sögunni. Ég held að það hafi verið mergurinn málsins, að menn gætu komið fram og sagt: Við erum að brjóta niður báknið, sjáið þið bara til, við erum hér að leggja niður stofnun. Við erum líka að búa til einkahlutafélag af því við erum svo miklir frelsissinnar.

með mjög miklu tjóni fyrir viðskiptavinina. Það á við hér, herra forseti. Þeir sem gerst þekkja til hafa sagt mér: Þessi breyting mun koma verulega illa sérstaklega við frumkvöðla sem eru alveg rétt að byrja, sérstaklega frumkvöðla sem eru kvenkyns. Þetta mun koma illa við þessa hópa. Það að breyta Nýsköpunarmiðstöð í einkahlutafélag getur haft það í för með sér að styrkir sem menn hafa sótt erlendis í mjög miklum mæli verði ekki til reiðu lengur.

í meðferð fjár sé það sama í slíku apparati og í ríkisstofnun með þokkalegt orðspor.

að þetta frumvarp, ef það verður að lögum, sé afturför vegna þess að menn hugsa ekki hvað á að gerast næst, vegna þess að það er óskýrt hvað á að gerast næst.

Það var ekkert verið að hugsa um að þetta mál væri til framfara á einn eða neinn hátt. Það var ekki hugsunin á bak við það. Hugsunin var einungis þessi: Stútum einni ríkisstofnun svo að við getum barið okkur á brjóst og sagt: Við erum að minnka báknið. Stofnum einkahlutafélag um hluta starfseminnar og sýnum hvað við erum frjálslyndir í verki. Hugsum ekkert um um viðskiptavinina, þá sem treysta á stofnunina, hvað þá starfsfólkið, hugsum ekkert um hvernig þetta kemur við þennan hóp. Það kemur okkur ekki við.

án fullnægjandi samanburðar við sambærileg kerfi í öðrum löndum, án fullnægjandi kostnaðargreiningar á fyrirhuguðum breytingum á fyrirkomulagi tæknirannsókna til framtíðar, án þess að fullnægjandi tillit sé tekið til annarra þátta í starfsemi viðkomandi rannsóknastofnana atvinnuveganna en þeirra sem snúa að nýsköpunarumhverfinu, án greiningar á hvar helstu tækifæri Íslands í tæknirannsóknum liggi og án þess að áætlun liggi fyrir um markvissan stuðning við þau svið til að hámarka árangur af framlagi hins opinbera til tæknirannsókna og nýsköpunar í náinni framtíð.

eins og ráðamenn á Íslandi síðustu 50 ár, vaða áfram með hausinn undir sig, tala ekki við neinn, hafa ekki samráð við neinn, hugsa ekkert um það sem fyrir er. Það sem verra er og það sem er kannski verst,

að vera að þjappa saman stofnunum sem koma að tækninýjungum og nýsköpun, gera þær öflugri og breiðari, betur til þess fallnar að ráða við verkefni sín. Nei, þá er þessi tekin og tætt niður

að ráða sig inn í svona félag á þeim kjörum sem ríkisstarfsmenn unnu á áður. Og ég veit ekki til þess að ríkisstarfsmenn í þessum stofnunum hafi verið illa þokkaðir eða staðið sig öllu verr en aðrir sem við tóku. Ég veit ekki til þess.

ég held að það sé hægt að segja að hér hafi verið gengið fram af fruntaskap, við getum orðað það þannig, og þá ætla ég aftur að vitna í starfsfólkið sem þarna er búið að vinna, margt með áratugastarfsreynslu. Þetta eru einstaklega gamaldags vinnubrögð. Við erum hér með yngsta ráðherra ríkisstjórnarinnar, sem verður væntanlega kyndilberi síns flokks inn í framtíðina, með hálfrar aldar gömul vinnubrögð eða meira. Þetta er ekki góð ávísun á það sem koma skal. Eitt af því viðkvæmasta sem menn gera þegar svona breytingar fara fram

En það kæmi mér ekkert sérlega mikið á óvart því að það er farið þarna fram af fullkomnu skeytingarleysi. Það er rétt, skeytingarleysið er algjört og það er svo sem ekki þannig að þetta sé eina ríkisstofnunin sem núverandi ríkisstjórn ætlar sér að tortíma.

án þess að hafa fengið vilyrði þingsins fyrir svona ráðstöfun áður en við segjum: Heyrðu, nú er komið gott? Þetta mátt þú ekki sem ráðherra. Ég held að við verðum að vita hvert svarið er við því vegna þess að annars er mjög erfitt að hemja ráðherrana þegar þeir fá svona stofnananiðurlagningarblæti.

vill einmitt einfalda ríkisrekstur. Hann vill bregðast við bákninu eins og það er. Það er hins vegar þannig að ef maður ætlar að leggja niður ríkisstofnun eða breyta tilurð hennar að einhverju marki

efling stofnunarinnar. Þess vegna, eins og ég sagði áður í ræðunni, í staðinn fyrir það að rífa þessa ríkisstofnun í stykki og og skipta henni í einkahlutafélag og henda hluta hennar inn í aðra stofnun sem ekki hefur sama stofnanaminni, hvers vegna þá ekki að taka þessi mál saman í eina öfluga stofnun, nýta samlegðina sem það hefur í för með sér og nýta slagkraftinn og breikka starfsemina? (Gripið fram í.) Það er það sem ég skil ekki af því að hér er framsækinn ungur ráðherra á ferðinni

Á vef Stjórnarráðsins segir, með leyfi forseta: „Nýsköpun er undirstaða framfara og aukinnar verðmætasköpunar í samkeppnisdrifnum, alþjóðavæddum heimi.“ Undir þetta má svo sannarlega taka.

Þarna er búið að byggja upp þekkingu. Þarna er búið að byggja upp brú á milli þessara frumkvöðla og stofnunarinnar. Þetta hefur mælst mjög vel fyrir. Núna þegar stofnunin verður liðuð í sundur er þetta verkefni í vindinum.

víðtækari menntun þannig að við eigum ef eitthvað er von á því að fá enn stærri hluta af konum sem koma fram sem frumkvöðlar með nýjar hugmyndir, með aðra sýn.

að fara fram með þeim hætti sem gert er í þessu frumvarpi, alls ekki, síður en svo.

stuðning skilinn til að geta gert það. Ég velti því fyrir mér hvaða leiðir hv. þingmaður sér til þess að ýta enn frekar undir það að konur geti sótt fram á þessu sviði.

að þetta væri birtingarmynd þess að konur héldu sig til baka, trönuðu sér ekki fram. Við sjáum þetta náttúrlega líka í pólitíkinni, að það er stundum erfitt að fá konur til að bjóða sig fram á lista. En auðvitað er þetta fortíðarvandi,

alveg sama hvar við horfum á nýja atvinnustarfsemi á Íslandi, stór apparöt eins og lífeyrissjóðirnir, sem eru með þúsundir milljarða undir, hafa verið til í að fjárfesta í rannsóknarskipum sem áttu að vera einhvers staðar við olíuleit hér langt norður í hafi. En þeir voru ekki til í á sínum tíma, í kjölfar hruns, að fjárfesta í því sem nú heitir HS Orka,

nýsköpunar og hagnýtra tækni- og byggingarrannsókna á Íslandi. Við erum náttúrlega minnt á það daglega í hvers konar landi við búum, hvernig náttúran er hérna og hversu mikilvægt það er að til staðar sé mjög góð þekking á byggingum og þoli bygginga. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann deili með mér áhyggjum af því að þessi þekking og þetta,

En Evrópusambandið kann líka að styðja nýsköpun. Evrópusambandið er traustur bakhjarl nýsköpunar og rannsókna og hefur verið ansi lengi.

Innri markaðurinn allur byggist á því að hjálpa og staðla og samræma í þágu hins smáa. Sömuleiðis ríkisstyrkjareglur Evrópusambandsins. Samkeppnisreglur Evrópusambandsins eru miðaðar að því að koma í veg fyrir að hinn stóri geti valtað yfir hinn smáa.

í fullri aðild Íslands að Evrópusambandinu þegar kemur að nýsköpun og framgangi rannsókna. Ég veit að hv. þingmaður er skeptískur á aðild, en sér hann a.m.k. ekki þennan kost við aðild Íslands að Evrópusambandinu?

í.) Hitt er það að við Miðflokksmenn erum alþjóðasinnar, við viljum horfa vítt um veröld alla og eiga samskipti og viðskipti við sem flesta. flesta. En þrátt fyrir góða tilburði Evrópusambandsins til að styðja við nýsköpun, þrátt fyrir mjög góða viðleitni Evrópusambandsins til að styðja við landbúnað,

þeim yfirráðum sem við höfum yfir þeim auðæfum sem við búum yfir og landið okkar býr yfir, sem er öfundarefni mörgum þjóðum og getur verið það með réttu. Þannig að þrátt fyrir að ég vilji eiga gott samstarf við Evrópusambandið

þótt hann sé ekki einu sinni tilbúinn að skoða með opnum huga þá kosti sem felast í fullri aðild að Evrópusambandinu. Mér finnst nýsköpun og nýsköpunargeirinn vera svo kjörið kjörið tækifæri til að líta Evrópusambandið jákvæðari augum en hv. þingmaður gerir, sérstaklega á meðan við höfum þá ríkisstjórn sem við höfum í dag. Í gær var kynnt fjármálaáætlun til fimm ára. Þar eiga framlög til nýsköpunar að lækka um 31 prósentustig frá 2021–2026. Ef við værum aðilar að Evrópusambandinu myndi Evrópusambandið geti vegið upp á móti niðurskurði til nýsköpunar. Það skiptir máli. Við erum að kljást við 100 ára djúpa kreppu. Ég hef haldið margar ræður um þetta, um að nýsköpun sé töfraorð í kreppu

En það er þannig, herra forseti, að ég er að eðlisfari varkár maður. Ef ég er t.d. á gönguferð og maður á undan mér veður yfir læk og fer upp fyrir stígvélin er ég ólíklegur til að fara á eftir honum.

og útganga þess lands, sem er nú með mestu veldum í Evrópu, bæði hvað varðar fjárhag, hernaðarmátt o.fl. Mér skilst, og nú er ég ekki búinn að lesa Brexit-samninginn til fullnustu, að lausnin lausnin að því að Bretar gátu yfirgefið Evrópusambandið var að þeir sættust á að halda eftir fjórðungi af fiskveiðiheimildum sínum í eigin löggjöf, eigin landhelgi.

er sett fram eins og að óathuguðu máli, líkt og skýrt er rakið í umsögnum og vakið hefur verið máls á hér í fjölmörgum ræðum.

Kristjáns Leóssonar sem gjörþekkir þetta málefnasvið. Frumvarpið snýst að því er virðist eina hugdettu. Hún er sú að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og skapa mikla óvissu, að ekki sé sagt tjón, en óvissu a.m.k. um verkefni hennar í framhaldinu, að ekki sé talað um óboðlega framkomu við starfsfólk stofnunarinnar. Ekki hefur svo mikið sem verið borið við að leggja fram fjárhagsáætlun

sem vekja miklar áhyggjur er framtíð hagnýtra byggingarrannsókna og um það er sagt í umsögn

Einnig er hætt við að erfiðara verði fyrir frumkvöðla og hugmyndaríka einstaklinga að fá grunnaðstoð við að þróa hugmyndir sínar.“ Þetta eru náttúrlega allt saman mjög

áliti 2. minni hluta sem hér liggur fyrir, að það hefur ekki verið með neinu móti skýrð sú fyrirætlan að vista nýjan samkeppnissjóð hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem ekki er vitað til að hafi reynslu af slíkri starfsemi á meðan til að mynda Tækniþróunarsjóður er vistaður hjá Rannís, eins og þessi sjóður ætti náttúrlega að vera líka.

Það má vísa sömuleiðis, og ég vil gera það, til umsagnar Rannís. Þar segir,

í umsögn Rannís: „Heiti á frumvarpsins er nokkuð villandi, þar sem það gerir ekki grein fyrir nema litlum hluta opinbers stuðnings við nýsköpun.“ við nýsköpun.“ Ég vil leyfa mér að bæta við að hugtakinu nýsköpun er ekki gefið nokkurt inntak í frumvarpinu. Þar er enga greiningu að finna um hvernig þessum þætti verður betur skipað

Það er reyndar mikill samhugur sem glöggt má finna meðal þingmanna og áhugi meðal þeirra á nýsköpun sem er málefni sem reis hátt í aðdraganda alþingiskosninganna 2017 og setti svip á kosningabaráttuna. Samstaða þingmanna sést á starfi hv. atvinnuveganefndar sem lagði sig fram um að berja í brestina sem eru í þessu frumvarpi. En ríkisstjórnin missti af gullnu tækifæri til að koma fram með mál sem breið samstaða gæti tekist um á Alþingi. Þess í stað erum við hér með mál sem fær lítinn sem engan stuðning frá stjórnarandstöðu og þingmenn stjórnarflokkanna þriggja sýnast styðja

verða skýrara þegar þessu nýja kerfi verður komið á. En einmitt vegna þess að hv. þingmaður er vel að sér í hagfræði langar mig að leyfa mér að hugsa aðeins upphátt með honum,

og sérstaklega hefur holast innan úr þeirri deild sem styður frumkvöðla á frumstigi. Þar sem voru 20 starfsmenn áður en þessi ósköp dundu yfir eru ekki nema tveir í dag.

að sparsla í sprungurnar og það er það sem er leitast við að gera. Þetta var mjög mikið rætt í nefndinni. Það var öllum mjög fljótlega ljóst að þetta mál væri haldið mjög alvarlegum ágöllum. Síðan er það þannig að menn sjá þarna álit meiri hluta og það er afrakstur af því samtali sem átti sér stað innan nefndarinnar og sjálfsagt líka á vettvangi meirihlutafólksins. Við erum þarna

og opinber stuðningur við nýsköpun þarf sennilega alltaf að vera millistig á milli fræðasamfélagsins, atvinnulífsins, annarra anga ríkisvaldsins, sveitarfélaga og frjálsra félagasamtaka. Þetta á að vera grautarpottur

sem við hug- og félagsvísindamennirnir hljótum að vera sammála um að sé ekki eina leiðin til að stuðla að framþróun í samfélaginu. Það er ekki eina nýsköpunin sem er

Það er skemmst frá því að segja að háskólarnir, eins og til að mynda Háskóli Íslands, sýnast taka vel í það samstarf sem þarna virðist stefnt að milli einkahlutafélags og háskóla.

að það væri ekki varlegt að gera ráð fyrir því að þetta nýja einkahlutafélag gæti sótt sér umtalsverða fjármuni

svo megi verða þurfum við svona millistykki sem er einmitt nýsköpunarmiðstöð af því tagi sem hér er verið að leggja niður, eða þannig kýs ég að skilja þetta.

nýtt millistykki sem enginn veit hvernig verður og enginn veit hvar verður og enginn veit hvað á að tengja og hvernig tengingarnar verða. Hér er lagt upp í mikla óvissuferð og mér finnst þetta jaðra við að vera hálfgerð hamfarastefna. Fram hefur komið að nefndinni hafi borist 34 innsend erindi

hið æskilega fyrirkomulag, hvernig hann myndi sjá fyrir sér að þessum málum yrði best fyrir komið, hvort við höldum áfram algerlega á sömu braut, (Forseti hringir.) hvort við höldum áfram á sömu braut en með vissum umbótum,

Sumar rannsóknir henta mjög vel þeim aðilum sem starfa á vettvangi háskóla.

Við þetta má kannski bæta að forsenda fyrir því að fjármagn fáist úr einkageiranum er náttúrlega að fjármagn sé til staðar úr opinberum sjóðum.

ég hjó eftir, er að Ísland hafi verið í 13. sæti á lista Global Innovation Index á árunum 2015–2017, sem er svona þokkalegt, kannski ekkert sérstakt, en á árinu 2018–2020 hafi það verið í 20.–23. sæti. Þetta er á sama tímabili og árlegur hagvöxtur er 2–7%. Mér finnst þetta vera áhyggjuefni. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort það geti hugsast að Ísland muni

Í ljósi þess að umræða um þetta mál hefur mestan part verið í neikvæðara lagi þá er kannski rétt að byrja á því að taka fram, sem ég held að við séum öll sammála um sem höfum tjáð okkur í þessum sal, að nýsköpunarumhverfið á Íslandi er langt í frá fullkomið, óbreytt staða er engan veginn hið æskilega ástand. Umhverfi nýsköpunar á Íslandi þarf að styrkja, opinberum stuðningi við nýsköpun þarf að breyta en sú aðferð sem ríkisstjórnin hefur valið er eins öfugsnúin og hugsast getur.

Þetta er nefnilega allt fólk sem vinnur við að fá hugmyndir og hrinda þeim í framkvæmd. Þetta er fólk sem vinnur við það að sjá hvernig er hægt að gera hlutina betur. Þetta fólk er allt sammála okkur um að nýsköpunarumhverfið sé ekki fullkomið. Í staðinn er farið af stað í það sem mætti reyndar kalla nýsköpun í opinberum rekstri vegna þess að þetta frumvarp og allt þetta ferli verður hægt að nýta í framtíðinni sem hráefni og hryggjarstykki í námskeiðum um breytingastjórnun, um það hvernig eigi ekki að gera hlutina. Fyrir utan það að þessi leið nær því ekki fram að styrkja nýsköpunarumhverfið á Íslandi, þrátt fyrir að það eigi að vera markmiðið, þá lýsir allt ferlið ólíðandi viðhorfi til starfsfólks opinberrar stofnunar, sem mestallt síðasta ár stóð frammi fyrir fullkominni óvissu um framtíð Það eina sem það vissi fyrstu vikurnar var að ráðherra ætlaði að leggja stofnunina niður, og gera síðan eitthvað. Það er óþolandi óöryggi fyrir það fólk sem treystir á þjónustu nýsköpunarmiðstöðvar, frumkvöðlana sem í orði kveðnu á að styðja betur með þessu frumvarpi. Það fólk bjó í staðinn við það að Nýsköpunarmiðstöð gat sífellt verr sinnt hlutverki sínu vegna þess að fólk hætti að vinna þar við þessar ólíðandi aðstæður. Svona gerist þegar stjórnvöld

þá værum við í allt öðrum sporum í dag. Þá hefðum við á síðasta ári getað keyrt í gegn breytingar til góðs á nýsköpunarumhverfinu sem hefðu þar að auki verið hluti af þeim mótor sem við þurfum í viðspyrnu næstu ára. Ríkisstjórnin hefur svo sem ítrekað lýst því yfir að nýsköpun og þekking og rannsóknir og þróun eigi að leggja efnahagsviðspyrnu Íslands í kjölfar Covid-19 lið. Þetta frumvarp laskar hins vegar getu geirans til þess, þetta laskar getu nýsköpunargeirans til að standa undir þeirri áskorun að reisa Ísland við eftir kórónuveirufaraldurinn, ekki bara frumvarpið sjálft heldur allt ferlið áður en það leit dagsins ljós, allt frá tilkynningu ráðherrans. Þá vaknar spurningin: Ætli sé hægt að mæla, ætli sé hægt að reikna út,

sem getur hafa leitt af öllu þessu ferli, leiðir einfaldlega til minni nýsköpunar og minni efnahagslegra umsvifa í samfélaginu. Auk þess eru dýru verði keyptar þær afleiðingar sem hafa orðið orðið gagnvart starfseminni eins og hún átti að vera á síðasta ári. Fólk hefur flosnað upp úr starfsstöðvum Nýsköpunarmiðstöðvar úti um landið. Samt á að vera eitt af markmiðum þessa máls að styrkja nýsköpun á landsbyggðinni.

Það sem mann fer að renna í grun eftir síðustu mánuði, þar sem nýsköpun hefur mjög oft borið á góma í aðgerðum stjórnvalda en kannski sjaldnar með einhverju inntaki, er að nýsköpun sé að verða stikkorð hjá stjórnvöldum frekar en raunveruleg innihaldsrík stefna sem hefur áhrif á aðgerðir stjórnvalda.

sem nær ekki að standa undir því hlutverki sem honum er ætlað, sem birtist einna skýrast í því að þegar ákveðið var að

þá fylltust þau störf ekki vegna þess, að ég tel, í fyrsta lagi að sjóðurinn

vinnu. Svo langar mig að nefna dæmi um eitt opinbert apparat sem á að skipta um nafn bráðum og fá að heita Vísinda- og nýsköpunarráð, er að vissu leyti heppilegra nafn heldur en Vísinda- og tækniráð sem það hefur heitið til þessa, í ljósi þess að það er oft of mikil áhersla á tæknigreinar, hinar svokölluðu STEM-greinar, þegar kemur að stuðningi við frumkvöðlastarf og nýsköpun. En það sem á að gera um leið og

ráðið sjálft verði einungis skipað ráðherrum, fjórum í þeim frumvarpsdrögum sem síðast voru kynnt, sjö í fyrstu hugmyndum ráðherra.

fjölbreyttur hópur fólks víðs vegar að úr samfélaginu með reynslu úr atvinnulífi, vísindum og menntakerfinu.

ég held að við myndum sakna mest úr núverandi umhverfi miðað við það sem ríkisstjórnin leggur hér til. leggur hér til. Samtal á milli menntakerfisins, ríkis og sveitarfélaga, aðila vinnumarkaðar, fyrirtækja, félagasamtaka, allra þeirra aðila sem geta mögulega komið með hugmyndir að borðinu

Það að búa til vettvang fyrir það samtal er mögulega eitt mikilvægasta framlag hins opinbera við nýsköpun. Það að búa til vettvang þar sem hallar ekki of mikið á eina hliðina frekar en aðra, sem er ekki of mikið á forsendum atvinnulífsins, vanrækir ekki atvinnulífið á forsendum fræðasamfélagsins, nær einhverjum jafnvægispunkti á milli allra þessara aðila, aðila, er það sem heilbrigt nýsköpunarumhverfi þarf helst frá ríkinu. Þetta er líka vettvangur sem ríkið þarf að standa á bak við þar sem það er mjög

að vekja furðu að ríkisstjórnin leggi til að færa það hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar yfir í einkahlutafélagið Tæknisetur Íslands.

sum af þeim mest krassandi nýsköpunarverkefnum sem í gangi eru um þessar mundir brúa einmitt bilið á milli hug- og félags- og raunvísinda og listgreina og allra skapandi greina, eru

þetta yfir í einkahlutafélagsformið er líka hætt við að forsendur atvinnulífsins verði í forgrunni en ekki breiðari skírskotunin vegna þess að hún

meira púðri í svokallaðar hagnýtar rannsóknir, en grunnrannsóknir sem ekki komast í gegnum nálarauga markaðarins eru látnar sitja á hakanum. Samt eru það þessar grunnrannsóknir sem mynda grundvöllinn undir allri þekkingarsköpuninni. Eitt af mínum uppáhaldsdæmum er nefnt um þetta í umsögn Space Iceland við frumvarpið. Það er Carbfix-verkefnið hjá Orkuveitunni. Það byggist á grunnrannsóknum sem Tækniþróunarsjóður styrkti að mig minnir, rannsóknum á veðrun basalts sem engan hafði órað fyrir að myndi geta af sér það krúnudjásn Orkuveitunnar sem Carbfix-verkefnið er að verða. Carbfix-verkefnið er líka svo skemmtilegt dæmi um annað hlutverk hins opinbera, sem er að setja samfélaginu skýran ramma og stundum að búa til nauðsynlegar hindranir eða nauðsynlegar áskoranir sem kalla síðan aftur á nýjar lausnir. Carbfix stendur nefnilega á grunni Sulfix-verkefnis Orkuveitunnar sem fór af stað sem leið Orkuveitunnar til að ná brennisteinsvetni úr útblæstri Hellisheiðarvirkjunar og farga því einhvern veginn. Vegna hvers? Vegna þess að stjórnvöld settu ströng viðmið um hámark styrks brennisteinsvetnis í nágrenni jarðhitavirkjana, ekki að gamni sínu heldur vegna þess að það er eitruð lofttegund sem var farin að angra íbúa í efri byggðum höfuðborgarsvæðisins þegar vindátt stóð þannig. Það var ekki auðvelt fyrir Orkuveituna að bregðast við því en hún gerði það. Ég ætla að leyfa mér að halda því fram að

gat af sér, Carbfix-verkefnis sem er nýsköpunarverkefni á sviði loftslagsmála sem líklegt er að verði hægt að flytja út, jafnvel í stórum stíl. Herra forseti. Það má margt um þetta frumvarp segja en ég held að kjarninn sé það sem við erum mörg búin að tönnlast á hér í dag og síðustu daga. Það er til svo ofboðslega margs að vinna að efla opinberan stuðning við nýsköpun. Það er leiðin fram á við, ekki bara í gegnum Covid-kreppuna heldur líka til að takast á við aðrar áskoranir framtíðarinnar eins og loftslagsvána.

einbeita sér dálítið í ræðunni að því starfsfólki sem þetta hefur bitnað á, taka svari þess hér í þessum ræðustól sem ekki er vanþörf á. Það er kannski ástæða til að minna á að þetta er ekki fyrsta fólkið sem stendur í þeim sporum að starf þess er í uppnámi vegna óljósra áforma stjórnvalda um að gera eitthvað við þá stofnun sem það vinnur hjá. Við munum flutning Fiskistofu, við munum tilfærslu á starfsemi í Mannvirkjastofnun og þar fram eftir götunum.

samgöngumáta, skulum við segja, og ótal leiðir í ýmsar áttir en mætast þarna á þessum tiltekna stað vegna þess að þar eru allar þar eru allar tengingar, þarna er hægt að ná samtali við aðra sem eru að gera svipaða hluti

hér verður, sé sá að við fáum ekki þessar dýrmætu tengingar?

En jú, það skiptir einmitt máli að tala um starfsfólkið vegna þess að sú tegund stjórnmálamanna sem sér ekkert annað en stofnanir og er ákveðin í að leggja þær niður af einhverri trúarsetningu gleymir bæði einstaklingunum sem þurfa að lifa í óvissu vegna þess, gleymir líka verkefnunum sem þessar stofnanir sinna, eins og þetta dæmi sýnir okkur.

í orði kveðnu á að styrkja við nýsköpun en tvístrar í raun öllum stuðningi við hana út um hvippinn og hvappinn þannig að hann verði miklu ómarkvissari. Ég er hrifinn af samlíkingunni við brautarstöð eða samgöngumiðstöð eða hvað það er, eitthvað sem dregur saman marga ólíka þætti og líka

Þetta er líka nefnt í frumvarpinu varðandi styrkjaumhverfið. Það skiptir mjög miklu máli að sérfræðiþekking um styrki sé á sem fæstum stöðum þannig að fólk sem leitar leitar fjárhagslegs stuðnings við sín verkefni geti bara bankað upp á einum stað og þar innan dyra sé síðan hægt að vísa því áfram sína leið. Þetta er hlutverk hins opinbera vegna þess að það skiptir máli að það sé einn svona staður. Hið opinbera getur staðið undir því

Virðulegi forseti. Já, maður hefur dálítið á tilfinningunni að þetta sé svona til að safna í sarpinn til að geta síðan sagt fyrir kosningar: Þetta og þetta lagði ég niður, til að geta talað við söfnuðinn og gumað af því við söfnuðinn að hafa lagt niður svo og svo mikið af opinberri þjónustu vegna þess að söfnuðurinn stendur í þeirri trú að opinberir starfsmenn svokallaðir, fólk sem starfar við opinbera þjónustu, séu einhvers konar

kom með áðan um Evrópusambandið, hvort þangað sé ekki fyrirmynd að sækja um það hvernig við getum búið að nýsköpun og hvernig við getum búið að þessum greinum.

í krafti þess að á Íslandi er fólk með góðar hugmyndir og í góðri stöðu til að hrinda þeim í framkvæmd og oft með og oft með meira krassandi rannsóknarefnivið en víðast hvar þá er árangurshlutfall íslensks vísindafólks miklu meira úr þessum sjóðum heldur en það sem hið opinbera þarf að leggja af mörkum. mörkum. Evrópusambandið er nú þegar í dag að næra nýsköpunarsamfélagið miklu meira en hið opinbera myndi nokkurn tímann hafa treyst sér í á eigin forsendum. Og talandi um fyrirmyndir þaðan, nú dett ég kannski aftur út í millistykkislíkinguna vegna þess að það sem Evrópusambandið hefur verið að þokast í átt til er aukið og betra samstarf á milli fræðasamfélagsins og atvinnulífsins og að rannsóknir sem styrktar eru af sjóðum Evrópusambandsins nái þeirri samlegð sem er hægt að ná fram þar.

þjóðarinnar sem undirstrika rækilega mikilvægi þess að atvinnulífið byggi á fjölbreyttari stoðum til að draga úr þunga áfalla

sem undirstrikar að við erum hér í dag að ræða um grundvallarhagsmuni okkar allra. Atvinnulíf okkar Íslendinga er því miður of einhæft og er of viðkvæmt fyrir sveiflum. Þau áföll sem við verðum fyrir verða þyngri vegna þess. Sum áföllin eru beinlínis komin til vegna þess hve einhæft atvinnulífið er.

lausna til skemmri tíma frekar en hugmyndafræði til lengri tíma. Áhersla á nýsköpun er í mínum huga einfaldlega forsenda þess að við getum hér á Íslandi áfram

á áskorunum á borð við þær sem við stöndum frammi fyrir í dag, hvort við horfum á líffræðilegar breytingar á samfélaginu, jafnréttismál, loftslagsmál; nýsköpun er ansi oft svarið.

ýmislegt gott varðandi það að styðja við nýsköpun, tækni og þróun. Við höfum séð sumt af því birtast núna sem tímabundið átak vegna niðursveiflunnar og kreppunnar,

almennur en ekki sértækur. Aðeins um þetta mál og þá umræðu sem við höfum átt hér í þingsalnum í dag, þá er auðvitað eitt af því sem birtist í málinu áform stjórnvalda um að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og finna verkefnum stofnunarinnar nýjan farveg. Ég held að það megi segja, til þess að gæta sanngirni, að málið lýtur að því með hvaða hætti stjórnvöld sjá fyrir sér að styðja við nýsköpun, með hvaða hætti hið opinbera á að koma þar að, að þetta sé spurning um hvernig en ekki hvort.

Ég er sammála markmiði frumvarpsins, þ.e. því markmiði að efla opinberan stuðning við nýsköpun á landinu og að það verði gert með sveigjanlegu stuðningskerfi, að það eigi að gera með sterkum tengslum við háskólasamfélagið, með sterkum tengslum við atvinnulíf og með áherslu á nýsköpun á landsbyggðinni. Ég hefði reyndar viljað sjá það strax sem leiðarstef um markmið hér að baki, að þar hefði komið fram markmið um þátt kvenna í nýsköpun. En ég fagna markmiðum um sterk tengsl við háskólasamfélag og atvinnulíf og lít svo á að það sé gríðarlega mikilvægt markmið að eitt af leiðarstefjunum sé nýsköpun á landsbyggðinni. Það er í mínum huga ákveðin einföldun að tala með öðrum hætti en þeim að markmiðið lúti að formi. Það lýtur að því með hvaða hætti stuðningi hins opinbera sé best komið til þeirra sem eiga að njóta. Það er auðvitað krefjandi og spennandi pólitísk spurning í ljósi þeirra miklu hagsmuna og vitaskuld alveg sérstaklega núna. Það eru spurningar á borð við þær hvernig við viljum búa að nýsköpun, hvernig við viljum virkja kraft frumkvöðla og hvernig kröftum hins opinbera og einkageirans sé best varið í þágu nýsköpunar.

um að efla opinberan stuðning við nýsköpun í landinu. Þar kemur fram mjög mikilvægur punktur um að vitaskuld verði að tryggja fjárframlög frá ríkinu. Það er kannski dálítið algengt stef sem við sjáum í í umsögnum við mál þessarar stjórnar og það blasir við að það er forsenda þess að vel fari að fjárframlög séu tryggð. Þar er reyndar líka fjallað um og flaggað hvaða áhrif félagaform kunni að hafa á styrkjamöguleika. Það er auðvitað atriði sem þarf að vera alveg skýrt og tryggt.

Ég er á því að það sé alveg tímabært að skoða og rýna fyrirkomulag opinbers stuðnings við nýsköpun með aukinn sveigjanleika að leiðarljósi.

Ég er þeirrar skoðunar að starf Nýsköpunarmiðstöðvar hafi verið og sé gríðarlega mikilvægt. Mikilvægt er að búa vel um hnútana við veigamiklar breytingar sem þessar. Ég verð að viðurkenna að ég staldra við það þegar ég hlusta á umræður í dag og heyri áhyggjuraddir margra þingmanna hér í salnum hvað þann þátt málsins varðar, þ.e. undirbúning málsins og umgjörðina. Það er áhyggjuefni og vont að heyra

einfaldlega vegna þess að það er forsenda þess að vel geti tekist til að greining liggi fyrir á áhrifum, að samráð og samtal hafi átt sér stað og að svona mál sé unnið í sátt.

og endurskoða það hvernig hið opinbera getur best sinnt hlutverki sínu að þessu leyti. Ég er heldur ekki þeirrar skoðunar að Nýsköpunarmiðstöðin sé hið eina rétta svar þar, ég lít ekki svo á. ekki svo á. En ég deili áhyggjum þeirra þingmanna sem hér hafa talað, ekki síst í dag, og fjallað um umgjörð málsins og undirbúning, því að hann er vitaskuld ákveðinn vegvísir um það hvernig til mun takast og hvernig til getur tekist ef málið hefur ekki verið unnið betur en þingmenn lýsa hér í dag.

Ég kom inn á það áðan í ræðu minni að mér þykir ekki hafa verið gætt að jafnrétti kynjanna við gerð þessa frumvarps. Ég hefði frekar viljað sjá stefnumörkun í þá átt að auka aðgengi fyrir öll að nýsköpun. Mér finnst nýsköpunarumhverfið fremur karllægt og mér finnst að verið sé að reyna að færa þetta í einhvers konar karllægara form, sem ég hélt að væri ekki mögulegt, en það virðist nú vera raunin. vera raunin. Er ekki heppilegra fyrir hið opinbera að verja fjármunum sínum í þá átt að auka aðgengi kvenna og jaðarsettra hópa að nýsköpunarumhverfinu? Það myndi eflaust auka nýsköpun.

við erum hvað stoltust af á Íslandi. Þess vegna langaði mig aðeins að fá umræðu eða spyrja hvort þessum fjármunum væri ekki einfaldlega betur varið í að að efla nýsköpun á þann hátt að það séu fleiri sem geta tekið þátt og hvort það myndi kannski auka fjölbreytileika og sveigjanleika í þessu umhverfi, sem hefur vissulega breyst mjög mikið síðustu ár.

fyrir eldra fólk, fyrir fólk af öllum kynjum, að þegar þetta vantar þá náum við aldrei fram því markmiði að virkja kraft allra.

eins og hátækni sé það eina sem skiptir máli og það eina sem við viljum vera stolt af. Hátækni

meiri fjölbreytileika og eitthvað sem við Ísland getum verið stolt af sem þjóð? Verið hefur mikil framþróun í hátækni og það eru önnur svið sem eru kannski,

að atvinnulífið er einsleitt og ef við ætlum síðan að víkka hringinn og sviðið og það hvað atvinnulífið getur orðið, þá þarf sjónarhornið að vera vítt. Ég

Herra forseti. Hér erum við með umdeilt frumvarp í höndunum sem fjallar í raun fyrst og fremst um að að verið er að bregðast við þeirri ákvörðun ráðherra að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og koma á fót Tæknisetri Íslands, sem er nokkuð stór breyting á stuðningi við svokallað vistkerfi nýsköpunar á Íslandi, og sá miðpunktur lagður niður sem borið hefur meginþungann og meginábyrgðina á stuðningi við íslenska frumkvöðla og íslenska nýsköpun frá því að miðstöðin var stofnuð árið 2007, fyrir 14 árum. Það sem eru eiginlega mestu vonbrigðin er að í þessu frumvarpi er því miður ekki að finna sterka, skarpa og skýra sýn á framtíð nýsköpunar á Íslandi, sem er ótrúlega dapurlegt á tímum þegar bæði er ákall eftir því og fagrar ræður og fögur fyrirheit ráðherra og stjórnarþingmanna gefa til kynna að lögð verði

sem við ræðum hér. Þrátt fyrir fögur markmið um að efla nýsköpun á landsvísu, stuðning við nýsköpun á sviði hátækni og forgangsröðun verkefna og að draga eigi úr yfirbyggingu og auka sveigjanleika svo opinbert fé nýtist sem

bera með sér. Mikill meiri hluti þeirra var neikvæður og innihélt miklar áhyggjur af stöðu frumkvöðla sem eru að stíga sín fyrstu skref, áhyggjur af stuðningi við nýsköpun á landsbyggðinni, áhyggjur af stöðu á fjármögnun byggingarrannsókna í framhaldi af niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar, áhyggjur af rekstrarformi Tækniseturs, fjármögnun og óljósu hlutverki þess og, herra forseti, einfaldlega áhyggjur af því að með frumvarpinu væri verið að draga verulega úr stuðningi við nýsköpun í víðari skilningi. Herra forseti. Það er ekki skrýtið að öll þessi rauðu viðvörunarljós kvikni og allar þessar áhyggjur fagaðila í nýsköpunarumhverfinu hrannist upp. Tilefni lagasetningarinnar hér er óskýrt og lagafrumvarpið, sem á að vera um opinberan stuðning við nýsköpun, fjallar í raun og veru aðeins um það verkefni að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og setja á fót tæknisetur, eins og ég sagði áðan. Það hefði mátt skilja fyrirsögn frumvarpsins svo að í því yrði fjallað ítarlega um hvernig standa ætti að opinberum stuðningi við nýsköpun og við frumkvöðlastarf, eins og heiti frumvarpsins ber með sér. En það tækifæri er ekki nýtt. Því dauðafæri er fórnað. Í frumvarpið vantar nefnilega sýn á hvert hlutverk hins opinbera, ríkisins, eigi að vera og hvernig þjónustu við mikilvæga aðila í hringrás nýsköpunar sé best háttað. Þar vantar einnig útfærslu á mikilvægri þjónustu, t.d. við frumkvöðla á fyrstu stigum, stuðning við alþjóðasókn og alþjóðlegt samstarf og hvaða sýn við höfum á það að takast á við mikilvægar áskoranir, t.d. á sviði loftslagsbreytinga og annarra stórra samfélagslegra áskorana, auk fjölþættra afleiðinga Covid-19 faraldursins og annarra áskorana. Greiningarvinnan, sem leggja hefði átt til grundvallar á þeim breytingum sem felast í niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar og svo í þessu frumvarpi hér, er einfaldlega ekki til staðar.

umhugað um, niðurlagning Nýsköpunarmiðstöðvar, en án allrar greininga eða framtíðarsýnar. Herra forseti. Tölum aðeins um stöðu nýsköpunar og nýsköpunarumhverfisins á Íslandi. Tölum aðeins um sýnina, hvernig og hvert hlutverk hlutverk ríkisins á að vera, hvernig þjónusta við mikilvæga aðila í hringrás nýsköpunar væri best úr garði gerð. Eins og fram kemur í mjög góðri umsögn Kristjáns Leóssonar, þróunarstjóra nýsköpunarfyrirtækisins DT-Equipment ehf., þá jukust heildarútgjöld til rannsókna og þróunar á Íslandi á árunum 2013–2015 sem hlutfall af vergri landsframleiðslu verulega, úr 1,7% í 2,2%. 1,7% í 2,2%. En sú aukning kom eingöngu til vegna hækkunar á hlut fyrirtækja, sem jókst um tæpan helming á þessu tímabili, á meðan rannsókna- og þróunarframlag ríkisins til háskóla og opinberra stofnana lækkaði á sama tíma sem hlutfall vergrar landsframleiðslu úr 0,78% niður í 0,75%.

Á árunum 2016–2018 lækkuðu svo framlög til rannsókna og þróunar í öllum ofangreindum flokkum. öllum ofangreindum flokkum. Heildarútgjöld til rannsókna og þróunar drógust saman og fóru niður í 2% af vergri landsframleiðslu. Aftur var lækkunin hlutfallslega mest hjá opinberum stofnunum og hafði þá hlutur opinberra stofnana

halda áfram stefnunni í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi og halda um stjórnartaumana og draga áfram úr fjármögnun til rannsókna og þróunar opinberra stofnana.

Hagstofan er með gríðarlega áhugaverðar tölur í þessu samhengi. Hún birti samanburð á dreifingu útgjalda í rannsóknum og þróunum milli landa í Evrópu árið 2017. Þar sést skýrt að Ísland er nálægt meðaltali Evrópusambandsins í heildarútgjöldum til rannsókna og þróunar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, en meðaltal Evrópulanda var 2,07% það ár.

Þannig að við erum aftarlega á merinni þegar kemur að því að styðja við opinberar stofnanir og rannsóknastofnanir og háskóla þegar kemur að rannsóknum og þróun. Við stöndum langt að baki mörgum nágrannaþjóðum okkar í fjármögnun opinberra stofnana í rannsóknum og þróun. Það er staðreynd sem við þurfum að horfast í augu við. Við þurfum að ákveða hvort við ætlum að halda áfram á þessari braut og láta einkamarkaðinn og hinn frjálsa markað eingöngu um nýsköpun, þróun og rannsóknir, eða hvort við ætlum að styrkja okkar opinberu stofnanir til dáða vegna þess að þær eru hryggjarstykkið í nýsköpun, ekki bara hér á Íslandi, heldur höfum við séð dæmi, rannsóknir, greiningar og skýrslur um að það er nákvæmlega formúlan að góðum árangri þegar kemur að nýsköpun í nágrannaríkjum okkar.

það er rétt að stjórnvöld hafa stóraukið endurgreiðslur á rannsóknar- og þróunarkostnaði til fyrirtækja undanfarinn áratug. Það hefur hleypt blóði í rannsókna- og þróunarstarf innan þeirra, sem er jákvætt.

Hún getur líka verið nauðsynleg fyrir fyrirtæki, t.d. til að styrkja stöðu þeirra í alþjóðlegri samkeppni, en á móti þarf að koma nýsköpun sem skapar ný tækifæri, ný fyrirtæki og ný störf. Að stórum hluta sprettur það frá hinu opinbera, frá opinberum stofnunum, opinberum háskólum, opinberum rannsóknastofnunum. þær séu ekki eini staðurinn sem skapar tækifæri til nýsköpunar þurfa þær að vera sterkur leikari á sviðinu þegar við erum að tala um nýsköpun. Það er nefnilega lykilatriði að ríkisvaldið sé í algeru návígi við einkageirann með það að markmiði að tengja saman aðila, koma auga á ný tækifæri, stofna til samvinnuverkefna sem styðja má með erlendu rannsóknarfjármagni,

innleiðingu tækninýjunga í íslensku atvinnulífi og auðvelda einstaklingum og smærri fyrirtækjum að hasla sér völl á sviði tækniþróunar. Þannig kemur hið opinbera inn á leiksviðið og er svo nauðsynlegur leikari.

en grobba sig svo af því að vera að setja peninga og fjármuni inn í einkageirann, heldur verður hitt að vera með. að vera með. Íslenskir háskólar hafa náð frábærum árangri í vísindastarfi sem tekið hefur miklum framförum hérlendis á undanförnum áratugum.

og auknu rannsóknartengdu framhaldsnámi á tíunda áratug síðustu aldar þegar við ætluðum að mennta okkur til velsældar. Við höfum gert það,

með þátttöku á alþjóðasviði, í alþjóðlegu samstarfi á vettvangi rannsókna, greininga og háskólastarfs. Veikleikar okkar eru lágt hlutfall há- og millitæknivarnings í innlendri framleiðslu og í útflutningi. Því miður þurfum við að bæta okkur mjög þegar kemur að fjölda útskrifaðra háskólanema úr vísinda- og tæknigreinum, en við erum í 91. sæti af 106 löndum á á samanburðarlistum og því miður hafa átaksverkefni stjórnvalda ekki skilað nægilega góðum árangri þegar kemur að því. Þetta er sorgleg staðreynd og mikil áskorun þegar við horfum til opinberra stofnana, háskólanna okkar, menntakerfisins okkar, en sömuleiðis til opinberra stofnana á vettvangi nýsköpunar. Þessu verðum við að snúa við. Hvað er þá hægt að gera? Nú á tímum heimsfaraldurs og mikillar þarfar á sterkum og skýrum viðbrögðum við heimsfaraldri hefur verið talað um græna viðspyrnu og áherslu á nýsköpun út úr þeirri kreppu. Það styð ég og mun alltaf styðja.

efla verulega opinbera tæknirannsóknastofnun á sviði nýsköpunar og styrkja rekstur opinberrar stofnunar sem hefur það hlutverk að brúa bil milli rannsókna og markaðarins. Það eru eðlileg viðbrögð í staðinn fyrir að draga úr og leggja niður til þess eins að predika í söfnuðinn, án allrar greiningar og án allra stoða undir þá ákvörðun. Herra forseti. Ég vil vekja athygli á

eins og aðrar þjóðir gera. Þannig hefði verið tilbúinn grunnur að því að auka og efla og dýpka skilninginn á eðli nýsköpunar og stuðning við hana hér á Íslandi og koma fram með sterka tillögu um hvernig framtíðarsýn okkar getur verið og hvernig við ætlum að stefna að því að gera okkur að því nýsköpunarlandi og -ríki sem svo mörg okkar vilja.

Aðild að Geimvísindastofnun Evrópu er ekki róttæk hugmynd. Það er í reynd að mínu mati sjálfsagt að við séum hluti af slíku alþjóðasamstarfi, m.a. til þess að geta nýtt þau tækifæri sem okkur myndu bjóðast í nýsköpun sér í lagi, og langar mig að fjalla um tvo anga þess. Það er annars vegar það að geimvísindi koma inn á ansi mörg svið mannlífsins. Það gleymist stundum að geimvísindi fjalla fyrst og fremst um jörðina við höfum mjög sterka aðila á sviði tækni og vísinda sem varða jafnvel þau svið sem fólki dettur fyrst í hug, segjum stjörnufræði og eðlisfræði, en einnig kemur veðurfræði við sögu, jarðfræði og þess háttar. Nýlega hófst eldgos á Reykjanesskaga.

snertir auðvitað geimvísindi og þetta er eitthvað sem er þó bara í akstursfæri frá höfuðborgarsvæðinu; snertir beint þessa tækni sem þarf til að stunda geimvísindi og iðnaðinn sem verður til í kringum

en það er vegna þess hvernig Geimvísindastofnun Evrópu virkar sem stofnun. Þetta er stofnun til að gera litlum þjóðríkjum kleift að taka þátt í stórum verkefnum. Það virkar þannig að það er ákveðin grunnupphæð sem þarf að borga til að vera með.

Það væri með næstum því engri þátttöku í svokölluðum valfrjálsum verkefnum og því myndi ég ekki leggja til að við settum einungis 60–70 milljónir í slíkt samstarf. Ég myndi þvert á móti leggja til að við settum hundruð milljóna í það samstarf,

Það er heili punkturinn að fá verkefni til landsins. Í því felst verðmætið. Í því felst fjárfestingin og í því felst nýsköpunin. Þegar við lítum til Geimvísindastofnun Evrópu og aðildar að henni þá eigum við að hugsa stórt. Þetta eru ekki peningar sem við erum að skjóta upp í sólina. Þetta eru fjárfestingar í íslenskum innviðum, íslensku hugviti og íslenskum tækifærum. Ef við lítum sem dæmi á hlutfallslegt framlag af landsframleiðslu milli nokkurra þjóða,

Stundum er sagt um eitthvað sem þykja augljós sannindi, sem þurfi ekki að fara fleiri orðum um og þurfi ekki að útskýra, að þetta séu engin geimvísindi.

af því nefndaráliti viðhorf hv. þingmanns til þessa máls. Ég verð þó að játa að ég hef ekki átt þess kost að hlýða á fyrri ræður hv. þingmanns um þetta mál og þess vegna leikur mér nokkur forvitni á því að heyra, eins og hann á kost á á þeim stutta tíma sem hér býðst,

það kunni að leiða að leggja niður þessa stofnun og hvers megi vænta fyrir það starfsfólk sem nú sér fram á óvissu og ekki síður það hugvitsfólk

Virðulegi forseti. Það að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands án þess að orðið sé skýrt hvað eigi að taka við tel ég að geti haft mjög skaðlegar afleiðingar fyrir nýsköpunarumhverfið á Íslandi, sér í lagi á næstunni, einmitt þegar við þyrftum að hafa hvað mestan fyrirsjáanleika og mestan stuðning innifalinn í kerfinu sem er til staðar nú þegar. Það er af þeirri ástæðu sem ég er á móti þessu máli þótt ég sé mjög ánægður með vinnu meiri hluta atvinnuveganefndar. Ég vil segja það hér aftur að þar átti

og það væri svo frábær hugmynd og með því að gera það væri hægt að gera svo marga hluti. En svo var lagt í þessa vegferð áður en það var hugsað til enda hvað ætti að koma í staðinn. Það millibilsástand sem óhjákvæmilega mun verða til í kjölfarið á þessu tel ég að verði mjög skaðlegt.

vegna þess að það er ekki eins og þetta fólk sé bara á einhverjum ríkisspena. Þetta eru sérfræðingar sem hafa sérfræðiþekkingu sem er nytsamleg. Vandinn sem við horfumst í augu við er að að mögulega missum við þetta fólk úr því kerfi sem við höfum búið til til þess að aðstoða fólk á fyrstu stigum. Það er akkúrat þá þegar fólk getur ekki greitt fyrir vinnuna og hefur ekki færi á því að átta sig einu sinni á því hvort það borgi sig að setja peninga í ráðgjöf og leiðsögn

fyrir þessi hlýlegu orð. Við vitum að hér virðist hafa ráðið för ákveðin trúarsetning um að það sé mjög mikilvægt að

Virðulegi forseti. Ég byrja á endanum. Ég tel alveg eðlilegt að þetta mál fái nánari umfjöllun í atvinnuveganefnd enda greiddi ég ekki atkvæði með því að taka það út úr nefnd og útskýrði mál mitt þannig að ég teldi það einfaldlega ekki tilbúið og reyndar tel ég það ekki geta orðið tilbúið vegna þess að ég tel að inntakið sé rangt. Aftur á móti tel ég mögulegt að hægt sé að bæta það og þá myndi ég styðja það. Hvað varðar drifkraftinn á bak við það að meiri hluti nefndarinnar taki þetta út og haldi áfram með málið þá ætla ég að biðja um nokkra vorkunn fyrir meiri hlutann vegna þess að ráðherra hefur af sinni stöku óráðdeild í málinu hafið verkið áður en lögin eru sett. Að því leyti er skaðinn núna þegar hafinn, óvissan er til staðar. Það er byrjað að láta af hálfu framkvæmdarvaldsins eins og þessi lög hafi þegar verið sett.

úr því sem komið er. Aftur á móti vil ég líka bara hafa það skýrt: Ég tel þetta klúður vera ráðherrans sem lagði fram málið

hvernig eigi að haga hlutum í hinum og þessum málaflokkum til næstu fimm ára. Kannski er þessi

og sú stefna var einmitt engin stefna heldur, hún náði fram að kosningum eða svo í langflestum flokkum, nokkur mál sem náðu fram yfir það, uppbygging vegna stafrænna innviða, sem kom sem innspýting vegna Covid-faraldursins, lifir eitthvað áfram

Það er engin sýn, engin stefna í því hvernig nýsköpunarumhverfið eigi að líta út þegar þetta frumvarp verður samþykkt.

að nýsköpun væri leiðin út úr þessum atvinnuvanda. Það er ekki ný hugmynd. Það er hugmynd sem hefur verið til frá því um aldamótin, að búa til nýja stoð í íslensku atvinnulífi sem er fjölbreytt.

Þar hefur það sýnt sig, í skýrslum Tækniþróunarsjóðs og hjá Nýsköpunarmiðstöð, að ábatinn af því að hið opinbera sinni þessari stoðþjónustu er rosalega mikill.

Það er heill hellingur af hugmyndum sem eru tilbúnar til þess að komast af stað, koma af stað nýjum verkefnum, búa til atvinnu og búa til verðmæti, búa til betra líf fyrir fólk úti um allt land. En eins og kom fram síðasta vor, þegar stjórnarandstaðan lagði til þrefalt hærri upphæð í nýsköpun en stjórnin gerði, sexfalt hærri til að byrja með, stjórnin bætti þó aðeins í, var sú upphæð sem stjórnarandstaðan lagði til

þar sem segir: „Með frumvarpi ráðherra er vissulega lagt til aukið framlag til rekstrar stafrænna smiðja í landinu en ekki er að sjá af frumvarpinu eða gögnum málsins að ráðuneytið hafi lokið þeirri vinnu sem Alþingi fól ráðherra að inna af hendi á sínum tíma. Tækifæri hefði verið til þess að leggja fram slíka áætlun í frumvarpinu og um leið móta umgjörð um starfsemi stafrænna smiðja og tilgang þeirra en það er ekki gert. Þótt breytingartillögur meiri hlutans séu til bóta þá vantar enn þó nokkuð upp á að mati 1. minni hluta til að ljóst sé að starfsemi stafrænna smiðja sé tryggð til framtíðar og að mótuð sé heildarsýn um rekstur þeirra.“ Nú veit ég að hv. þingmaður er ákaflega vel að sér í opinberum fjármálum og fjárlögum og fjármálaáætlun og mig langar til að heyra ofan í hann varðandi þessar áhyggjur, hvort ástæða sé til að hafa hreinlega áhyggjur af þessum mikilvæga rekstri.

og það þarf að verja nokkru fé til að halda svona hlutum við, eigi að vera einhver mynd á starfseminni. Mig langar í seinni spurningu að víkja að

gæti haft áhrif á styrkjamöguleika félagsins í einhvern tíma, einkum gagnvart Evrópusambandinu, en einkahlutafélag þurfi alltaf einhvern tíma til að öðlast trúverðugleika til að standa undir kostnaði af sumum langtímaverkefnum sem opinberar stofnanir þurfa ekki. Telur hv. þingmaður að þarna

Virðulegi forseti. Ég hef nú setið hér í dag og fylgst með umræðum um þetta mál sem ég skal játa að ég hafði ekki verulega þekkingu á umfram aðra þingmenn og hef raunar ekki enn þá. En þetta er engu að síður fróðlegt fyrir margra hluta sakir. Það má segja

Þetta er ekki opinbert hlutafélag eins og við höfum einhver dæmi um og enginn skilur kannski alveg út á hvað ganga. Þetta er einhvers konar einkaopinbert hlutafélag og vandséð til hvers er eiginlega verið að standa í öllu þessu vafstri með rekstrarformið nema kannski að þarna ráði einhverjar hugmyndafræðilegar ástæður.

Leyfum 100 blómum að skjóta aðeins upp kollinum, lifa í einhvern smátíma en svo kemur hið óhjákvæmilega hret og þau fá að og þau fá að deyja. Við komum einhverju af stað. Við setjum eitthvað í gang. En svo látum við undir höfuð leggjast að hlúa nægilega vel að þeim græðlingum sem við höfum sett í mold. Við gleymum þeim og við látum næðinginn um þessa græðlinga í stað þess að hlúa að þeim og með þeim árangri að upp komi einhver vöxtur sem getur skilað okkur árangri og verið til mikils sóma, eins og við höfum raunar dæmi um. Báknið burt, það er talað um það og það virðist vera yfirskriftin að þessum tilfæringum öllum. svo reynast þetta vera einhverjar tilfæringar með rekstrarform og tilflutninga, jafnvel milli landshluta, þ.e. báknið fer ekki burt, enda er kannski ekki um að ræða bákn. Báknið er pólitískur merkimiði. Það er pólitísk áróðurssetning. En þessi stefna um að leggja niður opinberar stofnanir, eða vera að grauta í opinberum stofnunum í nafni þess að báknið skuli fara burt,

Við höfum dæmi um fjármálaeftirlitið. Við erum hérna á eftir að fara að ræða um skattrannsóknarstjóra og svo er það Nýsköpunarmiðstöð. Hér er sem sagt verið að tala um að leggja niður þann aðila sem hefur annast stuðning við frumkvöðla á Íslandi allt frá árinu 2007 og þarna innan veggja hefur orðið til þekking hjá starfsfólki. Starfsfólkið kemur og fer en innan stofnunarinnar er engu að síður áfram til staðar tiltekin þekking. Við köllum þetta stofnanaminni og við gleymum því stundum hvað það er mikilsvert að eiga slíkt stofnanaminni og hvað það er mikilvægt fyrir þá sem leita til viðkomandi stofnana að slíkt stofnanaminni sé til staðar. Það sést líka vel á mikilvægi málsins og mikilvægi þessarar stofnunar. Það sést á þeim mikla fjölda umsagna sem borist hafa til nefndarinnar.

Eftir því sem mér skilst þá viðruðu þessir gestir, fleiri en einn og jafnvel meiri hluti þeirra, og eins vitna þessi innsendu erindi um það, efasemdir, svo ekki sé sterkar að orði kveðið, um þessi áform. Það voru viðraðar áhyggjur. Það voru viðraðar áhyggjur sérstaklega af þeim frumkvöðlum sem eru að stíga sín fyrstu skref. Það voru viðraðar áhyggjur af stuðningi við frumkvöðla og frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun í hinum dreifðu byggðum landsins, landsbyggðunum. Það voru viðraðar alveg sérstakar áhyggjur af því hvernig myndi fara fyrir byggingarrannsóknum þegar Nýsköpunarmiðstöðin hefur verið lögð niður. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um mikilvægi þeirra rannsókna hér á landi þar sem það það er alveg sérstök kúnst að reisa hús sem okkur hefur gengið mjög misjafnlega að ráða fram úr, svo að ekki sé fastar að orði kveðið. Það er verið að rífa nýleg hús vegna myglu vegna þess að þau eru ekki byggð þau eru ekki byggð í samræmi við íslensk veðurskilyrði og íslenska náttúru. Það liggur ekki næg þekking að baki byggingunum og þar hefur

Það er sem sagt verið að draga úr stuðningi við nýsköpun í víðum skilningi og margir gestir lýstu yfir áhyggjum af því. Það hefur verið rætt hér nokkuð í dag, það sem ég hef heyrt af mörgum snjöllum ræðum, um svona stofnun sem millistykki.

Þetta er millistykki milli atvinnulífsins og skapandi greina, skapandi aðila, og þetta er millistykki milli skapandi aðila og akademíunnar. Það er Það er kannski betri líking að líkja þessu við nokkurs konar samgöngumiðstöð. Þarna er allt til alls. Þarna er allt til reiðu. Þarna er fólk sem hefur þekkingu. Þarna er eldsneyti og þangað geta allir leitað til þess að fá þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda ef blómið þeirra á að fá að blómstra en ekki bara að visna. Það er mjög mikilvægt að við höldum þessu einkenni

á dögunum um klasastefnu, mótun klasastefnu, umræðu sem átti sér stað um skýrslu hæstv. ferðamála-, iðnaðar- nýsköpunarráðherra um mótun klasastefnu þar sem allir voru á einu máli um þá sýn sem klasastefnan á að á að innleiða í íslenskt atvinnulíf og þá vistkerfishugsun sem þar er að finna. Og ef ég, herra forseti, leyfi mér að vitna í sjálfan mig í þeirri umræðu þá talaði ég þar um að góður klasi væri eins og falleg íslensk þúfa þar sem eru ótal lítil blóm sem lifa saman og næra hvert annað í vistkerfi þar sem þau eru ekki ógn hvert við annað heldur eru í samvinnu til að láta hvert annað lifa og dafna.

fallegum smáblómum sem þurfa að nærast og dafna hlið við hlið þá er þessi aðgerð líkust einhvers konar náttúruhamförum sem ógna þessari þúfu, eða kannski má líkja þessu við það þegar á þúfuna herjar skyndilega flokkur af kindum sem bíta allt. Þetta er stórmál. Þetta snýst um það hvernig Íslendingar hafa hugsað sér að haga málum sínum í framtíðinni, hvernig þeir ætla að skjóta skjóta fleiri stoðum undir atvinnulíf sitt og hvernig þeir ætla að búa hér til heilbrigt, sterkt og gott atvinnulíf og mannlíf. Síðast en ekki síst hvernig Íslendingar ætla sér að halda áfram að vera kraftmikið samfélag sem byggist á því að hér sé vel menntað fólk

en ekki einhvers staðar í Evrópu eða annars staðar, sem er alls ekki sjálfgefið. Ég veit að Ég veit að aðrir hv. þingmenn hafa líka gert þetta að umtalsefni en ég hlýt engu að síður í því sambandi að minna á umsögn Kristjáns Leóssonar um samkeppnishæfni Íslands í alþjóðlegum samanburði, sem verður að segjast eins og er að eru dálítið ískyggilegar að eru dálítið ískyggilegar tölur. Hann tilgreinir að Ísland hafi verið í 13. sæti á lista Global Innovation Index á árunum 2015–2017

er eiginlega ekki ásættanlegt. Hann nefnir líka að meðal helstu styrkleika Íslands síðustu árin hafi verið fjöldi birtra vísindagreina og hlutfall rannsókna sem eru styrktar með erlendu fjármagni en meðal helstu veikleika hafi hins vegar verið lágt hlutfall há- og millitæknivarnings í innlendri framleiðslu og útflutningi og landið standi neðarlega varðandi fjölda útskrifaðra háskólanema úr vísinda- og tæknigreinum. Þarna hafi lítið þokast áfram. Þetta tengist allt saman vegna þess að umhverfi þar sem ýtt er undir nýsköpun og sísköpun og yfir höfuð bara sköpun, skapandi umhverfi, laðar til sín skapandi fólk sem aftur býr til verðmæti sem eru bæði þau verðmæti sem verða talin í krónum og aurum og andleg verðmæti og búa til fagurt mannlíf. Það að vega að starfsemi

óljósum fyrirætlunum um tæknisetur getur reynst ákaflega

sem kemur fram í þessum hugsunarhætti um báknið og þessu ákalli um að báknið skuli burt þó að það sé aldrei sagt berum orðum þá liggur einhvern veginn í þeirri hugsun önnur hugsun sem er sú að við þær stofnanir, sem eru þá tilgreindar innan þessa bákns, starfi fólk við einhvern óþarfa. Þetta séu óþörf störf sem sé í þjóðarhag að leggja niður. Það virðist einhvern veginn búa að baki þeim áformum að þetta fólk geti fundið sér eitthvað annað. Ég held að það sé líka mjög hættuleg hugsun

er okkur öllum nauðsyn.

Markmið menntastefnunnar er að veita framúrskarandi menntun í umhverfi þar sem allir geta lært og allir skipta máli. Því er leiðarljós menntastefnu þrautseigja, hugrekki, þekking og hamingja og er því ætlað að styðja við framtíðarsýnina. Skýr stefna um forgangsröðun í þágu menntunar og þekkingarsköpunar eykur lífsgæði og verðmætasköpun. Með henni er lagður grunnur að sterkara samfélagi. Menntastefna þessi var unnin í víðtæku samráði við hagsmunaaðila og var m.a. birt í samráðsgátt. Alls bárust 38 umsagnir sem voru jákvæðar í garð stefnunnar. Í umsögnum komu fram ýmsar gagnlegar athugasemdir sem brugðist var við. Ég ætla ekki að lesa nefndarálitið allt en það er ansi efnismikið, enda er þetta stórt og mikilvægt mál. Hér erum við að leggja línurnar fyrir næsta áratuginn, hvernig við sjáum menntakerfið þroskast og þróast, í samræmi við þarfir atvinnulífsins og til að bregðast við tækniþróun og öðrum breytingum sem eiga sér stað mjög hratt í samfélaginu. Eins og áður segir bárust fjölmargar umsagnir sem eru taldar upp í nefndarálitinu og nefndin fékk einnig á sinn fund

mjög efnismiklar og þær innihéldu allar atriði sem skiptu mjög miklu máli fyrir vinnu nefndarinnar. Þetta voru ekki endurtekningar heldur ný og mikilvæg sjónarmið sem við tókum tillit til þegar við ákváðum hvernig nefndarálitið skyldi nú líta út og einnig hvort og með hvaða hætti breytingartillögurnar skyldu lagðar fram. fram. Rauði þráðurinn, það sem allir umsagnaraðilar voru nokkuð sammála um, er mikilvægi þess að menntastefna sé komin fram. Lögð var áhersla á að innleiðingaráætlanir sem gerðar verða í framhaldi af þessari stefnu verði gerðar í nánu samtali við hagaðila

Einnig var lögð áhersla á eftirfylgni með stefnunni og þar yrði að vera skýr forgangsröðun, að verkefnum yrði forgangsraðað þar sem öllum markmiðum verður örugglega ekki náð í einum áfanga. Einnig var bent á að mikilvægt væri að líta til þeirrar vinnu sem þegar hefur verið unnin. Hér í nefndaráliti eru taldar upp fjölmargar skýrslur og vinna

Að því virtu áréttar nefndin að menntastefnunni er ætlað að taka á öllum þáttum menntakerfisins, allt frá leikskólanámi til háskóla og sí- og endurmenntunarkerfisins. Um þetta skapaðist töluverð umræða og mikill samhljómur var um að halda yrði þessu atriði til haga. Nefndin áréttar að menntastefnunni er ætlað að ramma inn þær áherslur sem settar verða í forgrunn í menntakerfinu næstu tíu árin. Einstaka atriði og aðgerðir verða lagðar fram í innleiðingaráætlun en fyrstu áætlunina á að leggja fram og kynna af ráðherra innan sex mánaða frá samþykkt tillögunnar.

Þetta atriði vil ég undirstrika alveg sérstaklega af því að það er oft svo, ekki bara hjá okkur í stjórnsýslunni heldur í fyrirtækjum almennt, að menn eru sammála um mikilvægi verkefna og breytinga en svo skortir oft upp

og skýr ábyrgðarskipting á milli aðila þannig að hlutirnir séu ekki að þvælast um og lítið verði úr verkum.

Þetta skiptir mjög miklu máli ef við ætlum okkur að ná árangri og ná fram jákvæðum og nauðsynlegum breytingum á menntakerfinu. Í nefndarálitinu er kafli um jöfn tækifæri fyrir alla sem er eitt af meginmarkmiðum menntastefnunnar.

og bent var á að í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem Ísland hefur fullgilt, kemur fram að koma skuli á menntakerfi á öllum skólastigum án aðgreiningar og ævinámi. Nefndin áréttar að við innleiðingu menntastefnunnar verði tekið mið af þessu.

þá leggur nefndin einnig áherslu á að við þurfum að horfa til þess enn frekar að nýta þá tækni sem fyrir er til að þjónusta fólk sem best vítt og breitt um landið, til að auka aðgengi og efla nám.

þeim hópi t.d. að sækja sér menntun þannig að þarna eru gríðarleg tækifæri sem nefndin vill leggja áherslu á, nýta tæknina enn frekar til að jafna stöðu fólks.

Sjá þarf til þess að öll börn fái þjónustu við sitt hæfi og viðeigandi stuðning svo að þau missi ekki af tækifærum til náms og þroska. Í því tilliti bendir nefndin á frumvarp félags- og barnamálaráðherra um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna,

þar sem okkur var bent á mikilvægi þroskaprófa. Við vildum hafa það með í álitinu vegna þess að þetta

Okkur nefndarmönnum var bent á að þau próf sem notuð eru hér á landi uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar eru með tilliti til nýjustu greindarkenninga, almennrar þróunar í málumhverfi og þekkingar barna hér á landi og tækniþróunar. Þá beri engin stofnun eða opinber aðili ábyrgð á þroskaprófum hérlendis. Hér er augljóslega, hæstv. forseti, um mikla brotalöm að ræða sem hv. allsherjar- og menntamálanefnd telur afar mikilvægt að verði löguð og verði tekin til nánari skoðunar við framkvæmd menntastefnunnar. Ég verð að segja það, hæstv. forseti, að þetta kom mér verulega á óvart. Maður gerði einhvern veginn ráð fyrir því að allt væri væri eins og það ætti að vera vegna þess að þetta er svo mikil undirstaða þess að við getum mætt nemendum og aðstoðað þau og tryggt jöfn tækifæri sem við viljum að séu til staðar fyrir öll börn og allt fólk. Þetta má ekki gleymast í vinnunni sem fram undan er. Næsti kafli í nefndarálitinu fjallar um kennslu í fremstu röð.

krefjandi og mögulega nær kennaramenntunin ekki nægilega utan um það að undirbúa kennaranema fyrir það flókna starfsumhverfi sem þeir þurfa að takast á við.

mönnun í skólunum og hvernig hægt er að styrkja kennara þegar þeir eru komnir inn í skólana og farnir að taka við nemendum og aðstoða þá og kenna þeim.

um áherslu nefndarinnar á að mikilvægt sé að fagfólk verði sýnilegra í menntakerfinu til að þjónusta þau börn sem þurfa á sértækum úrræðum að halda og einnig til að styrkja og styðja við kennarana til þess að þeir geti tekið vel á móti og sinnt þeim fjölbreytta hópi sem er í skólakerfinu. Þar kemur einnig fram að til þess að geta staðist samanburð við nágrannalönd okkar þarf að gera betur í því að fá fagstéttir inn í skólana og minnka þar með álag á kennara og veita nemendum aukinn stuðning. Hérna eigum við við náms- og starfsráðgjafa, félagsráðgjafa og sálfræðinga og slíkar starfsstéttir, iðjuþjálfa og svoleiðis, sem skipta mjög miklu máli til að tryggja sem best starfsumhverfi fyrir kennara og einnig stuðning við nemendur í skólum landsins. Næsti kafli fjallar um hæfni fyrir framtíðina

Við fjölluðum mikið um þetta í nefndinni og fengum umsagnir og upplýsingar sem voru mjög upplýsandi. Þetta atriði, staða drengja í menntakerfinu, þarf að taka til sérstakrar skoðunar og finna árangursríkar leiðir til að vinna bug á vandanum. Við leggjum áherslu á að taka upp fjölbreyttari mælingar á lestrarkunnáttu og sjá til þess að lestrarkennsla og mælingar á lestrarhæfni séu færðar inn í nútímann og sýni raunverulega hæfni nemenda til að lesa sér til gagns. Hingað til hefur mikil áhersla verið lögð á hraðamælingar í lestri. Þetta er atriði sem við töldum mikilvægt að færa inn í nefndarálitið til frekari skoðunar í vinnunni. Hér er nefndur þjóðarsáttmáli um læsi sem hófst haustið 2015 en sá sáttmáli fjallaði um og hafði það markmið að öll börn geti við lok grunnskóla lesið sér til gagns. Verkefnið var fjármagnað til fimm ára og að baki því liggur mikil fjárfesting. Nefndin telur því mikilvægt að við innleiðingu stefnunnar verði litið til þessa verkefnis og kannað hvort halda megi áfram með það enda er það í samræmi við áherslu stefnunnar, m.a. á lesskilning. Þá áréttar nefndin mikilvægi þess að læsi verði ekki skilgreint of þröngt. Menningarlæsi, fjármálalæsi, upplýsingalæsi, tæknilæsi og náttúrulæsi er allt grundvallarhæfni sem menntakerfið þarf að geta byggt upp hjá einstaklingum og nýtast munu samfélaginu öllu. þess er mikilvægt að leggja áherslu á stafræna þekkingu, umhverfismál og sjálfbærni. Þá telur nefndin mikilvægt að nemendur kunni að leita að upplýsingum, meta áreiðanleika þeirra og geti nýtt sér þær upplýsingaveitur sem þeir hafa.

Það hefur þótt eitthvað annars flokks, sem er náttúrlega stórundarlegt vegna þess að við þurfum á fjölbreyttri menntun að halda til að styðja við atvinnulífið og auka velmegun þjóðarinnar. Við þurfum fólk sem

ekki að kasta því sem við áður höfum stuðst við, við þurfum auðvitað alltaf að halda því til haga, en við þurfum að hlaupa hraðar og vera vel vakandi.

þess konar nám og kynna það betur fyrir þeim tækifærum sem slíkt nám felur í sér og kynna það líka fyrir grunnskólanemendum þannig að þau fái innsýn í iðn- og tæknigreinarnar.

þ.e. að leggja áherslu á náms- og starfsráðgjöf og kynningar og upplýsingagjöf til allra, sérstaklega þeirra sem hafa litla sem enga formlega menntun.

á vinnumarkaðinn til að bæta við sig þekkingu í takt við þarfir vinnumarkaðarins og einnig til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði.

við að bregðast við því í menntakerfinu. Þannig þurfi að tryggja að vinnandi fólk geti aukið hæfni sína til að fylgja ákalli atvinnulífsins um þekkingu og hæfni starfsfólks. Nefndinni var bent á að ekki er fyrir hendi langtímakortlagning á menntunar- og færniþörf á vinnumarkaði.

alveg farið í slíkt verkefni. Það borgar sig til lengri tíma, ekki síst með tilliti til áskorana fjórðu iðnbyltingarinnar, eins og segir hér, þar sem niðurstöður slíks spáferils auðvelda mótun menntastefnu og bæta samspil menntakerfis og vinnumarkaðar. Við meðferð málsins voru gerðar athugasemdir um að í menntastefnunni komi ekkert fram um hæfniramma

þjónustu við nemendur. Í kaflanum um gæði í forgrunni er talað um tækni og stafrænan heim og breytingar sem fylgja tæknibreytingum, öryggi, siðferði og ungt fólk. Gæta þarf að því að allir hafi jafnan aðgang að tækninni og að skólakerfið dragist ekki aftur úr í þessum stafrænu breytingum.

Við í nefndinni ræddum um gerð námsefnis og nauðsyn þess að efla útgáfu þess sem og að uppfæra námsefni sem m.a. standist kröfur um sveigjanleika og einstaklingsbundið nám.

sem standa mun framar en við á þessu sviði þannig að kerfin eru til og hafa verið reynd í nokkur ár. Nefndin bendir á að vinna við útgáfu og kynningu vefbóka fyrir framhaldsskólastigið sé farin af stað á vegum Iðnú, sem ég nefndi hér áðan, og sé enn á tilraunastigi. Nefndin telur að með stafrænni námsgagnaútgáfu á öllum skólastigum skólakerfisins verði skólakerfið bæði jafnara og nútímavæddara og auðveldara verði að uppfæra námsgögn í takt við tímann.

Nýta á þá möguleika sem stafræn tækni veitir til þess að útbúa og gefa út námsgögn við allra hæfi. Allir eiga að hafa aðgang að námsgögnum við sitt hæfi sama hvaða tjáskiptaleiðir þeir nota.

haft betri aðgang að námsefni við hæfi sem væri oftar uppfært í takt við þarfir samfélagsins. Að mati nefndarinnar er mikilvægt að leggja áherslu á stafræna færni. Stafræn færni leggst þvert á allar stoðir og áherslur stefnunnar. Auðveldlega ætti að vera hægt að byggja á reynslu og þekkingu annarra Norðurlanda enda hafa þau flest sett sér sérstök markmið og hrint aðgerðum af stað til að treysta þennan þátt menntunar.

Undir nefndarálitið rita sú sem hér stendur, Páll Magnússon, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Olga Margrét Cilia, sem ritar undir með fyrirvara.

Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Menntastefnan fyrir árin 2020–2030 er uppfull af

segi þetta, það er ákaflega mikilvægt að ræða menntamál og áherslur og hvað það er sem við viljum gera til að mennta unga fólkið okkar til þess að þau geti tekist á við áskoranir í lífinu og fái tækifæri til að mennta sig allt lífið.

Ég tek eftir því að talað er um árangursviðmið og að það eigi að setja þau upp, en það er hvergi talað um mat á árangri.

Já, vissulega er stefnan ekki margorð, en orðin eru falleg. Það er alveg rétt. Við höfum líka örugglega öll heyrt þau oft áður. Menntastefnan er mikilvæg byrjun og eins og ég sagði áðan voru umsagnir sem bárust til nefndarinnar allar mjög jákvæðar og fólk almennt sammála um að

því að það er gamla fjármálaáætlunin sem er framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar og við erum búin að fjalla um hana og einmitt gagnrýna það að ekki sé nægilegt fjármagn sett í menntamál eða uppbyggingu sem þó er verið að tala um í þeirri stefnu.

Það er nú samt svo, forseti, að undanfarna áratugi hafa verið sett upp slík markmið framhaldsskólarnir og starfsmenntaskólarnir hafa reynt að kynna það, og grunnskólarnir líka. Það er búið að búa til bækur og myndbönd og spil og ég veit ekki hvað, og enn stöndum við í nákvæmlega sömu prósentuskiptingu á milli starfsnáms og bóknáms. Ég vil spyrja hv. þingmann

Það er gleðilegt að við skulum vera með í höndunum menntastefnu til ársins 2030, þetta er einn áratugur. Hér er farið vítt yfir svið, sett háleit markmið og hakað í flest box. En það er skautað dálítið létt yfir ýmis atriði. Hv. framsögumaður fór yfir nokkur þeirra og í nefndarálitinu koma fram atriði sem er hreinlega sleppt í menntastefnunni sjálfri. Mig langar aðeins að fjalla um fjölbreytt menningarsamfélag. Hér er því lýst yfir að Ísland sé fjölmenningarsamfélag, það eru eru einhver áhöld um það, en á Íslandi búa nú um 50.000 innflytjendur, um 14% af þjóðinni, og eru fullgildir þegnar í sjálfu sér. Mér finnst þessi menntastefna ekki taka nægilegt tillit til þess. Það er varla tæpt á því í stefnunni sjálfri en fjallað örlítið um það í nefndarálitinu.

og ákveðinn upptaktur að mjög mikilli vinnu sem á eftir að fara í við útfærslu á einstökum verkefnum sem tengjast ólíkum hópum, eins og t.d. fólki af erlendum uppruna. Þess vegna er er nefndarálitið óvenju efnismikið og með mörgum punktum, mun fleiri punktum en menntastefna sjálf, vegna þess að nefndin er með því að benda á atriði sem hún telur að þurfi að horfa til þegar vinnunni verður svo haldið áfram. Eins og ég sagði áðan í ræðu fengum við mjög margar umsagnir og marga gesti til nefndarinnar og hver einasti gestur hafði margt til málanna leggja

Stefna er aldrei ítarlegt plagg með upptalningu á öllu því sem þarf að gera. Það er annað skref í vinnunni.

auðvitað lykillinn að því að ná fram settum markmiðum eins og hér segir í niðurlagi stefnunnar. Ég er undrandi yfir því að í þessari menntastefnu er nánast sniðgenginn þessi mikilvægi þáttur um fullorðinsfræðsluna því að hér er sérstakur liður sem heitir Menntun alla ævi. Það eru símenntunarmiðstöðvarnar og

Hlutverk okkar þingmanna og þingsins er að bæta málin sem koma frá ráðherrum og þegar okkur þykir eitthvað ekki passa eða eitthvað vanta þá bendum við á það í nefndarálitum

í menntakerfinu og við þurfum vissulega að fara í frekari vinnu til að tryggja starfsemi og stöðu þeirra stofnana sem sinna sí- og endurmenntun.

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni og reyndar nefndinni allri fyrir þetta nefndarálit og breytingartillögur og ég efast ekki um að það hafi verið úr vöndu að ráða. Eins og ég sagði við fyrri umr. um menntastefnuna þá átta ég mig á því að það er alltaf erfitt að forgangsraða þegar marka á stefnu og við viljum ekki hafa hana of stóra og mikla. Ég sé að hér hefur nefndin bætt einhverju við, er með einhverjar breytingartillögur.

alltaf með ólíkt fólk, með ólíkar þarfir, fólk með fatlanir, raskanir, af ólíkum kynjum, af ólíkum uppruna o.s.frv., sem þarf ólíka nálgun. Þess vegna segi ég fyrir mitt leyti að

hvernig við gætum í fyrsta lagi komið betur til móts við drengi í skólakerfinu, sérstaklega til að styrkja þá, og einnig hvernig best væri að ná því markmiði að fjölga karlkynskennurum vegna þess að það er mikilvægt.

Það varð mjög góð umræða í nefndinni og komu til okkar, eins og framsögumaður benti á, gestir sem lögðu ýmislegt gott til málanna og

Það er afskaplega mikilvægt að við getum mælt það sem við erum að gera og ekki síst í skólakerfinu. Ég held að það sé til þess fallið að bæta kerfið enn frekar.

Lögð var áhersla á að gera þessar áætlanir í samvinnu við alla þá sem að þessum málum koma en ég vil sérstaklega minna á ungmennaráð. Ég held að það sé mjög mikilvægt, þegar verður af stað við innleiðingaráætlanirnar, að þá séu ungmennaráðin höfð með í vinnunni. Þau gleymast of oft þegar við erum að fjalla um þeirra umhverfi.

af margs konar gögnum, skýrslum og ýmsu öðru, sem er hægt að nota og flýta þannig fyrir innleiðingunni í staðinn fyrir að byrja

Nú hefur auðvitað mikið og oft verið rætt um námsframboð fyrir fólk með fötlun og það hef ég sjálf tekið upp í þingsal. Það er sannarlega mikið verk fram undan þar. Það hefur í rauninni ein námsleið verið í boði í háskólanum sérstaklega eftir að nemendur hafa lokið framhaldsnámi og hún er bara í HÍ. Það er alls ekki ásættanlegt að nemendur

Ég minnist aftur á landsbyggðina, að allir nemendur geti fundið sér nám við hæfi

Þar er lögð áhersla á snemmtækan stuðning, samfellu í þjónustu og samvinnu þvert á málaflokka. Þetta er mjög mikilvægt þegar við hugsum til þess að veita nemendum, hvar sem er á landinu, viðhlítandi stuðning.

Það er viðurkennt að þetta sé einn af stóru þáttunum þegar kemur að vali nemenda á námi og það er kannski partur af því að drengir, af því að þeir hafa verið nefndir, finna sig ekki endilega innan námskerfisins. Ég tek undir með framsögumanni, ég held að

strákar og stelpur og öll kyn, sæki meira í fjölbreyttara nám og brjótist út úr þessu kynjaða náms- og starfsvali. Þar er svo mikilvægt að margir komi að og

Við áréttum það í þessu nefndaráliti og hvetjum ráðherra til að kippa því í liðinn og

Við höfum t.d. ekki náð þeim viðmiðum sem við ætluðum okkur þegar kemur að leikskólakennurum. Þar er allt of margt ófaglært fólk, sem er hreint ágætt og allt það, en við höfum sett okkur markmið um að fjölga menntuðu fólki. Það hefur ekki tekist. Við þurfum að ná utan um vinnuumhverfið. Við þurfum að ná utan um launaþáttinn. Þetta þarf að vera vel borgað starf þannig að þannig að fólk endist í því og finnist gaman að mæta í vinnuna og þar segi ég enn og aftur; ekki bara konur heldur líka karlar og öll þau kyn sem þar vilja starfa.

þannig að kennarar séu betur í stakk búnir til þess að miðla því áfram til nemenda sinna. Komið hefur fram að það eru ekki allir sem telja sig í

voru fyrir utan kennara og almennt stuðningsfólk iðjuþjálfi, þroskaþjálfi, sálfræðingur og náms- og starfsráðgjafi þá þekki ég það af eigin raun hvað slíkt þverfaglegt samstarf skiptir gríðarlega miklu máli

einfalt. Eitt af því sem við þurfum að gera, eins og hér er nefnt, til að standast samanburð við nágrannalöndin er akkúrat þetta sem ég hef verið að fara yfir.

náms- og starfsráðgjafar hafa sérstaklega það hlutverk í grunnskólum að fræða nemendur um starfsval og námsval og annað slíkt. Ég brýni bara alla þá sem að þessu koma

heldur auka útgáfu fjölbreytts námsefni og á fjölbreyttum miðlum, ekki bara bókina heldur líka á hinu stafræna formi. Við þurfum líka að sameina og samþætta dálítið. Það er verið að gefa út

Þegar ég bað um að fá að veita andsvar þá var hv. þingmaður

þarna mætti margt betur fara. Mig langar til að spyrja hv. þingmann, í ljósi reynslu sinnar sem kennari og reynslu af störfum í skólakerfinu, hvernig hún metur þjóðarsáttmála um læsi sem nú er komin allnokkur reynsla á. Átakið hófst haustið 2015 og ekki er að sjá að þar hafi yfirvöld haft árangur sem erfiði. Það blasir a.m.k. ekki við vegna þess að allar kannanir segja okkur að læsi hafi

að baki þessu átaki liggi einhver grundvallarmisskilningur á því hvernig á að kenna að lesa og að áherslur séu þarna bara yfirleitt rangar?

Það er kannski fyrst að segja með læsi að ég er ekki viss um að átakið hafi endilega mistekist. Það hefur eflaust orðið einhverjum að gagni þrátt fyrir þá stöðu sem við erum í.

þegar börn eru farin að stauta sig af stað, að hjálpa þeim að skilja samhengi orðanna með því að ræða við þau um það sem þau voru að lesa.

þannig að við þurfum kannski að reyna að finna ólíkar leiðir. Ég þekki auðvitað líka lesblind börn sem fögnuðu tölvunni mjög þar sem þau gátu t.d.

að ekki fari vel á því að alþingismenn séu mikið að setja fram einhverjar reglur um það hvernig eigi að kenna að lesa.

vék að, lykillinn hér að mæta hverjum einstaklingi á sínum forsendum, mæta hverju barni á sínum forsendum og miða þá kennsluna við eiginleika hvers barns og það samband sem maður á í við viðkomandi barn.

að þau séu dæmd úr leik. Það er þessi líðan sem við erum svo oft að tala um, bæði drengja og stúlkna í þessu samhengi. Fyrst og fremst þarf auðvitað að vera fyrir hendi spennandi efni, efni við hæfi sem þeim þykir gaman að vinna með.

of oft of mikið álag og áreiti sem við náum ekki utan um og það stafar m.a. af því að nemendur hafa ekki næga ró, það er mikið áreiti alls staðar og allt um kring.

í leikskóla er alls konar áreiti sem verður til þess að þau ná ekki utan um sig sjálf. Það eru til margar góðar leiðir og ég veit um mjög marga starfsmenn og kennara skólanna sem eru að gera mjög góða hluti til þess að hjálpa þeim að

að hún sé skrifuð inn í allar aðrar stefnur. Hér eru ágætiskaflar sem snúa að læsi og í lýðheilsustefnu er mikið talað um heilsulæsi

um lýðheilsumál. Ég get alveg tekið undir að það er kannski eitt af því sem við gleymum stundum, hvort sem við erum að búa til stefnur eða eitthvað annað, að þetta tali saman. Það er talað um að að mikilvægt sé að kennarar, nemendur og annað fagfólk vinni saman, að það skili betri árangri, og auðvitað eiga stefnurnar að tala saman.

ég get tekið undir það að allt það sem skerpir á heilsueflingu á þeim mótunarárum sem skólastigið spannar, alveg frá leikskóla og upp úr, sérstaklega kannski á grunn- og framhaldsskólastiginu þar sem

Ég velti því fyrir mér hvernig svona samtal á sér stað á milli ráðuneyta þegar verið er að vinna með stefnumótandi mál. Það er margt til bóta í umhverfi okkar. Við erum að vinna meira með stefnur. Ég

sjáum raunverulega betri árangur af því þegar verið er að móta stefnur að þær tali saman. Það á að vera einhvers konar samhæfing í ráðuneytunum, þ.e. í Stjórnarráðinu sem

Herra forseti.

Eftir því sem maður les stefnuna sem slíka þá verður manni þetta kannski ljósara vegna þess að í sjálfu sér hefði ég haldið að

talandi dæmi um það hversu götótt stefnan er eins og hún er sett fram er þetta nefndarálit sem liggur hér fyrir sem er mjög mikið að vöxtum og líklega fleiri blaðsíður en stefnan sem slík.

það eru engin markmið, ekki einu sinni svona yfirmarkmið. Það segir ekkert hér: Hvar ætlum við að vera stödd árið 2030?

en sá sitt óvænna vegna þess að ef breytingartillögur hefðu komið fram hefði maður eiginlega þurft að skrifa þessa stefnu meira og minna upp og til þess er einfaldlega ekki tími. Það sem hægt er að gera í þessu er að benda á það sem

Það er eitt sem er mjög athyglisvert við þessa menntastefnu. Það er hvergi minnst á það einu orði að hér séu sjálfstætt starfandi skólar, hvert hlutverk þeirra eigi að vera, með hvaða hætti starfsemi þeirra getur tvinnast saman við starfsemi hins opinbera menntakerfis.

einhverja línu um það hvernig menn sjá fyrir sér hlutverk þessara sjálfstæðu stofnana eða félaga í menntun þjóðarinnar.

en það ratar í sjálfu sér ekkert af þeirra tillögum hér inn. Það sem maður saknar kannski sárast er að það er ekki minnst á að menntakerfið á Íslandi eins og það er í dag hentar ekki drengjum. Það er ekki minnst á það heldur

ekki nokkurn skapaðan hlut. Nú er ég ekki sérfræðingur á þessu sviði þannig að í sjálfu sér er ég ekki alveg viss um það hvernig eigi að vinna á þessu vandamáli.

Það er 30/70 núna, ef ég man rétt, og nemendur í háskólunum eru 70% stúlkur eða konur, en 30% eru karlar. Ég held, herra forseti, að bara þessi hlutföll eigi að sýna okkur að við þurfum að gera einhverjar ráðstafanir. Ég held að við verðum farin að tala hér innan örfárra ára um jafnrétti með öfugum formerkjum

Það er reyndar eitt sem er ekki heldur í þessari menntastefnu. Það er búið að ræða mjög mikið um nauðsyn þess að efla iðn- og tækninám og það er hverju orði sannara. Það þarf að gera það. Ég hefði talið að í stefnu eins og þessari ætti að vera eitthvert leiðarljós um það hvernig menntakerfið og atvinnulífið geta tekið saman í því augnamiði að fanga betur sérstaklega þá sem falla úr námi vegna þess að bóknám hentar þeim ekki. Yfirleitt eða mjög oft eru það drengir, því miður.

að ef við höfum svona sprota eða greinar sem eru til fyrirmyndar þá eigum við að reyna að yfirfæra þá reynslu yfir á restina eins og við getum til þess að gera þessa nauðsynlegu kennslu eins markvissa og hægt er og eins árangursríka og hægt er. Þá komum við kannski að því að fyrir nefndina kom hópur skólanemenda,

Þau spurðu: Af hverju lærum við ekki fjármálalæsi? Af hverju lærum við ekki að fylla út atvinnuumsókn? Af hverju fáum við starfskynningu á síðustu þremur vikum á síðasta skólaári í grunnskóla?

vinnustaðinn, þau fengu að sjá starfsaðstöðuna og þau fengu að sjá launaseðil. Og síðast þegar ég vissi hafði komið út úr þessu samstarfi að 14 stúlkur fóru að læra rafvirkjun vegna þess að menn kappkostuðu það í þessu átaki eða kynningu að hafa bæði kynin með í för með þessum líka fína árangri. Við þurfum kannski að gera meira af því í báðar áttir. Hugsanlega þurfum við að vera með starfskynningu fyrir drengi sem eru á leið í bóknám um það hvað það er eftirsóknarvert að verða kennari, það er mjög hugsanlegt, eða hvað það er eftirsóknarvert að vera leikskólakennari og vinna með börnum. Kannski þurfum við að gera þetta, ég veit það ekki. En eitt er víst að við þurfum að gera eitthvað ákveðið í þessu máli.

án þess að taka ákvarðanir, án þess að setja markmið. Það kom fram í máli framsögumanns áðan að þessi stefna væri upptaktur að mikilli vinnu.

leitast skal við og stefnt skal að og eitthvað slíkt. En það er engin alvörustefna um það hvar við ætlum að vera á einhverju gefnu tímabili og hvernig við ætlum að komast þangað.

sem klárar sig ágætlega af í sjálfu sér. Hann sagði: Ég hefði viljað mennta þetta fólk. Ég hefði viljað að fyrirtækið mitt mætti vera meistari fyrir þetta fólk. fólk. Samkvæmt núgildandi lögum er það ekki hægt. Því segi ég þetta enn einu sinni: Svona möguleikar eru til hvarvetna. Ég hef gert það nokkrum sinnum að hitta mjög góðan iðnrekanda í Hafnarfirði sem er búinn að reka sitt fyrirtæki með hagnaði, að ég held, mínus eitt ár, í 50 ár og er með mjög góða smiðju og skipaviðgerðir.

ekki mikið af járnsmiðum, ekki mikið af skipasmiðum, en þessi ágæti maður sem er með alla þessa reynslu sagði við mig: Það sem þarf að gera er að innræta fólki sem fer í þetta nám stolt af því námi sem það hefur valið. Og ég ætla að segja eitt enn. Fyrir nokkrum árum hitti ég

Með þessu er ég ekki að mæla sérstaklega með því að við forsómum háskólamenntun, enda kom það fram á sínum tíma í fyrra lífi mínu þegar ég vann við það frá kl. 9–5 að koma Íslandi inn í Evrópusambandið en hætti því svo um fimmleytið,

og færri með BA-gráður en mörg nágrannalönd. Mig minnir að á þessum tíma hafi menn dregið upp þá mynd að Ísland var að þessu leyti statt á sama stað og Portúgal og Grikkland, með mikilli virðingu fyrir þeim þjóðum báðum.

sem ein og sér gerir ekki neitt. Ég hlakka náttúrlega rosalega til að sjá einhverja áætlun sem á að koma fram innan sex mánaða. Ég vona að það hilli undir það einhvern tímann að menn sjái og sýni og láti það uppskátt hvar þeir ætla að vera, hvar íslenskt menntakerfi á að vera og í hvaða standi að tíu

Í menntastefnunni hefði ég talið að væri full ástæða til að fara sérstaklega yfir námsörðugleika, t.d. lesblindu. Ég hefði talið alveg fullkomlega æskilegt að eitthvað slíkt væri tekið fyrir

Forseti. Ég er með á þessu nefndaráliti sem kemur frá allsherjar- og menntamálanefnd af því að ég er mjög hlynnt því að sett sé

laga sig sjálft að fólki með greiningar, að það sé ekki alltaf verið að taka það út fyrir meðalhópinn. Ég

„Lög þessi kveða á um rétt einstaklinga til þess að skilgreina kyn sitt og miða þannig að því að tryggja að kynvitund þeirra njóti viðurkenningar.“ Liður í því að viðurkenna kynvitund einstaklinga er að venja okkur á að nota kynhlutlaust málfar og þar á meðal að notast við hin svokölluðu hýryrði sem hafa komið fram á sjónarsviðið síðustu ár og uppfylla skilyrði um málfræðilegar beygingar og aðrar kúnstir sem gert er ráð fyrir að íslensk orð uppfylli. Menntastefna þessi, sem á að vera grundvöllur fyrir eflingu menntunar á Íslandi næsta áratuginn, ætti því að byggjast á jöfnum tækifærum fyrir öll kyn og endurspegla raunveruleika nemenda sem skilgreina sig utan við hið venjubundna tvíhyggju–heterónormatíva samfélag. Það hlýtur að vera partur af því að stuðla að menntakerfi sem tryggir aðgengi fyrir öll. Það hlýtur að fela Það hlýtur að fela í sér að virðing sé borin fyrir líkamlegri friðhelgi nemenda, kyneinkennum, kyngervi, kynvitund og kyntjáningu. með leyfir forseta, að vitna í pistil Eiríks Rögnvaldssonar, sem er prófessor emerítus í íslenskri málfræði, sem birtist á vefsíðu hans 16. ágúst 2020. Þar segir hann: „Þótt fólk á mínum aldri sé alið upp við þessi orð höfum við flest áttað okkur á því að þau þykja ekki lengur við hæfi, og vanið okkur af notkun þeirra. Það er eðlilegt og sjálfsagt — og ekki svo erfitt. Málið verður hins vegar flóknara þegar kemur að kynjuðu málfari — bæði notkun karlkyns sem ómarkaðs (hlutlauss) kyns, og notkun orðsins maður og samsetninga af því í vísun til beggja (eða allra) kynja. Ég veit að mörgum konum og kynsegin fólki finnst slík málnotkun útilokandi, finnst ekki vísað til sín. Við þurfum að taka þá tilfinningu alvarlega en ekki vísa henni umsvifalaust á bug. Ef málnotkun eins og Allir þurfa að fara í skimun eða Mönnum er skipað að fara í sóttkví í vísun til blandaðs hóps verkar útilokandi á fólk, má þá ekki bara breyta henni?

Samtökin '78 hafa staðið fyrir svokallaðri nýyrðasamkeppni síðustu ár og þau leita eftir því sem er kallað hýryrði þess að fá íslenska þýðingu á ýmsum hinsegin hugtökum og orðum. Á vefsíðunni frá Ö til A hafa einnig verið tekin saman ýmiss konar hugtök sem koma við sögu í hinsegin fræðum, menningu, sjálfsmynd og pólitík. Þingið og ráðuneytið getur því ekki borið fyrir sig lengur vanþekkingu eða gleymsku þegar kemur að því að tileinka sér fjölbreytt kynhlutlaust orðalag. Við skilgreinum okkur ekki öll sem sískynja karlmenn og við skilgreinum okkur ekki öll eftir fyrir fram ákveðnum kössum hins heterónormatíva samfélags sem við erum mörg alin upp við. Því er hægt að leita víða til að tryggja kynhlutlausa orðnotkun. Ég myndi helst vilja beina þessu til allra ráðuneyta, nefnda og ráðherra sem vinna texta sem er samþykktur á Alþingi. Mér finnst þó sérstaklega mikilvægt að benda á þetta í tengslum við menntastefnu þar sem við þurfum að vanda okkur við að leyfa börnum og ungu fólki að tala út frá sínum eigin raunveruleika, út frá eigin sjálfsmynd. Ég ítreka enn og aftur að við erum ekki öll gagnkynhneigð og sískynja og stefnur og áætlanir fyrir menntakerfið verða að endurspegla það. það. Með leyfi forseta, ætla ég að fá að vitna hér aðeins í texta sem ég rakst á á vefsíðu Reykjavíkurborgar: „Gagnkynhneigð sís-viðmið eru sú ályktun að allir séu gagnkynhneigðir og sískynja og að það sé eðlilegt. Tengt þessu er sú trú að gagnkynhneigð sé náttúruleg og æðri öðrum kynhneigðum. Þá eru einnig ríkjandi hugmyndir um „eðlilegt“ kyn, að kynfæri stýri kynvitund, að kynin séu einungis tvö (karl og kona) og að alvöru konur fari eftir viðteknum hugmyndum um kvenleika og alvöru karlar eftir viðteknum hugmyndum um karlmennsku og kynin tjái kyn sitt á dæmigerðan hátt. Um leið er spurningamerki sett við þá sem upplifa og tjá kyn sitt á annan hátt. Minnihlutaálag er nokkuð sem hinsegin fólk upplifir og hefur neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu þeirra. Minnihlutaálag er afleiðing þess að geta hvar og hvenær sem er orðið fyrir fordómum, þöggun, mismunun og neikvæðri orðræðu og jafnvel ofbeldi sökum hinseginleika síns. Þetta er nokkuð sem fylgir samfélagsgerðinni sem við búum við, þ.e. gagnkynhneigðum sís-viðmiðum. Með öðrum orðum þá veit hinsegin fólk aldrei hvaða viðbrögðum það getur átt von á vegna hinseginleika síns. Þetta getur orðið til þess að vantraust og óöryggi sé til staðar hjá einhverju hinsegin fólki, óháð því hvort það eigi rétt á sér í einstaka tilvikum.“ Eins og komið hefur

Að bjóða upp á menntakerfi fyrir okkur öll án mismununar ætti því að vera í forgangi og eitt skref í þá átt er að passa upp á að nota orðalag sem nær yfir okkur öll. Að lokum ætla ég að fá að vitna í annan pistil Eiríks Rögnvaldssonar, prófessors emerítus: „Mörgum finnst þessi orð hljóma undarlega og jafnvel vera kjánaleg. Það er alveg eðlilegt — ný orð verka yfirleitt framandi á okkur. Það þarf að venjast þeim, og það tekur tíma. Mörg orð sem við notum athugasemdalaust og umhugsunarlaust á hverjum degi þóttu undarleg þegar þau komu fyrst fram. Einn helsti nýyrðasmiður landsins á síðustu öld, Halldór Halldórsson prófessor, sagði að það þyrfti að segja nýtt orð 60 sinnum til að venjast því. Prófið það!“

Svo er reynt að útfæra hvernig þeim markmiðum verði best náð og þau eru: Jöfn tækifæri fyrir alla, kennsla í fremstu röð, hæfni fyrir framtíðina, vellíðan í öndvegi, gæði í forgrunni. Þetta er ágætt og mjög gott en nokkuð almennt. Hæfni, vellíðan, gæði, jöfn tækifæri, fremsta röð — þetta eru góð og falleg orð og full af góðum ásetningi en engu að síður erum við daglega í þessu kerfi að glíma við vanlíðan, ójöfn tækifæri, misjöfn gæði og misjafna hæfni og þannig mun það verða meðan þetta skólakerfi verður við lýði. En það er gott að setja sér göfug og góð markmið þó að þau verði kannski dálítið eins og lífsreglurnar hans Þórbergs Þórðarsonar, sem hann setti sér á hverjum degi og braut jafnharðan og skrifaði þær síðan upp að morgni á ný. ný. Það er um að gera að hafa góðan ásetning en það væri óneitanlega meira sannfærandi ef í í fjármálaáætlun, sem við erum einmitt að fara að ræða nú á næstu dögum, væri gert ráð fyrir fjölgun nemenda í skólakerfinu á árinu 2022 líkt og átti sér stað á þessu ári. Er þó í þessari fjármálaáætlun gert ráð fyrir auknu atvinnuleysi. Við vitum að skólakerfið gegnir lykilhlutverki í atvinnuleysinu og

hafa verið í framlínuhlutverki og unnið ómetanlegt starf og skólinn verið, til allrar hamingju, griðastaður fyrir börnin. Skólinn er vinnustaður barnanna okkar, íverustaður, staðurinn þar sem þau starfa alla virka daga frá því snemma á morgnana og fram eftir degi, staðurinn þar sem líf þeirra og tilvera er og það er óbærileg tilhugsun að einhverjum börnum líði illa á þeim stað. Það er vert að minnast á það sem vel er gert. Kennaranemum hefur fjölgað vegna markvissra aðgerða, átaksaðgerða sem sem mikilvægt er að verði áfram og verði viðvarandi vegna þess að, eins og kemur fram í umsögn Kennarasambands Íslands um þessa menntastefnu,

nokkur afföll í stéttinni. Með leyfi forseta, held ég áfram þar sem segir í þessari umsögn Kennarasambandsins: „Á næstu árum fara stórir hópar af kennurum á eftirlaun og nýliðun heldur alls ekki í við í takt við þarfir skólasamfélagsins. Staðan er nú sú að aðeins 905 félagar KÍ eru yngri en 30 ára eða 8% og ef horft er til félaga í KÍ á aldrinum 30–35 ára eru þeir aðeins 1.102 eða 10% stéttarinnar. Tekið skal fram að inn í þessum tölum eru leiðbeinendur í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Það er því ljóst að hér er mikilla og skilgreindra aðgerða þörf.“ segir í umsögn Kennarasambandsins og er full ástæða til að taka undir þau orð. Það er líka full ástæða til þess að horfa til þess misvægis sem hefur verið að eiga sér stað undanfarið í kennarastéttinni. Leikskólastigið Leikskólastigið þarf að styrkja verulega og það er

án þess að ég vilji varpa rýrð á störf þess góða fólks sem starfar í leikskólum og hefur margt mjög mikla reynslu og þekkingu og færni í sínu starfi

kennaramenntunin veitir fólki nauðsynlegan grunn í þessu starfi ef vel á að vera. Mig langar aðeins að nefna hér tónlistarskóla sem stundum vilja gleymast vegna þess að þeir gegna alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í þroska í þroska ungmenna. Við tölum oft um forvarnagildi tómstundastarfs og íþróttastarfs og síst skal ég draga úr því forvarnagildi sem er ærið eins og við vitum. En stundum er eins og það gleymist að tónlistarnám hefur líka gríðarlegt forvarnagildi. forvarnagildi. Tónlistarnám þroskar tiltekna eiginleika hjá börnum sem gera ungmennum kleift að ná árangri á öðrum sviðum líka.

hljóðfæranám og tónlistarnám er síður hætt við að leiðast út í óreglu. Hið sama gildir um

varðandi tónlistarnámið að aðalnámskrá fyrir tónlistarskóla hefur ekki verið endurskoðuð í 20 ár og lög um tónlistarskóla eru frá árinu 1985. Það er full þörf á að endurskoða hvort tveggja. Og í því sambandi vil ég bara minna á að íslenskir tónlistarmenn hafa borið hróður lands og þjóðar víða um lönd og eru kannski þeir Íslendingar sem við erum einna stoltust af um þessar mundir. Listnám, hvers kyns listnám og hvers kyns skapandi greinar, finnst mér að þurfi að vera ríkari hluti af námi námi í skólum en nú er. Það þarf að tryggja betur stöðu þeirra greina alveg frá leikskóla og upp úr. Þá á listgreinakennsla að vera vera í lykilhlutverki í öllu skólastarfi og áhersla á listgreinarnar þarf að vera miklu meiri en nú er. hafa tekið til máls hér um starfs- og tækninám og ég tek undir flest af því sem hefur komið fram hjá hv. þingmönnum.

er óheppilegt að það myndist í huga nemenda einhvers konar andstaða milli bóknáms annars vegar og starfsnáms og og starfsþjálfunar hins vegar og vinnustaðanáms. Ég held að það þurfi að vera miklu meiri tengsl milli atvinnulífs og skólalífs og að vinnustaðir eigi að geta tekið tekið við nemendum miklu meira en nú er og það eigi ekki að vera hindranir á milli milli þeirra sem vilja stunda nám á vinnustöðum og svo aftur náms í skólum. Þarna á að vera samfella og samstarf á milli.

Ég vil þó segja það hér að mér virðist að þjóðarsáttmáli um læsi

Skólakerfið eins og við þekkjum það var og er kannski að einhverju leyti enn, án þess að við gerum okkur alveg fyllilega grein fyrir því, upphaflega sniðið til þess að búa til embættismenn

fólk öðlaðist í gegnum skólagöngu sína vald á ákveðinni orðræðu, ákveðinni orðræðu valdsins og gat svo beitt þessari orðræðu með skilvirkum hætti.

þessari þekkingu. Samt sem áður — og þetta vil ég setja í samhengi við

þjálfum við börn og ungmenni alveg furðulega lítið í því að nota tungumálið á lifandi og frjóan hátt og skemmtilegan hátt, t.d. með því að skálda og bulla og leika sér með málið við nám. Við látum börnin nálgast íslensku eins og hún sé útlenska, útlenska, þ.e. hér sé tungumál sem þau kunni eiginlega ekki og muni aldrei læra til hlítar. Þetta sé mjög erfitt tungumál, fullt af mjög erfiðum málfræðilegum útúrdúrum og undantekningum og reglum og þó að þessi börn kunni tungumálið þegar þau koma í skólann látum við eins og þetta sé bara eitthvert safn af torræðum reglum sem þau nái aldrei valdi á. á. Þetta sé ekki tæki til að skapa og leika sér með. En við vitum það, herra forseti, að að samfélagið hefur fram á síðustu ár ekkert endilega byggst á embættismönnum svona með gamla laginu eða prestum eða lögfræðingum eða heimspekingum þó að slíku fólki vegni ágætlega.

skólagöngu til að vegna vel í lífinu. Og kem ég þá hér að karlmönnum sem hafa ekki verið mikið gefnir fyrir bókina, eins og það er kallað, sumir hverjir. Þeir hafa getað orðið sér úti um menntun, þekkingu á alls konar störfum. Þeir hafa getað haslað sér þar völl, oft í svipuðum starfsgreinum og leikir þeirra sem barna snerust um. Það bendir Það bendir hins vegar ýmislegt til þess, því miður, að þær leiðir sem þessir karlmenn hafa haft í gegnum tíðina og gegnum áratugina séu að þrengjast, jafnvel að lokast.

fjalla sérstaklega meira um þessi fimm höfuðmarkmið sem ég nefndi í upphafi máls míns eða að fara ofan í saumana á því sérstaklega hvernig við náum fram þeim markmiðum. Þau eru mjög almenn; fremstu röð, jöfn tækifæri, hæfni, vellíðan, gæði. Þetta eru þannig markmið að það er erfitt að fara

dundurs að ég sló inn, þegar ég var með menntastefnuna á skjánum, orðið leikur, leitaði að orðinu leikur. Þið munið eftir

Þegar börn leika sér þá eru þau að læra, rétt eins og allt ungviði gerir. Ég held að það sé margt mjög vel gert, svo það sé sagt, í skólakerfinu og ég held að við eigum mikið af hugmyndaríkum og góðum og snjöllum kennurum sem gefa mikið af sér. En ég held að það sé of mikið um það að

Börnin eiga aldrei að taka eftir því að þau séu hætt að leika sér. Þau eiga ekkert að vera hætt að leika sér. Það á að vera leikur að læra og það að læra á að vera leikur.

vegna þess að eitthvað þurfa að börnin að lesa ef þau eiga að ná öllum hæfniviðmiðum í læsi. En bókasöfnin verða ekki til í tóminu. Þá verður mér hugsað til skýrslu starfshóps um námsárangur drengja sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg fyrir áratug þar sem var fjallað um þessi sömu mál; lestrarvanda drengja, líðan stúlkna í skólakerfinu og allt þetta. Þar var m.a. tillaga um samstarf bókaútgefenda, Reykjavíkur og Námsgagnastofnunar

bókum og því að bækur séu eðlilegur hluti af daglegu lífi barna á þeim vinnustöðum sem skólarnir eru og jafnframt á heimilum barna.

hafa mörg hver einbeitt sér að því að gefa út spennandi bækur fyrir krakka, fyrir öll kyn, bækur sem höfða til barna og börn eiga að geta notið á sínum eigin forsendum. En þá er ekki nógu gott að börnin fái á einhvern hátt

Nú erum við hv. þingmaður álíka gamlir í þessu starfi, ekki með mjög langa þingreynslu miðað við sumt fólk.

Þar stóð eftirfarandi, með leyfi forseta: „Starfsemi skólabókasafna og almenningsbókasafna verði efld og þjónusta við nemendur og almenning bætt. Áhersla verði lögð á aðgang að nýju og fjölbreyttu efni á íslensku.“

hefur gerst í millitíðinni? Forlögin eru framleiðendur efnisins sem á að fylla bókasöfnin. Bókasöfnin þurfa pening til að geta keypt bækurnar. Rithöfundar þurfa stuðning til að geta samið þær eða þýtt þær og þar vantar aldeilis að spýta í lófana. af því að við séum að spóla í sama farinu í þessum málaflokki. Við erum alltaf að talað um læsi og að við þurfum að efla bókasöfnin og svo bara gerist ekki neitt ár eftir ár. Hið sama mætti svo sem segja um ýmsa aðra málaflokka sem við erum að ræða varðandi menntun. Ég held að varla hafi verið minnst á menntamál í þessum sal síðasta áratug án þess að bent sé á þörfina á að efla jafnréttiskennslu á öllum skólastigum

Við eflum bara læsi með einu móti: Með lestri. Börn læra lestur af því að lesa og af því að iðka lestur daglega, tiltekinn tíma á dag.

Þau spæna í sig bækur með alveg óhugnanlegum hraða þegar þeim býður svo við að horfa. Þá þarf að mæta þeirri þörf með því að sjá til þess að til sé alveg endalaust úrval

og ég veit að útgáfuhúsin geta búið þær bækur þannig úr garði að þær verði aðlaðandi. Það sem vantar hér er að opna skólana fyrir þessu. Við erum enn þá einhvern veginn föst í fyrirkomulagi sem Jónas frá Hriflu innleiddi. Hann hafði það þó fram yfir núverandi núverandi yfirvöld að hann gat sjálfur skrifað líflegar og skemmtilegar kennslubækur sem höfðu mikil áhrif á fólk. Við þurfum að opna leiðina á milli framleiðenda lestrarefnisins og viðtakenda lestrarefnisins sem eru börnin. Herra forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um menntastefnu fyrir árin 2020–2030. Það er ýmislegt hægt að segja um þessa stefnu en ég held að held að kjarninn hafi kannski komið fram hjá hv. þm. Oddnýju G. Harðardóttur hér áðan, sem hefur töluverða reynslu af þessum málaflokki, þar sem hún minnti á að það væri fátt nýtt í þeim orðum sem birtust á þeim blöðum sem við höfum hér fyrir framan okkur. Þetta er að miklu leyti almenn stefna, almennt orðuð og kunnugleg stef og allt yfir í að vera þrástef sem hafa verið endurtekin árum saman. Ég sakna saman. Ég sakna kannski stóra markmiðsins með menntakerfinu úr þessari stefnu. Menntakerfið er nefnilega eitt öflugasta hreyfiaflið sem við eigum í samfélaginu. Það er í gegnum menntakerfið sem við búum framtíðina til. Menntakerfið notum við til að svara spurningunni: Hvernig einstakling viljum við eiga eftir 30 ár? Það er menntakerfið sem stýrir því hvernig samfélag við erum að byggja upp saman, hvernig einstaklingur er líklegur til að taka virkan þátt í nútímasamfélagi og búa sér og okkur öllum góða framtíð. Þetta eru

Hluti af því sem svarið samanstendur af eru grunnþættir menntastefnunnar. Þetta eru grunnþættirnir sem birtast í aðalnámskrá. Þetta eru þættir sem vefa sig í gegnum lög um hin ólíku skólastig og hafa verið rauður þráður í menntakerfinu síðustu ár og jafnvel áratugi. Mig langar að nefna nokkra þessara grunnþátta.

Þessi texti birtist síðan í endurskoðuðum jafnréttislögum sem við samþykktum hér fyrr í vetur.

næstum því hjákátlegt að lesa í nefndaráliti, með leyfi forseta: „Nefndin telur einnig mikilvægt að taka upp og efla sérstaka áfanga um jafnrétti, eins og kynjafræði, sem gætu gert mikið til að vekja komandi kynslóðir enn frekar til umhugsunar um stöðu sína og viðhorf þegar kemur að kynjasmisrétti í námi og á vinnumarkaði.“ Þetta er nánast samhljóða lagaákvæðinu úr jafnréttislögunum frá 2008. En af hverju hefur þessu ekki verið hrint í framkvæmd með þeim hætti að við þurfum ekki að tiltaka þetta í hvert sinn sem við samþykkjum hér á þingi einhverja stefnumörkun varðandi menntakerfið? Það dugar greinilega ekki að setja bara stafi á blað og ætlast til þess að kerfið taki við þeim og hrindi í framkvæmd vegna þess að menntakerfið virkar ekki sjálfkrafa Það þarf nefnilega að styðja það til þess. Jafnrétti hefur ekki fengið þann sess innan menntakerfisins sem því ber samkvæmt lögum og aðalnámskrá vegna þess að það hefur skort pening. Það hefur skort áherslu í kennaranámi. Það hefur skort tækifæri fyrir kennara til að sækja sér endurmenntun til að geta orðið betri kennarar í jafnréttismálum. Á þetta hefur verið bent æ ofan í æ af kennurum, af nemendum, af alls konar fólki úr skólasamfélaginu sem sér að þessi grunnþáttur er ekki uppfylltur. Þess vegna skiptir þessi menntastefna eiginlega minna máli en aðgerðaáætlanirnar sem henni munu fylgja og hvaða fjármagn verði látið inn í þær til að hrinda þeim í framkvæmd. Það er þar sem hið eiginlega inntak stefnunnar mun birtast. Í ljósi þess að skólasamfélagið samanstendur af ótal ólíkum hópum er mjög mikilvægt að samráðið um framkvæmdirnar, samráðið um aðgerðaáætlunina eða um innleiðingaráætlunina eins og það heitir í tillögunni, verði víðtækt og opið. Mig langar að nefna annan grunnþátt menntunar og hvernig hann birtist okkur. Það er grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi. Þetta er þáttur sem nær miklu víðar en bara inn í skólastofurnar vegna þess að það að kenna fólki lýðræði gerist ekki bara í kennslustund heldur í samfélaginu sem er skapað í skólanum. Það gerist í því að nemendur fái að hafa eitthvað að segja um það hvernig skólinn er rekinn, hvernig skipulagið er, að talað sé við nemendur um það hvernig þetta skólasamfélag þróast. Við höfum ótal sinnum, líkt og með jafnrétti, fengið ábendingar, sérstaklega frá ungu fólki, nemendum eða fólki sem hefur nýlega lokið námi, um að þessum grunnþætti sé verulega áfátt í skólakerfinu okkar.

með þau verkfæri sem þeim þætti best að hafa til að geta orðið sterkir þátttakendur í lýðræðissamfélaginu. Það birtist líka í því að það þarf sjálfsprottinn grasrótarhóp eins og Menntakerfið okkar til að koma ábendingum til þingsins frekar en að ráðuneytið kalli sérstaklega eftir þeim frá notendum þjónustunnar við þessa tillögu. Fólkið í Menntakerfinu okkar var heldur ekki að segja nein ný sannindi heldur að ítreka við þingheim þau atriði sem allt of oft þarf að ítreka.

uppákomu frá síðasta sumri, sem er í beinum tengslum við þessa menntastefnu, þegar drög að nýrri viðmiðunarstundaskrá grunnskólanna birtust á samráðsgátt stjórnvalda

Á samráðsgáttinni stóð, með leyfi forseta: „Tilefni breytinga er viðvarandi slakur árangur nemenda í íslensku og náttúrufræði sem ítrekað hefur birst í niðurstöðum PISA.“

En hver er lausn menntamálaráðuneytisins á þessum meinta slaka árangri nemenda? Jú, að setja í loftið hugmynd um að taka allt val úr viðmiðunarstundaskrá í 1. til 7. bekk og skera það mjög mikið niður hjá 8. og 10. bekk og breyta öllum þessum kennslustundum í íslensku og náttúrugreinar. Án samráðs birtist þetta. Ekki var búið að ræða við unga fólkið sem þetta snertir. Það hefði t.d. verið hægt að hlusta á unga fólkið sem sótti barnaþingið tæpu ári áður.

einróma ákall um aukið val í grunnskólum, ekki að þurrka það allt upp eins og ráðherrann lagði til að gera til að hegna nemendum fyrir slakan árangur. Þar að auki þá lýsir þessi hugmynd svo skrýtinni nálgun á menntun, að sé magnið sem skipti máli en ekki gæðin. Enda kom það á daginn, í flestum umsögnum sem kennarar skiluðu inn á samráðsgáttina, að fólk benti á að slæmur árangur í íslensku eða náttúrugreinum myndi ekkert batna við það að fjölga kennslustundum en myndi hins vegar batna með nýju námsefni og með því að kennarar gætu sótt sér endurmenntun, gætu farið á námskeið, gætu gert hluti til að verða betri kennarar, sem þau vilja vera. Þar erum við aftur komin að því að menntakerfið verður ekki hreyfiafl af sjálfu sér. Það þarf eitthvað til að knýja mótorinn. Þegar kemur að

sérstaklega vegna þess að það hefur dálítið mikið verið talað um stöðu drengja í skólakerfinu í tengslum við þessa ályktun og og í tengslum við menntakerfið almennt; þetta er eitt af þrástefjunum og ég hef áhyggjur af því að þessi ofuráhersla í umræðunni á stöðu drengja, vegna þess að þeir komi verr út í lestrarprófi en stúlkur, láti fólk gleyma því að aðrir hópar glíma við ýmis önnur vandamál í skólakerfinu. Stúlkum líður verr en drengjum að meðaltali.

Þetta eru allt hópar sem við þurfum að ná utan um og við megum ekki lenda í því að setja of mikinn fókus á einn þeirra sem gæti dregið úr stuðningi við annan. Í því samhengi langar mig að minna hér á skýrslu starfshóps Reykjavíkurborgar um námsárangur drengja sem Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir stýrði og skilaði af af sér í september 2011. Ég vel þetta plagg öðrum fremur aðallega af því mér finnst skemmtilegt að það sé jafn gamalt aðalnámskránni til að sýna hversu langt aftur djúp umræða um þetta mál nær. Það eru margar góðar tillögur í skýrslu starfshópsins sem leiða okkur kannski að því að velta því fyrir okkur hvort það þurfi mikið að setja þetta í skoðun, hvort við getum ekki bara farið að hrinda hlutum í framkvæmd. Ein af tillögum hópsins er að styrkja bókaútgáfu vegna þess að læsi verður ekki til nema fólk hafi eitthvað spennandi til að lesa. Ef börn komast á bragðið og verða þeir stórnotendur bókmennta sem vel læs börn eru þá eru skólabókasöfnin mjög fljót að verða eyðimörk fyrir þau. Þau eru bara búin að lesa sig í gegnum allt sem læsilegt er. Því þarf að bregðast við með því að fylla þessi skólabókasöfn af nýjum og spennandi bókum. En í þessari skýrslu starfshóps um námsárangur drengja er líka áhugaverð tillaga sem mig langar að vekja athygli forseta á. Það er tillaga um líðan stúlkna og námsstuðning, mögulega hin hliðin á peningnum, eitthvað sem er gott að hafa í huga til að við munum að halda fókusnum á öllum hópum. Með leyfi forseta: „Starfshópurinn leggur til í ljósi sterkra vísbendinga og upplýsinga í gögnum sem hafa verið skoðuð að sérstakur starfshópur um líðan stúlkna sé settur á laggirnar. Tvennt sé sérstaklega rýnt fræðilega, annars vegar kvíði stúlkna í skólum og hins vegar hvort geti verið að stúlkur séu ekki að fá greiningar nægilega snemma í samhengi við sérstaka þjónustu við börn.“ Það er nefnilega víða pottur brotinn í skólakerfinu okkar og við þurfum að sjá til þess að öllum börnunum okkar líði vel og að allar aðgerðir, sem farið er í til að bæta stöðu einhvers hóps innan skólasamfélagsins, byggist á þeirri forsendu að þær hafi jákvæð áhrif á alla nemendur. Það á að vera hægt að lyfta öllum hópnum þó að við séum að lyfta einum meira en öðrum.

við með menntastefnu sem nær til ársins 2030. Er það sérstaklega langur tími þegar kemur að menntakerfinu? Aðalnámskráin er frá 2011 sem er fjær okkur í tíma í dag en 2030.

Ég velti því upp hvort við þurfum að horfa til ögn lengra til framtíðar þegar við setjum stefnu um þetta kerfi.

þau brýnu verkefni sem heimurinn stendur frammi fyrir í ljósi þess að menntakerfið er ein af lausnunum á vanda framtíðarinnar. Þá er ég kannski sérstaklega að tala um loftslagsmálin en það hefði líka mátt vefa heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna almennt betur inn í þessa stefnu. En eins og ég sagði: Stefnan er knöpp og hún er almennt orðuð.

Þar ríður á að aðgerðir og fjármagn fylgi.

drengina og þá umræðu sem er brýn og ágæt. Það er vissulega svo að vandi drengja innan skólakerfisins er ærinn og sérstakur. Vandi stúlkna er líka ærinn og sérstakur og kemur fram í kvíða en vandi drengja kemur fram í erfiðleikum þeirra við að ná tökum á á lestri og líka að þeir kvarta oft yfir því að þeir finni sig ekki innan skólakerfisins og talað er um að gerðar séu óraunhæfar kröfur til þeirra sem þeir eigi erfitt með að standa undir. Maður heyrir oft talað um að þetta sé vegna þess að það sé skortur á karlfyrirmyndum innan skólans, það sé ekki nógu mikið af karlkennurum sem þarna eru og gætu verið þeim fyrirmyndir. Mig langar að spyrja hv. þingmann um hans skoðun á þessu, hvort það sé eitthvað til í því að skólinn sé of kvenlægur. sé of kvenlægur. Þó að maður eigi að fara varlega í það að tala út frá eigin brjósti um þessi málefni get ég þó sagt það hér að ég var með nokkuð marga karlkennara þegar ég var sjálfur í barnaskóla og gagnfræðaskóla og kvenkennara og ég get sagt að þeim karlkennurum ólöstuðum, sem allir höfðu eitthvað sér til ágætis, að þeir voru ekki alls kostar heppilegar fyrirmyndir í (Forseti hringir.) lífinu að öllu leyti. En konurnar reyndust mér þeim mun betur.

Ég verð nú kannski að byrja á því að nefna að ég er ekki heimsins mesti sérfræðingur í samsetningu kennarastéttarinnar eða áhrifum þeirrar samsetningar á stöðu nemenda. En ég held að í skólakerfinu, eins og annars staðar í samfélaginu, skipti máli að hópurinn sem þar er sé sem fjölbreyttastur.

en það endurspeglar líka gildismat samfélagsins. Það endurspeglar að þessi störf eru ekki metin jafn verðmæt og ýmis önnur

Ég held að það sé mikilvægt. Auðvitað er öllum vandi á höndum þegar setja á saman menntastefnu fyrir öll skólastigin. Ekki viljum við að hún sé of löng

og sú staðreynd að þeir virðast ekki ná sömu lestrarhæfni í grunnskólum og stúlkur.

þeirra. Samkvæmt alla vega einhverjum upplýsingum virðist t.d. ekki vera mælanlegur munur á milli hæfni kynjanna í lestri í grunnskóla Hjallastefnunnar.

en mér þykir mikilvægt að við séum með fjölbreytileika þegar kemur að skólunum okkar. Þess ber að geta að það orð er töluvert notað í menntastefnunni. Við tölum um fjölbreytt

Ég er nefnilega sannfærð um að fjölbreytt rekstrarform í jafn mikilvægum grunninnviðum — af því að það er svo vinsælt orð hjá stjórnmálamönnum — og skólakerfinu okkar skipti mjög miklu máli.

alvarlegri stöðu drengja í menntakerfinu en niðurstöður kannana sýna að allt að 34% drengja geti ekki lesið sér til gagns. Mikið var fjallað um þessa stöðu og hugsanlegar lausnir og telur nefndin að taka verði á þessum vanda og finna árangursríka leið til þess að vinna bug á honum.“

og fjölbreytileika, bæði í stefnum sem þar fá að ríkja en ekki síður í rekstrarforminu. Þá ætla ég aðeins að koma inn á það sem

að konur séu þar einhvers staðar undir. Það er auðvitað misskilningur. Þegar við tölum um jafnrétti og jafnrétti kynjanna erum við auðvitað að tala um bæði kynin og öll kynin þegar það á við, einmitt á þeim forsendum að samfélagi sem nýtir krafta allra, fyrirtækjum sem eru með bæði karla og konur í stjórnum og í stjórnunarstöðum, vegni einfaldlega betur.

geti valið sér vinnuveitanda. Það skiptir einfaldlega mjög miklu máli hvað starfsumhverfi varðar, hvað launakjörin varðar

hvort hún telji að þessi menntastefna geti raungerst, að hún geti orðið að veruleika með góðum árangri og með miklum krafti,

gert ráð fyrir 17 milljörðum á árinu 2022 en ekki nema 15 á árinu 2026, svo ég taki dæmi. Þar er lítil breyting á framlögum

hygg að í þessu séum við ósammála eins og um sumt annað. Ég held nefnilega að þessi menntastefna snúist ekki — ég ítreka: ekki, um að við þurfum aukið fé inn í menntakerfi okkar. Ég held einmitt að það sem við eigum að gera í grunnkerfum okkar sé að straumlínulaga þau. Við eigum að forgangsraða þar og ná þannig árangri.

Ef ég hef tekið rétt eftir þá nefndi hv. þingmaður í ræðu sinni að það væri kannski leiðin til að bæta kjör kennara að

Það er ekki hægt að para bara nemanda á móti nemanda í bóklegu námi og verklegu námi. Við munum mæta miklum tækniframförum og það kostar búnað og verkstæði og allt mögulegt, alls konar aðbúnað

Hv. þingmaður nefndi tækniframfarirnar sem við sjáum fram á og ákveðna byltingu hvað það varðar. Þar held ég reyndar að kunni að vera tækifæri til hagræðingar þegar kemur að tækniframförum í skólakerfinu.

og með því muni launin hækka hjá kennurum. Það er auðvitað algerlega fáránlegt. En ég trúi því og mér fannst hv. þingmaður að einhverju leyti taka undir að það kynni að gerast.

og í rauninni erum við búin að ákveða þann ramma sem fjármálaráðherra hefur yfir að ráða. Ég geri ráð fyrir því að inni í því séu þær áherslur sem hæstv. menntamálaráðherra hefur sýnt um áætlanir sínar varðandi iðn- og tækninámið. Við sjáum töluverða fjölgun í því núna á síðustu misserum og ég tek undir með hv. þingmanni um mikilvægi þess að við höldum því á lofti.

Virðulegur forseti. Við ræðum hér menntastefnu til tíu ára, menntastefnu 2020–2030. Ég ætla að leyfa mér að lesa aðeins upp úr inngangi greinargerðar með þessari menntastefnu en þar segir, með leyfi forseta: „Menntun er lykill að tækifærum framtíðar og eitt helsta hreyfiafl samfélaga og velsældar mannkyns. Á tímum fádæma umskipta, óvissu og örra tæknibyltinga verða þjóðir heims að búa sig undir aukinn breytileika og sífellt flóknari áskoranir. Framtíðarhorfur íslensku þjóðarinnar velta á samkeppnishæfni og sjálfbærni íslenska menntakerfisins. Velgengni byggir á vel menntuðum einstaklingum með skapandi og gagnrýna hugsun, félagsfærni og góð tök á íslensku og erlendum tungumálum til að takast á við hnattrænar áskoranir.“ Þessi texti lofar mjög góðu. Þá Þá veltir maður fyrir sér: Hér er tillaga til þingsályktunar um menntastefnu fyrir árin 2020–2030 þar sem Alþingi ályktar að unnið skuli að því að efla menntun námsmanna til ársins 2030 í samræmi við meðfylgjandi menntastefnu.

Það er vissulega sagt hér á lokametrunum að innleiðingin sé lykillinn að því að ná fram settum markmiðum. En mér finnst mjög lítið vera fjallað í þessari menntastefnu um hvernig á að ná þeim markmiðum sem að er stefnt.

með mikla félagsfærni og góð tök á íslensku og erlendum tungumálum til þess að takast á við hnattrænar áskoranir. Þetta hlýtur að vera meginmarkmið okkar, að koma okkar fólki, okkar og ungmennum út í lífið sem vel menntuðum einstaklingum af því að menntun er lykillinn. Það er mjög lítið talað um hvernig við ætlum að ná þessum árangri. þessum árangri. Ég sakna þess svolítið að sjá ekki hvernig og hvað við ætlum að gera til að ná þessu fram. Nýsköpun í námi, fjölbreytni í námi í þessum ótrúlega breytta heimi. Við finnum mjög lítið fyrir því inni í skólastofum landsins, því miður. Maður veltir fyrir sér hvort við ættum frekar að vera horfa á framtíðarfræði við kennslu með nokkrum grunnfögum sem allir verða að ná góðum tökum á eins og íslensku og erlendum tungumálum, eins og að lesa og skrifa, reikna, en að önnur fög verði mun fjölbreyttari. Fjölbreytni í listgreinum, iðngreinum, nýsköpun, tæknigreinum alls kyns framtíðargreinum, að val nemenda verði miklu meira, að við hættum að hugsa inni í þessum boxum

En þegar við berum árangur íslenskra barna og ungmenna saman við árangur barna og ungmenna landa sem við viljum bera okkur saman við þá gengur okkur ekkert sérstaklega vel. Mig langar að byrja á því að ræða um fyrsta skólastigið. Leikskólinn er grunnurinn og mætti nýta betur en nú er gert. Það mætti blanda betur saman leik og námi og er það reynsla margra sem fara úr leikskóla yfir í grunnskóla að að finnast eins og utanumhald og fjölbreytni við að leggja inn ýmiss konar fróðleik sé jafnvel meiri á fyrsta skólastigi, í leikskólanum og að þessi brú úr leikskóla yfir í grunnskóla megi vera meira aflíðandi, það verði ekki þessar ofboðslega ólíku stofnanir sem mæta barninu. Þetta sést auðvitað á þeim fjölda starfsmanna sem starfa með hópi barna sem á einum eftirmiðdegi breytist úr því að vera þrír að annast hóp yfir í að vera einn að annast hóp og allir eigi að sitja kyrrir við borðið sitt. Mig langar líka aðeins að ræða um styttingu vinnuvikunnar. Við erum svolítið upptekin af styttingu vinnuvikunnar. Ég er viss um að við, íslensk þjóð sem er annáluð fyrir dugnað, sem lærum frá að vinnan göfgi manninn og við verðum öll betri af því að vinna og vinna og leggja okkur meira fram og vera mikið í vinnunni og helst koma sjaldan heim en undanfarin ár höfum við allt í einu áttað okkur á því að það getur líka verið gæfuríkt að vera bara svolítið heima hjá sér og hitta fjölskylduna sína og rækta hana og rækta eigið líf. Þá velti ég fyrir mér hvort við ættum að taka næsta skref í styttingu vinnuvikunnar og horfa á styttingu vinnuviku barna, leikskólabarna, grunnskólabarna og framhaldsskóla ungmenna. Hvort það geti verið að þessi þróun í skólakerfinu að vera með þrískiptan skóla, þrískiptan grunnskóla og seinna tvískiptan grunnskóla þar sem helmingur námshópsins var í skólanum fyrir hádegi og hinn helmingurinn eftir hádegi yfir í það að börnin eru í skólanum frá 8.30 til 14.30 eða 15 og fara þá í frístund, að það sé kannski eitthvað sem við ættum að endurskoða. Getur verið að við ættum að leyfa börnunum okkar að leika sér meira og vinna minna, auka leikinn og auka þannig félagsfærni barnanna? Hv. þm. Willum Þór Þórsson talaði hér fyrr í kvöld um læsi og hann talaði um heilsulæsi, mikilvægi þess að nemendur séu læsir á eigin heilsu. Ég er honum innilega sammála. Það skiptir miklu máli að við áttum okkur á mikilvægi góðrar heilsu og hvernig við getum eflt heilsu okkar og bætt hana. En mig langar líka að ræða um geðheilbrigði og geðheilsu og líðan okkar í skólakerfinu. Í menntastefnu segir, með leyfi forseta, um geðrækt sem er einhver stærsta áskorun samtímans: „Gæta skal að tilfinningalegri og félagslegri heilsu nemenda og því að efla aðstæður í daglegu lífi sem stuðla að sem bestri líðan. Sóknarfæri til að efla geðheilsu eru einna mest í æsku og því áhersla á að hlúa að þeim verndandi þáttum sem vega þyngst hvað geðheilsu varðar á æskuárunum.“ Aftur velti ég fyrir mér innleiðingu á þessum orðum í menntastefnunni. Hvernig á að að tryggja geðheilsu þjóðarinnar þegar við stöndum svona að henni í skólanum? Í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar má lesa að mati nefndarinnar þurfi að auka áherslu á þjónustu sálfræðinga sem og náms- og starfsráðgjafa og félagsfræðinga innan veggja skólanna en jafnframt á víðtækari fræðslu um geðheilbrigði, sérstaklega með hliðsjón af því að kvíði og andleg vanlíðan virðist hafa aukist meðal barna í menntakerfinu. Þá telur nefndin mikilvægt að tryggja ábyrgð og samhæfingu þjónustukerfa og mynda heildstæða skólaþjónustu sem grípur börn snemma á lífsleiðinni og veitir þeim þá þjónustu sem þau þurfa á að halda. Hvernig á að ná þessu öllu saman? Hvaða aðgerðir sjá stjórnvöld fyrir sér? Ætla þau að leggja til að á menntavísindasviði, þar sem við kennum fólki að kenna, verði farið í sérstakt átak er varðar geðheilbrigði? Á að setja eitthvað inn í námskrá, á félagsþjónustan að koma inn í þetta? Hvað með stuðning við foreldra barna? Á heimasíðu Geðhjálpar er talað um að það verði að auka geðrækt í skólum og þar er talað um að ein besta fjárfesting hvers samfélags sé að kenna börnum frá unga aldri um verndandi þætti geðheilbrigðis og hvernig hægt sé að nýta þá verndandi þætti í daglegu lífi barnanna. Mikilvægt sé að geðrækt verði kennd á menntavísindasviði til að styðja við getu kennara til að miðla þessari fræðslu. hverju er ég að velta þessu mikið fyrir mér? Jú, vegna þess að það hefur verið talað heilmikið um líðan barna í skólakerfinu. Það er umtalsverð aukning í notkun kvíðalyfja hjá stúlkum í skólum landsins. Umtalsverð aukning. Tryggvi Hjaltason, frumkvöðull og eldhugi, skilaði umsögn um menntastefnu til Alþingis og er þar með ansi fróðlegan pakka sem hann hefur líka verið að kynna í fjölmiðlum. Hann hugsar mikið um drengi í skólakerfinu og ábendingar hans ríma mjög vel við þingsályktunartillögu þingflokks Samfylkingarinnar sem liggur hér fyrir Alþingi

Af hverju? Jú, vegna þess að 35% drengja geta ekki lesið sér til gagns við útskrift úr grunnskóla og er þetta tvöfalt hærra hlutfall en hjá stúlkum og töluvert hærra hlutfall en hjá drengjum í öðrum ríkjum sem við berum okkur saman við. Og þetta er markvisst að versna. Þetta eru 10% fleiri drengir núna en voru árið 2009. Í lesskilningi er hærra hlutfall drengja í lægri hæfniþrepum á Íslandi samanborið við OECD-löndin og er þetta sérstakt íslenskt vandamál. En það eru ekki bara lesturinn, herra forseti, sem er vandamál. Vandamálið á Íslandi. Það virðist vera sem geta og líðan nemenda í skólum á Íslandi sé verri en í öðrum ríkjum OECD. Íslensk börn mælast í 34. af 38. sæti meðal þróaðra ríkja þegar kemur að mennta- og félagslegri getu. Aftur velti ég fyrir mér styttingu vinnuvikunnar hjá börnum og ungmennum. Þegar við stöndum illa félagslega getur verið að þarna birtist það. það. Það birtist þannig að þau séu í 34. af 38 sætum meðal þróaðra ríkja þegar kemur að menntagetu og félagslegri getu. Hvernig líður börnunum í skólunum? 40% 11 ára íslenskra drengja líður mjög vel í skólanum. 46% íslenskra stúlkna líður vel í skólanum á sama aldri.

Þetta er einn hæsti munur sem sjá má í skýrslunni milli kynja. Drengir fá lægri einkunn á samræmdum prófum og eykst munurinn milli kynjanna eftir því sem þau eru lengur í skólanum. Það kemur einnig fram í rannsóknum að kennarar hrósa drengjum síður en stúlkum en það kemur einnig fram í rannsóknum að drengir fá miklu meiri athygli í skólanum en stúlkur. Það er miklu oftar verið að sýna þeim athygli. En það er líka hægt að greina það í rannsóknum að sú athygli sem drengirnir fá í skólakerfinu er miklu oftar neikvæð en jákvæð. Þeir fá miklu frekar neikvæð skilaboð í skólanum. Af hverju er þetta? Getur verið að vanlíðan beggja kynja í skólanum komi til af þessu t.d., vanlíðan stúlkna birtist vegna þess að þær fái ekki athygli kennara í skólanum, vanlíðan drengja vegna þess að þeir fá meira af neikvæðri athygli, a.m.k. er það þannig að þeir fá lægri einkunnir. Rúmlega þriðjungur getur ekki lesið sér til gagns við útskrift úr grunnskóla, sjálfsvígstíðni meðal 10–19 ára gamalla drengja er hvergi meiri á Norðurlöndum en á Íslandi og íslenskir 11 ára drengir eru Norðurlandameistarar í klámneyslu. Þriðjungur drengja dettur svo út úr framhaldsskóla. Á Íslandi eru fleiri karlar án framhaldsskólamenntunar á aldrinum 25–34 ára en í flestum öðrum vestrænum ríkjum. 24% karla á þessum aldri hafa ekki lokið námi eftir grunnskóla en hlutfallið er 15% fyrir konur. 24% karlar, 15% konur og munurinn er óvíða jafn mikill og á Íslandi, jafnréttisparadísinni jafnréttisparadísinni Íslandi. Við erum heimsfræg fyrir að vera best í jafnréttismálum á sama tíma og þetta er staðan í íslensku skólakerfi. Af hverju er þessi þingsályktunartillaga ekki öll um þetta, að bæta hag og jafna bil milli kynjanna í skólakerfinu?

er ekki eitt orð um stöðu drengja í skólakerfinu þrátt fyrir allar þessar mælingar, allar þessar rannsóknir og alla þessa umræðu undanfarin ár, alla þá umræðu sem einhverjum í samfélaginu finnst alveg nóg um og eru orðin ofboðslega leið á að það sé alltaf verið að tala um hvað drengjum líður illa í skólakerfinu. En þegar þau sem eru að búa til stefnu Íslands í menntamálum víkja ekki einu orði

að eiga orðastað við hv. þingmann vegna þess að hún er formaður velferðarnefndar ofan á allt annað og vék hér að mjög mikilvægum atriðum í menntastefnunni sem varða heilsu nemenda í skólakerfinu.

fyrirheit um þjónustu sem þegar á reynir kostar of mikið að veita. Þó að þjónusta sálfræðinga borgi sig margfalt þegar heildaráhrifin eru tekin saman kostar hún. Það þarf að borga þessu fólki laun. Það þarf að ráða það inn.

til að standa straum af kostnaði við þessa þjónustu sem við erum sammála um að sé mjög mikilvæg? Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og verð að segja varðandi fjármagn til sálfræðiþjónustu, í fyrsta lagi, að því var auðvitað var auðvitað kastað út af borðinu strax, innan við sólarhring eftir að Alþingi samþykkti að sálfræðiþjónusta skyldi vera hluti af sjúkratryggingakerfinu á Íslandi. Sú sálfræðiþjónusta er því ófjármögnuð í ríkisstjórn

heldur á þetta bara einhvern veginn að eiga sér stað einhvers staðar annars staðar, mögulega heima fyrir án stuðnings. Aðeins varðandi þá sálfræðiþjónustu sem veitt er hefur auðvitað verið sett aukið fjármagn til sálfræðiþjónustu í heilsugæslu. Þar eiga börn að eiga þess kost að sækja sálfræðiþjónustu. Biðlistar eru mjög langir enda eru mjög fáir að störfum við þessa þjónustu.

náms í framhaldsskólum, og mögulega helming náms, er barn orðið fullorðinn einstaklingur og dettur út úr öllum mögulegum stuðningi hvað þetta varðar. Fyrir námsmann sem ekki getur farið með reikninga til

þessi kafli um vellíðan í skólakerfinu, þessi kafli um geðrækt, sé ekki bara gúmmítékki, hvort það séu ekki bara innantóm loforð um eitthvað sem er ófjármagnað og ekkert annað en hugmynd.

talaði um brýrnar á milli skólastiga og ég er henni hjartanlega sammála að þar þurfi aukinn sveigjanleika, það er bara hluti af því að láta skólakerfið endurspegla betur þann fjölbreytileika fólks sem fer í gegnum það.

Á móti þarf að byggja brú af hálfu sveitarfélaganna þannig að börn eigi þess kost að byrja í leikskóla strax að loknu fæðingarorlofi. En það gengur ekkert með þá brúarsmíði, síst af öllu núna þegar sveitarfélögin eiga í verulegum erfiðleikum vegna tekjumissis í Covid og aukinna útgjalda.

Jú, ég er eiginlega á því að það sé gúmmítékki að tala svona um geðrækt en eiga litla sem enga innstæðu, hafa engar lausnir og ná engu samtali við bankastjórann um það hvernig maður ætli að koma sér út úr þessu eða leysa mál sem varðar það að kaupa eitthvað eða leggja inn fyrir tékkanum sem maður er búinn að skrifa. Þá er kannski spurningin, af því að við erum að tala um geðrækt, hvort þingsályktunartillagan sé mögulega heilt ávísanahefti sem má brúka með þessum hætti. Það voru nefnilega 20 blöð í hverju ávísanahefti og á sínum tíma var hægt að skrifa ansi mikið á þau blöð

að jafnari skiptingu og sanngjarnari skiptingu tekna milli ríkis og sveitarfélaga. Það er svo sem önnur umræða sem við þurfum að taka seinna.

Í þessari tillögu til þingsályktunar um menntastefnu fyrir árin 2020–2030 er ályktað að unnið skuli að því að efla menntun landsmanna allra til ársins 2030, sem er auðvitað af hinu góða. Almenn upptalning, vil ég leyfa mér að segja, í menntastefnunni er ágæt og ég er í hópi þeirra sem skrifa undir nefndarálit um hana, í grunninn vegna þess að ég styð að stefna eins og þessi sé unnin og lögð fram og að hún liggi fyrir. En mér finnst stefnan hins vegar full almenn fyrir minn smekk og hefði viljað sjá samhliða skýrari framsetningu um markmið, um leiðir, um árangur og mælingar á árangri og um endurmat, að það kæmi skýrar fram en raunin er í þeim almennu stefjum sem liggja fyrir. Um þessi atriði er ekkert fjallað í menntastefnunni sjálfri. Í fram kominni menntastefnu eru útlistaðar áherslur án þess að fyrir liggi með hvaða hætti stefnt með hvaða hætti stefnt sé að því að ná þeim fram. Til að koma á góðum og mikilvægum atriðum í stefnunni, eins og meiri samfellu í þjónustu við nemendur, aukinni viðurkenningu á störfum kennara, bættum starfsaðstæðum á leikskólastiginu, eflingu list- og tæknináms, aukinni og breyttri námsráðgjöf á öllum skólastigum, verður að grípa til einhverra aðgerða. samráð verður að eiga sér stað, einhverjum markmiðum hljóta að fylgja aukin fjárframlög. En það segir ekkert um leiðirnar, það segir ekkert um með hvaða hætti framfylgja eigi þessum almennu stefjum,

hvernig ætti að mæla árangur, hver væri eftirfylgni og hvert væri matið á árangri. Kostnaðarmat hefði verið mjög af hinu góða. Vel hefði farið á því að skilgreina ábyrgð ólíkra aðila. Öll þau atriði hefðu getað varpað ljósi á stefnuna sjálfa. Stefnan hefði orðið ljósari og skýrari, markmiðin og leiðirnar, með því að innleiðingaráætlun hefði verið rædd og unnin samhliða.

fjalla um símenntun og endurmenntun og nám

Stóra atriðið sem mig langaði til að víkja að og hefur verið fjallað um í dag og í kvöld varðar læsi og lestur. Ég er í hópi þeirra sem setja spurningarmerki við þá nálgun í kennslu barna að leggja þunga áherslu á hraðann.

í þessu sambandi, gerð námsefnis og útgáfu. Þar breytast hlutirnir fullhægt. Þar held ég að við gætum gert betur sem samfélag með því að færa börnum

Ég held að það hljóti að vera ansi veigamikið atriði í samhengi við að ætla að ná betri árangri varðandi lestur og læsi barna. Ekki svo að skilja að ég vilji hljóma með þeim hætti að staðan í þeim efnum sé endilega slæm í grunnskólum landsins en ég held að bókin hljóti að vera ákveðinn lykill að því að laða

í skólastarfi barna en líka í formlegri og óformlegri endurmenntun fullorðinna. Ég er á því að bókasafnið, bæði gamla góða bókasafnið og hið stafræna, sé mikilvægur lykill að læsi barna

ekki síst þegar við höfum í huga hlutfall útlendinga í landinu. Ég hefði viljað sjá því gerð betri skil hvernig við ætlum að tryggja jöfn tækifæri, hvernig við ætlum að tryggja aðgengi þessara barna að tungumálinu,

að tryggja jöfn tækifæri barna að þessu leyti. Í menntastefnunni er líka fjallað um fjölbreytt menntasamfélag, eins og þar segir, án þess að fjallað sé um sjálfstæða skóla berum orðum. orðum. Í umfjöllun um fjölbreytt menntasamfélag er ekki vikið að fjölbreytileikanum í námi eða skólum. Ekki er vikið að margbreytileika skólanna

skapar tækifæri til ákveðinnar nýbreytni og fjölbreytni í skólastarfi og er mikilvæg og skemmtileg viðbót við opinbera skólakerfið. Þeir skólar eru líka hluti af menntastefnu til framtíðar. Víkja hefði mátt að þeim í stefnunni

það alveg skýrt að á tímabilinu 2020–2030 færi fram með fyrir fram ákveðnum hætti mat og eftir atvikum endurskoðun á því hvernig til væri að takast.

skilgreind með skýrum hætti. Þetta allt sem vantar hefði varpað ljósi á raunverulegt inntak stefnunnar. Stefnan verður auðvitað ekki ljóslifandi fyrr en hún er farin að raungerast. raungerast. Það er galli að innleiðingaráætlun hafi ekki verið rædd og unnin samhliða. Með því hefði stefnan um þennan mikilvæga málaflokk orðið okkur öllum ljósari og samtalið um menntastefnu hefði hefði verið til þess fallið að ná betri lendingu um það að hverju væri stefnt. Það er mikilvægt að

hvort tölvukerfið gæti spáð fyrir um það áður en nemandinn skilaði verkefninu hvort hann myndi standast eða falla. Greiningin var mjög nákvæm þegar allt kom til alls. Það kom mér eiginlega á óvart hversu nákvæm hún var. Þar var aðalspábreytan í rauninni bara hversu mikinn þátt

afleiðingarnar eru eins og þær eru af mörgum öðrum ástæðum. En við ættum tvímælalaust að grípa þau tækifæri sem tæknin býður upp á og gera betur en við höfum gert.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur). Þetta er nefndarálit frá umhverfis- og samgöngunefnd sem liggur fyrir á þskj. 1078 og þetta er mál nr. 478. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið gesti á sinn fund og farið yfir þær umsagnir sem bárust varðandi málið. Með frumvarpinu eru lagðar til heimildir fyrir sveitarfélög til að víkja frá fjármálareglum sveitarfélaga til lengri tíma en nú er gert. Þá er lögð til rýmri heimild Lánasjóðs sveitarfélaga til lánveitinga til að mæta rekstrarhalla sveitarfélaga vegna kórónuveirufaraldursins og aukið svigrúm sveitarfélaga við innheimtu fasteignagjalda. Þá eru lagðar til breytingar á sveitarstjórnarlögum sem veita sveitarfélögunum svigrúm til að takast á við óvenjulegar aðstæður, svo sem vegna farsótta eða náttúruhamfara. Ég ætla aðeins að koma inn á nokkra hluti sem fjallað er um í nefndarálitinu en vísa að öðru leyti til skriflegs nefndarálits.

á árunum 2020–2022 hjá gjaldendum sem eiga við verulega rekstrarörðugleika að stríða vegna kórónuveirufaraldursins eða gjaldendum sem leigja húsnæði til rekstraraðila sem sömu skilyrði eiga við,

er almenns eðlis og veitir sveitarfélögum verulegt svigrúm til að útfæra reglur, skilyrði og viðmið vegna slíkrar framkvæmdar. Nefndin telur þó nauðsynlegt að ítreka að

Nefndin er meðvituð um þau sjónarmið að seinkun á innheimtu fasteignaskatta og ákvarðanir um niðurfellingu eða lækkun dráttarvaxta kunna að hafa áhrif á rekstur sveitarfélaga, til að mynda vegna aukinnar lántökuþarfar, en hafa þarf í huga að markmið slíkrar aðgerðar er að aðstoða lífvænleg fyrirtæki sem hafa orðið fyrir verulegu tímabundnu tekjufalli til að halda sjó og tryggja þannig skatttekjur sveitarfélaga til lengri tíma. Er því mikilvægt að árétta að það er hlutverk sveitarstjórna að marka sér stefnu og taka ákvörðun um hvort rétt sé að setja slíkar reglur á grundvelli þess lýðræðislega umboðs sem þeim er veitt til að taka ákvarðanir um fjárhagsleg málefni sveitarfélaga.

enda geta sveitarfélög á grundvelli ákvæðisins kallað eftir öllum þeim gögnum sem þau telja nauðsynleg til að meta hvort umsækjandi eigi við verulega rekstrarörðugleika að stríða Þá er komið inn á það að mögulegt sé að sveitarfélög geti sameinast um setningu reglna en þar sem aðstæður í hverju sveitarfélagi eru misjafnar telur nefndin þó mikilvægt að sveitarfélögum verði veitt endanlegt ákvörðunarvald á útfærslu þeirra reglna sem skulu gilda í hverju sveitarfélagi. Nefndin leggur til tvær breytingartillögur tæknilegs eðlis við frumvarpið og þær hafa engin efnisleg áhrif og því óþarfi að rekja þær sérstaklega og þá leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim tveimur breytingum. Undir nefndarálitið skrifa Bergþór Ólason og Vilhjálmur Árnason, sem voru fjarverandi við afgreiðslu málsins og skrifa undir álitið með heimild í 4. mgr.

og þá skrifa Ari Trausti Guðmundsson, Guðjón S. Brjánsson, Jón Gunnarsson, Karl Gauti Hjaltason og Kolbeinn Óttarsson Proppé undir álitið ásamt Líneik Önnu Sævarsdóttur framsögumanni.